Head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu V istungjärgu 16. töönädala esmaspäevast istungit. On rõõm teid kõiki siin näha. Soovin meile kõigile turvalist Riigikogu istungjärku.

Esiteks, eelnõu Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmiseks. Teiseks, eelnõu Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmiseks.

Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Ruuben Kaalepi. Austatud Riigikogu! Eesti arhitektuuripärandi seast tõuseb esile meie rikkalik taluarhitektuur, mis on paljudes Eesti paikades suurel määral meie päevini säilinud. Sealjuures tuleb rehielamut pidada unikaalseks kogu maailma arhitektuuriajaloos. Üle aastate on paljud kunstiajaloolased ja muinsuskaitsjad juhtinud tähelepanu, et taluarhitektuur on Eestis ebapiisavalt kaitstud. Näiteks on Eestis kaitse alla võetud 5277 ehitismälestise hulgas

Varemetesse jäänud ja kokkuvajunud põlised rehielamud paljude Lõuna-Eesti teede ääres ei ole üksikjuhtumid, vaid karm reaalsus. Paraku on paljudel juhtudel pärandit kahjustanud ka omaniku vähene teadlikkus ehitise väärtusest ning olemusest. Neid asjaolusid arvesse võttes esitan ma seitsme Riigikogu liikme nimel kultuuriministrile arupärimise, mis puudutab taluarhitektuuri väärtustamist ja kaitset. Aitäh!

Lugupeetud kolleegid! Mul on au EKRE fraktsiooni nimel üle anda eelnõu, millega muudetakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadust niimoodi, et kohaliku omavalitsuse volikogudel oleks võimalik korraldada rahvahääletusi ja kohalikel elanikel endil rahvaalgatuse korras rahvahääletusi esile kutsuda. Rahvahääletus, head kolleegid, lubab kodanikel vahetult poliitikat kujundada, ja nagu te teate, on üks demokraatia instrumente. Rahvahääletused aitavad luua sidusat ühiskonda ning väldivad poliitikute ja poliitikate võõrandumist. Nende korraldamine kohaliku omavalitsuse tasemel kohaliku elu küsimuste otsustamisel tugevdab kohalikku identiteeti ja suurendab otsuste legitiimsust. Professor Lotmanile ütlen: legitiimsust mõtlen Max Weberi tähenduses. Aitäh!

Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna neli seaduseelnõu. Esiteks, Eesti Vabariigi Valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi Valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu.

(digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust justiitsminister. Kolmandaks, töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduseelnõu menetlemisel

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud seitse eelnõu ja ühe arupärimise ning Riigikogu juhatus otsustab vastavalt kodu‑ ja töökorra seadusele nende edasise menetlemise.Head ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

registreerus 84 Riigikogu liiget, puudub 17. Asume nüüd selle nädala päevakorra juurde. Siin on ka täpsustus: nimelt on kultuurikomisjon teinud ettepaneku arvata selle töönädala kolmapäevase istungi päevakorrast välja 9. päevakorrapunkt, haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 arutelu. Koos selle muudatusettepanekuga peaksime minema hääletamise juurde, aga enne seda tuleb läbi vaadata ka protseduurilised küsimused. Indrek Saar, palun!

Hea juhataja! Mul on analoogne küsimus. Te olete kolmapäeva õhtusse pannud kolm prisket karbonaadi. Õige on võtta sealt üks karbonaad ära. Ma tuletan meelde, et meile on juba korra pakutud seda karbonaadi ja nüüd on see uuesti ära võetud. On see juhus või see hariduse arengukava ei ole nii oluline, et nüüd ...?

Seal peab olema mingi põhjus. Kas juhatus tundis selle vastu huvi? Kuna tegemist on arengukavade puhul juba mitmendat korda sellise käitumisega, siis tundub, et see kujuneb mustriks ja väga ebameeldivaks mustriks. Suurt saali ei võeta tõsiselt.

et kui täiskogu peaks seda ettepanekut toetama, siis haridusvaldkonna arengukava arutelu määrataks 9. juuni täiskogu päevakorda esimeste punktide seas, et võimaldada arengukava sisukat ja põhjalikku arutelu. Tarmo Kruusimäe, palun, protseduuriline küsimus!

Aitäh! Ma usun, et Riigikogu liikmed saavad teha ettepanekuid, et veel rohkem teha arengukavade raames tööd ka täiskogu istungite väliselt, kui see soov on, nii et seda kuidagi keelata ei saa. Indrek Saar, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh! Ma kõigepealt arvan, et Tarmo Kruusimäe jutus aimduv iroonia on antud kontekstis kohatu. Ka tema koges kaks nädalat tagasi seda, et näiteks noortevaldkonna arengukava me arutasime siin peale keskööd. Ma arvan, et noored ise, kellest mõnedki olid sellesse protsessi kaasatud, oleksid hea meelega seda arutelu jälginud, aga mõni pidi hommikul kooli minema. See kehtib nende strateegiadokumentide kohta tihtipeale, et nende inimeste ring, kes on olnud kaasatud nende väljatöötamisse, kes võtavad neid strateegiadokumentide tõsiselt ja sätivad nende järgi oma valdkondlikke tegevusi, on väga suur, tihtipeale oluliselt suurem kui ühe või teise seaduseelnõu parandamisele kaasa elavate inimeste hulk. Seepärast oleks mõistlik leida nende aruteludeks selline aeg, et inimesed saaksid neid jälgida. Ka sellepärast olen ma murelik, kui need asjad satuvad kolmapäeva hilistesse või neljapäeva varastesse tundidesse ja kuhjatakse veel lisaks kõigele üksteise otsa. Rääkimata sellest, et me näeme ka seda, et kuigi Riigikogu töövõime on muidugi piiramatu, siis ka teatav kvaliteedi langus võib aeg-ajalt hommikustel tundidel nendel aruteludel tekkida. Mina tahaksin, et kultuuri‑ ja haridusküsimusi

kumb on olulisem, kumb vähem oluline, ma arvan, on väga keeruline, kui mitte võimatu. Kui mingi fraktsioon teeb ettepaneku päevakorda ümber sõnastada, siis see võimalus teil, head fraktsioonid, alati on. Peeter Ernits, palun, protseduuriline küsimus! Jätkan selle koha pealt, et ikkagi see on nagu muster. Lugupeetud juhataja võib öelda küll, et ükski asi pole siin tähtsam kui teine, aga kui arengukavad puudutavad

Võiks ju need kolmandad lugemised panna lõpu poole, kui pea ei pea enam nii selge olema. Aitäh! Ma mõtlen, et selle peale mõtlesid juba ligemale sada aastat tagasi selle Riigikogu hoone arhitektid. Üks

kui on soov arengukavasid arutada teises rütmis, kui on kirjas siin päevakorras, siis fraktsioonid saavad selle ettepaneku teha. Antud juhul see päevakord, mis on teile, austatud Riigikogu, välja jaotatud, oli

Aitäh! Selle kultuurikomisjoni tehtud ettepaneku valguses, kus haridusvaldkonna arengukava palutakse üle viia järgmisesse nädalasse, on mul sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt ettepanek kolmapäevased päevakorrapunktid nr 10 ehk eesti keele arengukava ja päevakorrapunkt nr 11 ehk ettekanne kultuuripoliitika põhialuste aastani 2020 täitmise kohta kolmapäeval vastavalt esimeseks ja teiseks punktiks. Aitäh!

Tulemusega poolt 63, vastu 10 ja 11 erapooletut on selle nädala päevakord kinnitatud.

Head ametikaaslased, ma juhin teie tähelepanu, et saalis on liiga suur lärm. Palun austame ettekandjat ja palun austame neid, kes soovivad siin saalis seda ettekannet kuulata. Aitäh teile! Aitäh, Aitäh, härra esimees! Head kolleegid! Järgnevalt tutvustan teile ... Austatud ettekandja! Istungi juhataja ei saa oma tööga hakkama, nii et ma, head Riigikogu liikmed, palun teie abi. Aidake istungi juhatajat, sest muidu on nii, et ettekandjat ei kuule keegi.

Eelnõu eesmärk on suurendada sõltumatust ja läbipaistvust kriminaalmenetluse raames kogutavate sideandmete päringute teostamisel. Selleks viiakse kriminaalmenetluse seadustik vastavusse

seaduse § 1111lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmete päringute lube. Muudatuse kohaselt annaks edaspidi neid lube kohus, samuti rõhutatakse vajadust arvestada lubade andmisel kuriteo raskust ja laadi ning kaasnevat isikuõiguste riivet. Muudatustega mõjutatud sihtrühmad on prokuratuur ja kohtud. Eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud õiguskomisjon koos koostöös Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika valdkonna asekantsleri Markus Kärneriga ning [kriminaalpoliitika] osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõuniku Markko Künnapuga. Kriminaalmenetluse seadustiku muudatusega viiakse Eesti õigus vastavusse Euroopa Liidu Kohtu lahendi tingimustega. Nimetatud lahendis leidis Euroopa Liidu Kohus, vastates Riigikohtu eelotsuse taotluses esitatud küsimusele prokuratuuri rolli ja sõltumatuse kohta sideandmete päringuteks lubade andmisel, et prokuratuur kui ise kriminaalmenetlust juhtiv ning kohtus riiklikku süüdistust esindav asutus ei saa olla sõltumatu nende lubade andmisel. Samuti täiendatakse seadustikku nõudega, et sideandmete loa andmisel tuleb lisaks vältimatule vajadusele võtta arvesse ka kuriteo raskust ja laadi ning päringuga kaasnevat isikuõiguste riivet. Konkreetselt oli Euroopa Liidu Kohtu otsuse ajendiks Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 12. novembril 2018 tehtud määrus, millega taotleti Euroopa Liidu Kohtult eelotsust

Euroopa Liidu Kohtu otsusest tulenevalt on vaja kriminaalmenetluse seadustikku muuta ning prokuratuuri loa nõue tuleb asendada kohtu loa nõudega. Seadusemuudatuse kohaselt annaks edaspidi sideandmete päringuteks lube prokuröri taotlusel kohus. Eelnõu ise on suhteliselt lühike, kui nii võib öelda, sest muudetakse kriminaalmenetluse seadustiku ühte paragrahvi Aga enne kui ma tutvustan eelnõu sisu teile pikemalt, ma lihtsalt juhin tähelepanu või tuletan meelde, et kehtiva

Elektroonilise side seaduse § 1111lõige 2 sätestab andmete säilitamise kohustuse telefoni‑ ja mobiiltelefoniteenuse ning telefonivõrgu ja mobiiltelefonivõrgu teenuse osutaja osutaja jaoks ja reguleerib teatud andmete säilitamist. Ka need andmed, mida kogutakse ja säilitatakse, on teil seletuskirjas ära toodud. Aja kokkuhoiu huvides ma seda teile ette ei loe. Sama paragrahvi lõike 3 kohaselt on internetiühenduse, elektronposti ja internetitelefoni teenuse osutaja kohustatud säilitama teatud konkreetseid andmed, mille loetelu on siin ära toodud. Miks ma sellele tähelepanu juhin? Selles

Kriminaalmenetluse seadustiku § 901lõike 1 regulatsioon võrreldes kehtiva õigusega ei muutu, kuid lõike sõnastust parandatakse.

ja elektroonilise side seaduse § 1111lõigetes 2 ja 3 sätestatud andmete päringu teha uurimisasutus prokuratuuri loal. Eelnõuga sätestatakse sellise päringu tegemise eelduseks prokuratuuri taotlus ning eeluurimiskohtuniku luba, kohtumenetluses kohtu luba. Kriminaalmenetluse seadustiku § 901lõikes 3 sätestatakse, et eeluurimiskohtuniku määrus ning kohtumäärus prokuratuuri taotluse lahendamise kohta võib olla koostatud pealdisena prokuratuuri taotlusel.

võtta kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu praktikaga arvesse ka kuriteo raskust ja laadi ning päringuga kaasnevat isikuõiguste riivet. Nimetatud paragrahvi lõikes 5 sätestatakse, et edasilükkamatul juhul, kui eeluurimiskohtuniku või kohtu loa vormistamine ei ole õigel ajal võimalik, võib kriminaalmenetluse seadustiku § 901lõikes 2 nimetatud päringu teha prokuratuuri loa alusel, mis on antud taasesitamist võimaldaval viisil. Sellisel juhul tuleb sellest päringu tegemisele järgneva esimese tööpäeva jooksul prokuratuuri kaudu teatada eeluurimiskohtunikule. Eeluurimiskohtunik otsustab päringu lubatavaks tunnistamise määrusega, mis võib olla koostatud pealdisena prokuratuuri määrusel. Regulatsiooni eeskujuks on kriminaalmenetluse seadustiku § 91 lõiked 5 ja 6 ning selle eesmärk on võimaldada edasilükkamatutel juhtudel anda sideandmete päringu luba kiirendatud korras.

Õiguskomisjon on otsustanud eelnõu esitada ka arvamuse avaldamiseks Riigikohtule, maa‑ ja ringkonnakohtutele, Riigiprokuratuurile, Eesti Advokatuurile, Õiguskantsleri Kantseleile ning Tartu Ülikooli õigusteaduskonnale. Nii. See oli eelnõu sisu. Nüüd ma püüan mulle järelejäänud aja jooksul teile anda ka ülevaate õiguskomisjoni aruteludest, sellest, kuidas me selle eelnõu algatamiseni jõudsime ja seda esimeseks lugemiseks ette valmistasime. Õiguskomisjon arutas eelnõu menetlusse andmist kolmel korralisel koosolekul ja ühel erakorralisel koosolekul. Esimene koosolek toimus teisipäeval, 4. mail. Istungil

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Markus Kärner, Harju Maakohtu esimees Astrid Asi, riigi peaprokurör Andres Parmas, advokatuuri esindajad Oliver Nääs ja Elmer Muna ning riigi juhtivprokurör Taavi Pern. Kõigepealt andis Maris Lauri ülevaate ja põhjendas vajadust sellise eelnõu algatamiseks. Tal olid Tal olid needsamad argumendid ja kaalutlused, mida ma teile eelnõu eesmärgi tutvustamisel ette kandsin. Ma ei hakka Maris Lauri sõnu otsast peale üle kordama. Maris Lauri palve oli, et õiguskomisjon algataks selle eelnõu ja menetleks seda

tutvustas ka kehtivaid Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad ennekõike sideandmeid ja nende säilitamist ja kasutamist uurimistoiminguteks. Riigi peaprokurör Andres Parmas ütles, et Euroopa Liidu Kohtu lahend on reaalsus ja sellest tulenevalt on tarvis teha muudatusi. muudatusi. Ta lisas, et tarvis on strateegilisi arutelusid, mõistmaks, milline peab üldse olema tulevikus Eesti kriminaalmenetluse mudel, selleks et menetlus oleks endiselt efektiivne ja kuritegusid suudetaks reaalselt avastada. Advokatuuri esindajad Oliver Nääs ja Elmer Muna kinnitasid, et eelnõu on küll samm õiges suunas

selles, et eelnõu ei määratle raske kuriteo mõistet siseriiklikus õiguses. See ei määratle ka väga konkreetselt seda, millistel juhtudel võib sideandmeid koguda. Etteruttavalt võin öelda, et sellel teemal me peatusime ka komisjoni järgnevatel istungitel, aga otsustasime, et konkreetselt ettepanekutega, milliseid andmeid koguda, milliseid andmeid tohib väljastada

kes on väitnud, et kui nn sideandmete päringute lube annab edaspidi kohtueelses menetluses prokuratuuri taotlusel kohus, siis kõnealuste muudatustega kaasneva koormusega toimetulekuks on üle

Jaanus Karilaid ütles ka, et seletuskiri ei anna vastust, kust leida puuduolevad ressursid. Markus Kärner vastas Karilaiu tõstatatud probleemile, et Justiitsministeerium teeb küll enda poolt kõik, aga seda ressurssi tegelikult pole võimalik kiiresti juurde saada, nii et see sobiks kõigile, ja häid alternatiive polegi.

järgmisel päeval, 11. mail toimub õiguskomisjoni erakorraline istung, kus arutatakse konkreetselt eelnõu algatamist. Ta palus just Justiitsministeeriumil vahepealsel ajal tegeleda lahenduse otsimisega kohtute ressursse puudutavale küsimusele.11. mail see erakorraline istung toimuski ja selle käigus teavitas Jaanus Karilaid, et ressursiprobleem on lahendatud. Käesolevaks aastaks vaja minna võivad lisakulutused kaetakse Justiitsministeeriumi käesoleva aasta eelarvelistest vahenditest ja järgmisteks aastateks arvestatakse lisavahendeid juba riigieelarvesse.

ja selle tõttu on see lisavahendite vajadus võimalik katta, kui selleks vajadus on, käesoleva eelarveaasta

tuleb seletuskirjas konkreetselt fikseerida. See on ka praeguses seletuskirjas olemas ja sinna sisse kirjutatud. Komisjon otsustaski algatada 12. juunil vastava eelnõu.

teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 31. maiks 2021 (otsus oli konsensuslik), määrata ettekandjaks Vilja Toomast (samuti konsensuslikult), teha ettepanek esimene lugemine lõpetada (ka seda toetati konsensusega) ja teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 3. juuni k.a kell 10

mis tähendab võib-olla seda, et mõned riigid käsitlevad nende andmete väljaküsimist ainult raskete kuritegude korral, milleks on terrorism ja rahapesu, aga Eesti politsei juba räägib, et siin on teisigi. Kas me peaksime läbi Visit

Komisjonis nii konkreetselt sellel teemal juttu ei olnud. Küll aga, ma loodan, ka komisjoni liige teab seda, et tegelikult Euroopa Liidus ei ole ühtset arusaama selles, kas neid elektroonilise side andmeid üldse peaks säilitama, rääkimata lubade regulatsioonist. Mõnes riigis, näiteks Prantsusmaal ja Saksamaal, on juba samasugune süsteem ja regulatsioon, mida me praegu selle eelnõuga tahame sisse viia, et prokuröri taotlusel annab nende kasutamiseks loa siiski kohus. Seetõttu me liigume nagu õiges suunas. Aga see küsimus, kas me peaksime teavitama, et meil võidakse neid andmeid koguda – ära tee kuritegu, ütlen mina selle peale, siis ei loe keegi sinu andmeid ega küsi neid

Mina olen aru saanud, et tegelikult see oli ministeeriumi palve ja valitsus seda toetab. See eelnõu on valitsusest läbi käinud, aga meil on jäänud loetud istungid suvesessiooni lõpuni

ja tegelikult advokaatidel on seda väga lihtne kohtus vaidlustada ja meie kuritegude, kriminaalkuritegude menetlemine veniks ja osutuks komplitseerituks. Sellepärast palus Justiitsministeerium õiguskomisjoni, kas võiks seda siiski kiiremas

Üks osa on see, kuidas neid taotlusi rahuldatakse, see, kes neid küsib. See on selge ja seda reguleeritakse. Aga on see teine olemus. Siis, kui ta loodi, oli meil ju valeinformatsiooniga probleem ja terrorismiga probleem ja loomulikult korruptsiooniga. Kas see Kas see peaks jääma ka Eestis raskete kuritegude jaoks? Me kuuleme, politsei ütleb, et sellega on tegelikult juba kõiki väga hea positsioneerida ja kuskile panna.

Vastaksin sellele küsimusele niimoodi: sellepärast ma rääkisingi, et Euroopa direktiivi ja ka selle põhiõiguste harta teatud artiklite koosmõjus

päringu. Me saame järgmisel komisjoni istungil läbi vaadata, millised on üldised arvamused, ja siis saame määratleda selle raske kuriteo. Minu meelest ei ole ka Euroopa Liidul õigust täpselt määratleda, mida me loeme raskeks kuriteoks.

lugeda raskeks kuriteoks. Vahel on vaja ainult seda tuvastada, on vaja ka neid andmeid välja nõuda, kes kellele helistas, kes kellele neid päringuid tegi või õigemini ähvardusi tegi. Nii et mõtleme koos!

minna nagu lõdvalt, valitsus ei pea neid kooskõlastusringe tegema ja seda tohutu pikka kadalippu läbima. Ühelt poolt mulle see meeldib. Taolisi asju võiks olla tunduvalt rohkem, et Riigikogu näitaks, et ta ei ole päris kummitempel.

õiguskomisjoni esimees teab täpsemalt, mis on sinna jõudnud ja mis mitte. Aga minu teada neid ei ole jah nii palju. Aga ega siin polnud ka ju midagi teha, sest 2. märtsil tuli see Euroopa kohtu eelotsus ja see aeg ei ole nii väga pikk olnud. Sellele tuli reageerida, nii nagu palus ka riigi peaprokurör, et sellega on kiire, muidu tõepoolest raskete kuritegude menetlemine peatuks.

Eks ka see kaasus sai alguse sellest, et Riigikohtusse jõudis üks konkreetne kaasus, mille kohta Riigikohus tegi oma määruse ja küsis Euroopa kohtult eelotsust. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma mäletan veel neid aegu, kui Euroopa Liit kirjutas ette erinevaid direktiive, kus oli isegi banaani kõverus ja pikkus ära määratud.

Usinad ametnikud kirjutasid meile ette, mida me peame tegema, viidates Euroopa direktiividele. Minu küsimus seisneb selles, et tegelikult te rääkisite siin heale kolleegile Tarmo Kruusimäele, et Euroopa Liidu direktiiv ütleb niimoodi ja kohtuotsus ütleb niimoodi. Kui palju siis seda järgi on, seda Eesti iseseisvust ja sõltumatust, mis on aegumatu ja võõrandamatu § 1 järgi, kui me kogu aeg võtame aluseks Euroopa direktiivid? Aitäh! Euroopa Liidu direktiiv 2002. aastast märksa laiem, ta ei kirjuta ette, kuidas täpselt peab liikmesriik oma õigust paika panema ja kuidas reguleerima. Jutt käis sellest, et kui sideandmeid kogutakse ja välja nõutakse, neid kasutatakse kriminaalmenetluse raames, siis neid lubasid peab välja andma sõltumatu organ,

ei pruugi täita seda sõltumatuse nõuet, ja ta tõi selle kohtu mõiste sisse. Aga banaani kujuga ei ole siin tõepoolest mitte midagi tegemist. Tegelikult analüüsiti seda lubade andmist, ja elektronsideandmete ja elektronsideandmete kasutamist analüüsis Euroopa kohtu jurist koosmõjus nii Euroopa Liidu 2002. aasta direktiivi

ma räägin. Aga selles kohtuotsuses ei ole kirjutatud seda, kuidas Eesti Vabariik peaks edaspidi oma sõltumatuse probleemi lahendama.

Palun seletage ära nii kõigile Riigikogu saadikutele, et neile oleks arusaadav, kui ka kõigile inimestele, kes seda istungit jälgivad, mille poolest erineb eeluurimiskohtunik tavalisest kohtunikust või näiteks valvekohtunikust. Aitäh,

Austatud esimees! Austatud ettekandja! Te tegite siin just hetk tagasi ühe väga huvitava avalduse. Meile Meile on aastaid, vabariigi algusajast saadik kinnitatud, et prokuratuur on aus ja tasakaalukas ja erapooletu ja sõltumatu. Aga teie väitsite, et Euroopa Liit nõuab, et need

Äkki te avate selle probleemi, mille ees me järelikult seisame nii valitsuse, komisjoni kui ka Euroopa Komisjoni silmis?

kuigi ma väidan, et ma päris nii ei väitnud. Ma rääkisin, et kohus on tõepoolest kõige sõltumatum institutsioon, organ Eesti Vabariigis, ja ma arvan, et üle maailma võib sellest nii rääkida.

selles vahekorras võib olla nii, et teda ei peeta päris sõltumatuks. Ainult selles kontekstis. Aitäh! Hea juhataja! Ma ei hakka sisusse süüvima, aga ma küsin nüüd niimoodi. Me peaksime vaatama ja kaaluma seda asja igalt poolt. Praegu on seda kiiresti vaja ja kõik on selge. Aga mis juhtub siis, kui me seda eelnõu näiteks heaks ei kiida? Mis juhtub Eesti Vabariigiga, Eesti n‑ö kuritegeliku maailma või sellega seotuga, kui suured oleksid kahjud Eesti riigile jne? Kas olete kaalunud ka seda varianti, seda stsenaariumi,

Aga kui suured need kahjud on või kuidas neid kahjusid hinnata? Kahtlemata on need kahjud suured, kui kohtu töö venib ja õigusemõistmine pikeneb.

Hea ettekandja, teile on veel küsimusi. Henn Põlluaas. Aitäh, hea esimees! Hea ettekandja! Ma tõukun nüüd oma pinginaabri küsimusest. Te ütlesite talle vastuseks, et võidakse hakata vaidlustama erinevaid otsuseid, kui seda seadust vastu ei võeta. Aga vaidlustusi saab teha ju ainult kehtiva seaduse põhjal. Kui seda seadust vastu ei võeta, siis puudub ju igasugune alus vaidlustusteks.

Hea ettekandja, ma tänan! Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu teile! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soove ma ei näe, järelikult ma neid ka ei ava. Nüüd on nii, et juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 392 esimene lugemine lõpetada. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 3. juuni

Hea juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud peaminister! Sellest ajast, kui me selle päringu tegime, on juba kaks kuud möödas. Toona oli peaminister kaks ja pool kuud võimul olnud, praegu on siis juba neli ja pool kuud. See tulenes sellest, mis toimus aprilli esimese dekaadi lõpus, kui Toompea barrikadeeriti ja 11-ndal, pühapäeval, toomkiriku ees haukusid verekoerad ja hambuni relvastatud politseinikud olid piiranud Toompea sisse. Kusagil mängis tšellokunstnik, kusagil olid lapsed vanematega. Ilus päev oli. Rahvas oli juba pikka aega protestinud politseiriigi kehtestamise vastu. Võib öelda, et võib-olla rahvas ei teadnud ja et kumminuiad ei ole välkunud ja pisargaas pole ka lennanud, et mis politseiriik see on. Aga rahvas oli mures ja oli nädalate kaupa enne meie arupärimise esitamist tänavatel ja Toompeal olnud. Ja nüüd, otsekui näitamaks, et tegelikult on Reformierakonna valitsusel plaan politseiriik kehtestada, toodi verekoerad ja hambuni relvastatud märulipolitsei tänavatele. See tundus täiesti uskumatu. Milleks seda kõike teha?Sellest tulenevalt formuleerisime me mõned küsimused. Ma ei loe ette kõiki, vaid mõne neist. Kas teil on informatsiooni, et Toompeal toimuvad meeleavaldused ohustavad Eesti riigi julgeolekut? Muuseas, segadused on väga suured tänase päevani, et mis siis tegelikult toimus. Lugupeetud peaminister on ka mulle ja meile korduvalt kinnitanud, et tema käsku ei andnud. Ma ei arvagi seda, et andis, aga politseijuht, politseikindral Vaher on meile tunnistanud, et 7. aprilli õhtul, see oli kolmapäevane päev, informeeris ta lugupeetud peaministrit, et tahaks tuua verekoerad ja märulipolitsei ja metallaiad Toompeale. Aga politseijuhi sõnul peaminister väidetavalt palus, et saaks ajapikendust. Neljapäeval, kui te mäletate, lugupeetud peaminister tutvustas meile siin oma valget raamatut. Oleks väga inetu olnud, kui valge raamatu tutvustamise puhul Toompea lossi ees verekoerad hauguvad ja märulipolitsei seisab. Noh, sai siis pikendust. Ma ei tea, kas see nii oli, aga seda ütles politseikindral Vaher meile

Ja veel see: kui te seletaksite meile, kas ja millise konkreetse õigusakti alusel on välja kuulutatud meditsiiniline eriolukord?

erikord. Aga ootame rõõmu ja kannatusega, kaks kuud oleme oodanud lugupeetud peaministri vastuseid meie küsimustele. Me oleme natuke segaduses ja rahvas ka. Aitäh!

Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Head arupärijad! Alustan kohe vastustega. Esiteks: "Kas teil on informatsiooni, et Toompeal toimuvad meeleavaldused ohustavad Eesti riigi julgeolekut?" Ei ole. Teiseks: "Millisele informatsioonile tuginedes muutis politsei läinud pühapäeval oma strateegiat ja tõi tänavatele suured politseijõud?" Politsei valib oma taktika vastavalt olukorrale: kas politseil on konkreetne partner

ja see oli kooskõlastatud nii Põhja prefekti kui ka peadirektoriga. Kolmandaks: "Kes andis korralduse tuua tänavatele suured politseijõud nende seas märulipolitsei ning koerad?" Esiteks, "suured politseijõud" on muidugi täiesti subjektiivne Aga Toompeal ja Vabaduse väljakul toimunud avalike koosolekute turvalisuse tagamisse ei kaasatud politsei eriüksusi. Tulenevalt politsei taktikast võis teatud hetkedel olla vajalik kaasata suurem hulk politseinikke. Väljas olid needsamad politseiüksused, kes tagavad igapäevaselt meie turvalisust, ehk patrullpolitseinikud, kiirreageerijad, keda võib igal nädalavahetusel muu hulgas vanalinnas näha, ja ka näiteks piirkonnapolitseinikud ja noorsoopolitseinikud, kes on saanud täiendava väljaõppe kriisiolukorraks. Tulenevalt erinevatest funktsioonidest kasutab osa politseinikke rohelist vormiriietust. Harjumuspärase vormiriietuse kõrval ka teist värvi vormiriietuses politseinike nägemine ei tähenda, et tegemist on eriüksuslastega. Politsei taktika valikuga oli kursis Põhja prefektuuri kriisiabi juht, nagu ma juba ütlesin, ja see oli kooskõlastatud nii Põhja prefekti kui ka peadirektoriga. Neljandaks: "Kui palju politseinikke, nende seas eriüksuslasi, toodi Toompeale ja selle ümbruses tänavatele?" Osalenud politseinike arv oli pea igal ajahetkel erinev. Kui politseinikud ei viibinud parasjagu Toompeal, tegid nad COVID‑i piirangute üle järelevalvet mujal Tallinnas. Viiendaks: "Kas teie meelest on politsei kasutanud rahumeelse rahva vastu ebaproportsionaalselt suuri jõudusid?" Ei ole. Kuuendaks: "Toompea meeleavalduste keskseks loosungiks on olnud "Ei politseiriigile!" Kas suurte politseijõudude väljatoomisega soovite kinnitada, et rahva kartustel on tõepõhi all ja teie valistus tegelikult ehitabki politseiriiki?" Ei ehita politseiriiki Eestis mitte keegi. Seitsmendaks: "Kas tšellol Eesti hümni mängimine ohustab Eesti riigi julgeolekut?" Ei ohusta. Kaheksandaks: "Kas protestidel osalevad väikeste lastega pered on ohuks Eesti põhiseaduslikule korrale?" Ei ole. Üheksandaks: "Kes ja millise konkreetse õigusakti alusel on välja kuulutatud meditsiiniline eriolukord, millele on viidanud siseminister?" Terviseameti peadirektori 10. novembri 2020. aasta käskkirja nr 1.1-1/20/52 "Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate valmisoleku taseme rakendamine ning ülesanded hädaolukorra ohu tõrjumisel või hädaolukorra lahendamisel" kohaselt ja ja arvestades, et tervishoiuvaldkonnas on kujunenud välja hädaolukord, on saadud rakendada tervishoiu valmisoleku taset 2 kogu Eesti Vabariigi territooriumil. Juhin tähelepanu, et see peadirektori käskkiri on 10. novembrist 2020. aastast, mil siseminister oli EKRE‑st ja EKRE oli samamoodi valitsuses. Tervishoiu valmisoleku taseme nr 2 saab Terviseameti peadirektor kehtestada juhul, kui on tegemist kriisiga, mille tõttu eeldatav abivajajate hulk kriisipiirkonnas on ületamas või ületab sotsiaalministri 6. novembri 2020. aasta määruse nr 46 "Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded hädaolukorraks ja riigikaitseks valmistumisel ning valmisoleku tasemed ja sisu kehtestatud ülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal ning hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra ajal" § 1 lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuse osutajate tavapärase abi osutamise võimekuse või on tekkinud ravimite ja meditsiiniseadmete olulised tarnehäired või muu olukord, mis ohustab olulisel määral tervishoiuteenuste tavapärast osutamist elanikkonnale eelviidatud määruse § 1 lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuse osutajate poolt või põhjustab elutähtsa teenuse toimepidevuse häireid. Sama käskkirja andmisel on Terviseameti peadirektor hädaolukorra seaduse § 14 lõike 3 mõistes hädaolukorra lahendamist juhtiva asutuse juhina otsustanud, et nakkushaiguse COVID‑19 epideemiline levik on toonud kaasa hädaolukorra. Aitäh! Aitäh! Austatud peaminister, teile on ka küsimusi. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud peaminister! Me saime teada seda, mida me teame tegelikult juba umbes neli kuud: te ei saa peaministri tööga hakkama. Ei saa hakkama ka sellega, et anda endale aru sellest, et 10. novembril antud käskkiri ei päde 11. aprillil järgmise aastanumbri sees toimunud sündmuste kontekstis. Siseminister Mart Helme ega siseminister Alar Laneman ei ole saatnud politseijõude demonstrantide vastu, erinevalt teie valitsusest ja teie siseministrist. Aga kuna te kogu kogu aeg räägite meile Terviseametist ja käskkirjadest, bürokraat, nagu te olete, siis palun statistikat, kui palju nakatumisjuhtumeid meeleavaldustega seoses aset on leidnud. Kui palju on tuvastatud, et tänu nendele konkreetsetele rahvakogunemistele leidis aset nakatumise järsk tõus või kui paljud nendest inimestest, kes kogunesid Toompeal Vabaduse väljakul, said nakkuse sealt? Aitäh, Esiteks, ma lükkan selle ümber: te küsisite, millise konkreetse õigusakti alusel, ja see on see õigusakt, mille alusel hädaolukord on kehtestatud. Kui teie seda endise siseministrina ei tea, siis see ei tee teile au. Mis puudutab Mis puudutab seda, kas inimesed said nakkuse sealt või ei saanud, siis loomulikult mul seda informatsiooni sellisel kujul ei ole. Aga see, et politsei oli seal koos Terviseametiga ja palus järgida neid reegleid, hoidis

meie ette? Hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Politseijuht tunnistas meile 21. aprillil, et ta informeeris teid kolmapäeva, 7. aprilli õhtupoolikul, et et politsei tahab kiirreageerijad ja koerad järgmisel päeval välja tuua. Teie palusite ajapikendust, et saaks tulla oma valget raamatut meile tutvustama. Palun kirjeldage, kuidas see vestlus toimus. Kas politseijuht üldse rääkis tõtt ja kas te palusite pikendust, et saaks rahulikult tulla 8. aprillil, neljapäeval, meie ette? Peeter Aitäh! Politseijuht andis mulle igapäevaselt ülevaateid sellest, mis on toimumas ja kuidas politsei kavatseb tegutseda. Politsei lähtus oma ohuhinnangust ja tegi sellest lähtuvalt ka oma otsused. Kert Kingo, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Te siin väitsite enne, et ei olnud eriüksuslasi väljas, vaid 11. aprillil, see on see kuupäev, millest me räägime, olid kohal tavalised politseiametnikud ja patrullid. Ometigi on minul telefoni salvestatud foto ja ajakirjandus kajastas fotosid, kus on selgelt näha, et seal on eriüksuslased. Mille poolest need eriüksuslased [teistest] erinevad? Esiteks, neil on eririietus, nad on seal

teadma ja teie selle korralduse peaministrina andsite? Esiteks, ma ütlesin ju otseselt seda, et väljas olid politseiüksused, kes tagavad igapäevaselt meie turvalisust: patrullpolitseinikud, kiirreageerijad, ma ütlesin seda, ja ka näiteks piirkonnapolitseinikud ja noorsoopolitseinikud, kes on saanud täiendava väljaõppe kriisiolukorra jaoks. Tulenevalt erinevatest funktsioonidest, kasutab osa politseinikke rohelist vormiriietust. Ehk harjumuspärase vormiriietuse kõrval teist värvi vormiriietuses politseinike nägemine ei tähenda seda, et tegemist

mis kuupäevast, see jäi arusaamatuks. Aga küsimus on mul teine. 18. aprillil 2021 andsite te intervjuu Postimehele. Te vastasite ajakirjaniku väitele, et Toompeal on kümneid ja kümneid politseinikke, sh raskelt

nädalatel oli politsei tegevus poliitiline tegevus ja sellepärast ei olnud kontrolli politsei üle, sest te ütlesite, et Eestis ei ole poliitilist kontrolli politsei tegevuse üle. Aitäh!

tegelikult politsei otsustab kõike ise. Alles pärast päris pikka küsitlemist saime teada, et tegelikult käis iga päev, mitu päeva järjest koos seltskond: Riigikogu esimees, siseminister, teie. Te arutasite asju. Mida te arutasite ja kas sellest protokoll ka järgi jäi või te lihtsalt kuulasite? Milles siis see nõupidamine seisnes ometigi? Minule jääb küll mulje, et te alguses ei tahtnudki sellest rääkida. See võttis tükk aega, et teada saada, et te üldse olete selle otsustamise juures olnud. Austatud Aitäh! Ma pole kunagi väitnud, et ma ei teadnud, mida politsei teeb. Loomulikult, politsei andis iga õhtu ülevaate, mis seisud on: kui palju on meeleavaldajaid, kuidas nad kavatsevad tegutseda. Seda ma olen väitnud ja täpselt nii see oligi.

Mulle isiklikult tundub, et te isegi võib-olla ei valeta, te olete lihtsalt ebakompetentne selles küsimuses. Ma tuletan teile meelde, et politsei vormiriietus ei ole selline nagu teie garderoob, kust te võtate ühel hetkel välja sinise või kollase kleidi. Seal olid kohal kiirreageerijad, julgestuspolitsei ehk valvetalitus – need on need, kes objekte valvavad –, siis olid lisaks tavapolitseinikud, abipolitseinikud ja vist tundus olevat ka märulipolitseist paar meest. Nii et tehke need asjad selgeks, enne kui te tulete siia Riigikogu ette konkreetsele arupärimisele vastama. Küsimus: miks läksid nimekirjas loetletud mehed Toormoori kohvikusse jõuga sisse? Aitäh, Ma kordan üle: me ei ole siin erinevatel arvamustel. Nagu ma ütlesin, olid patrullpolitseinikud, kiirreageerijad. Ma ütlesin ka, et erinevatest funktsioonidest lähtuvalt võib politseil olla kasutada ka rohelist vormiriietust, näiteks piirivalvurid, kiirreageerijad, koerajuhid.

ma palusin endale teha ülevaate, kui palju on tehtud kaebusi politsei tegevuse peale nende meeleavaldustega seoses. Sain teada, et on tehtud neli kaebust, tähendab,

Kui oleks olnud ülereageerimist, kui oleks tehtud inimestele liiga, siis oleks olnud ka kaebusi politsei tegevuse peale. Aga seda ei ole. Järelikult käitus politsei vastavalt oma pädevusele ja nendes piirides,

Küsimus on mul lihtne ja ma ei hakka pikalt poleemikat ajama. Kuidas defineerida, kes on eriüksuslane, kes on tavapolitseinik, ja kas meil on mingi dokument, mis määrab ära, kes

kuidas nad jagunevad, kes on patrullpolitseinikud ja kes on kiirreageerijad, ei oska mina niimoodi vastata, seda te peate küsima siseministri käest. Aga need

Ma saan aru, et teie õnnetu valitsus oli paanikas, sest ei olnud korraldajat ja tegemist oli spontaansete meeleavaldajatega. Aga me oleme kuulnud tervet müriaadi kõikvõimalikke valesid. Te ütlete, et Vaher valetas, kui viitas kaitsepolitsei ohuhinnangule. Täna me kuulsime, et Vaher valetas meile ka selle kohta, et teie palusite selle jõudemonstratsiooni edasilükkamist. Kui kõik valetavad ja ennekõike valetab politseijuht Vaher, siis miks ta täna veel ametis on? Aitäh! Mulle tundub, et see valetamine on pigem nagu teie pärusmaa, see tuleb teil iseenesest hästi välja. Eks tänapäeva maailmas liiguvad kõik valed suhteliselt kiiresti ja levivad ka suhteliselt kiiresti. Nii et selles suhtes tuleb teile kindlasti au anda. Aitäh! Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh! Hea küll, ma ei kasuta siis oma järgmises küsimuses sellist sõna nagu "valetamine", ma kasutan natukene teistsugust küsimust.

Aga samas, kohtumisel on Terviseamet väga konkreetselt öelnud, et Terviseamet annab ainult soovitusi ja otsustus on

Aitäh! Te panete nüüd jälle kokku kõikvõimalikud erinevad teemad. Kui Terviseamet räägib piirangute kehtestamisest, siis loomulikult see toimub valitsuse korraldusega, seda te teate ise väga hästi, olles olnud ka

Aga mis konkreetseid samme astutakse ka nende piirangute järgimise jaoks konkreetse meeleavalduse raames, see on ikkagi nende [otsus], kes kohapeal tegutsevad. Meil on

Politseijuht Vaher väitis, et nemad lähtusid PPA ohuhinnangut tehes ja oma käitumises Terviseameti ja kapo ohuhinnangutest ja soovidest. Terviseamet olla nõudnud väga karmi käitumist ja kapo väitis, et põhiseaduslik kord on ohus. Me oleme kohtunud mõlemaga, mõlemad väidavad, et see jutt ei vasta absoluutselt tõele. Aga kuna teie teadsite ju kõike, siis järelikult teadsite ka seda, et see Vaheri jutt on vale. Miks te siis kaitsete teda, miks te kaitsete valetajat ja kas valetajal on õige töötada PPA juhina? Hea juhina? Aitäh selle küsimuse eest! Aga jällegi, ma tulen selle juurde, mis siis valesti tehti nende meeleavaldustega seoses. Kas keegi sai viga, kas oli mingi jõu ülekasutamine? Millest lähtub politsei oma otsuste tegemisel? Nad teevad ka ise ohuhinnanguid ja väga tihti on see ohuhinnang kohapeal tehtud, seda ei panda kuhugi kirja, sellepärast et kohapeal tuleb otsustada, kas inimene on ohtlik või ei ole, kas situatsioon on ohtlik või ei ole. Kui selleks oleks vaja teha mingi kirjalik memo,

politsei tegutses, kui näiteks võrrelda teiste riikide politseiga? Politsei seletas inimestele neid reegleid, palus hoida distantsi, hoiatas jne. Aga sellist teadmist ülemäärase jõu kasutamisest ju ei ole,

Minule teadaolevalt ei ole nad eriüksuslased. Niimoodi on mind need inimesed, kes seda teemat paremini tunnevad, igal juhul ette valmistanud: on patrullpolitseinikud, kiirreageerijad, noorsoopolitseinikud, noorsoopolitseinikud, piirkonnapolitseinikud. Need on kõik politseinikud, kes ei ole eriüksuslased. Aitäh! Minule

Aitäh! Nagu ma ütlesin, on neli kaebust. Selles suhtes on ka Eesti inimesed rahul politsei tegevusega nende meeleavalduste ohjamisel. Aitäh!

Hea juhataja! Hea peaminister! Jah, kaks kuud hiljem seda putru helpida – aega on kõvasti mööda läinud, aga sisu on jäänud tegelikult sama segaseks.

Jah, õhtul politseijuht ikka kannab ette nagu tavaliselt, aga ei ühtegi sõna sellest, kas te palusite ajapikendust, et homme on tähtis päev ja äkki saaks lükata need jõudemonstratsioonid peab olema aus: ülemäärast jõudu reaalselt ei kasutatud. Kummikuulid, kumminuiad, pisargaas tõepoolest ei kasutatud, aga mäng oli tegelikult tulega. See oli selge ähvardus. Kui rahvas tuleb välja loosungiga "Ei politseiriigile!"

politseipealikult ajapikendust või ta äkki valetas meile. Me vestlesime temaga terve fraktsiooniga ja ta ütles täiesti selgelt, et teie palusite ajapikendust.

mäng tulega. Mitu nädalat oli rahvas avaldanud rahumeelselt meelt. Ükskõik mida te nende kohta ütlete, igal kodanikul on õigus oma arvamust avaldada. Ja nüüd tuuakse välja kõik see, mida ma rääkisin ja mida kõik nägid. Aga kes vastutab selle eest, mis tegelikult oli? Me oleme kuulanud üle kõikide jõuametkondade juhid, mõnda isegi mitu korda. Üks ütleb, et lähtusime kapo ohuhinnangust, teine ütleb, et lähtusime Terviseameti ohuhinnangust, ja igasugused muud kombinatsioonid on veel. Pärast selgub, et see ei olnudki ohuhinnang, see oli tavaline kapo memo.

politseiülemad või ‑alamad, olgu nad või politseikindralid, ei juhi riiki. Riiki juhime siiski loomulikult meie parlamendis, kuigi oleme siin

Aga ikkagi, ma loodan siiski saada veel teilt vastust, kas te palusite ajapikendust, et saaksite tulla meile valget raamatut tutvustama, või politseikindral valetas.

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud peaminister! Ma pean küll ütlema, et peaministrit me ei näinud siin,

et peaminister suhtuks arupärijatesse lugupidavalt, ei nimetaks neid valetajateks, ei süüdistaks neid selles, just nagu oleksid eelmise valitsuse siseministrid põhjustanud selle, et väljas olid kiirreageerijad automaatide ja koertega, nurga taha peidetud bussidega, kes tarastasid Riigikogu esise, sõimlesid siin meie fraktsiooni mõnede liikmetega, tahtsid takistada neil tööle tulekut. Meie fraktsioon ei ole seda kõike korraldanud. Seda kõike on korraldanud ikkagi see valitsus selle peaministri juhtimisel ja mul on õigus avaldada oma arvamust tema käitumise kohta rahvasaadikutega. See ei ole kuidagi ebaviisakas, sest see pool tundi, mis möödus siin küsimustele vastates, oli meie suhtes äärmiselt ebaviisakas. Äärmiselt ebaviisakas!Nii. Aga lähme asja juurde. Me saime teada seda, mida me teame juba ammu. Peaminister ei kontrolli olukorda riigis, peaminister ei tea, mis toimub tema alluvatega ehk tema ministritega, tema ministrid ei tea, mis toimub nende alluvatega ehk ametite juhtidega, ametite juhid otsustavad ise, mida nad teevad. Meie asi on kuulata lõpmatuseni kõikvõimalikke vassimisi. Küll on meil üks ohuhinnang ja küll on meil teine ohuhinnang ja siis on meil kolmas ohuhinnang ja siis tuleb välja, et riiklik julgeolek on ohus ja põhiseaduslik kord on ohus – mis kõik on ohus.Ja siis tuleb välja, et tegelikult ei ole miski ohus. Meile öeldakse täna: ei, ohtu ei olnud. Kui me alustasime neid kohtumisi PPA peadirektoriga jne, siis alguses olid jutud, kuidas põhiseaduslik kord oli ohus ja tugineti kapo ohuhinnangule, aga kapo ohuhinnangut teile näidata ei saa, sest see on salastatud. Meil on ju selline salariik. Võib-olla rahvusvaheliselt ei teatagi, et Eesti on riik, me oleme selle nii ära salastanud. Ma ei tea, salastage edasi, äkki avastate ühel hetkel, et te ei olegi peaminister, sest riiki ei ole.See ole.See kõik on piinlik ja näitab, missuguse abitu, aga poliitiliselt jõhkrat retoorikat kasutava seltskonnaga on meil praeguse valitsuse näol tegemist. Ja see ei saa lõpmatuseni kesta ja see ei kestagi lõpmatuseni. Ma tahan öelda veel seda, et kutsuge siis Politsei‑ ja Piirivalveameti peadirektor välja ja las ta teeb teile selgeks, mis vahe on patrullpolitseiniku ja kiirreageerija vahel. Ja kui te sellest asjast ikka veel aru ei ole saanud (mulle tundub, et isegi seda teksti maha lugedes te ei saanud täpselt aru, mida te maha lugesite – funktsionaalse kirjaoskuse küsimus!), siis te saate teada, et patrullpolitseinikud möödunud suvel Lihulas toimunud tulistamise puhul tuleliinile ei läinud. Sinna läksid kiirreageerijad, sest kiirreageerijatel on vastav varustus, vastav väljaõpe, vastav operatsiooniplaan ja kõik, mis sellega kaasneb. Kui te seda peaministrina ei tea, kuidas te siis kujutate ette, et te seda riiki juhite, kui on tõeline kriis, mitte selline kriis, mille teie tekitasite ülemäärase reageerimisega? Kui te ütlete, et ülemäärast reageerimist ei olnud, siis vabandage, vabandage (vabandust, vabandust, südamerabandust – oli kunagi selline tore ütlus), mis see siis oli, kui needsamad politseiametnikud, kes teie hinnangul adekvaatselt käitusid, surusid – seda on videotes väga hästi näha – inimesi kokku

Ja kui seal on mingisugune habetunud papike, kes klõbistab mingit piimamannergut, siis kujutad sa ette: musitseerimine Tallinna tänavatel on lubamatu, selleks ei ole taotletud linnavalitsuse luba.Kas te olete lolliks läinud või? Kas see ei ole politseiriik või? Kas see ei ole omavoli või? Kas see ei ole inimeste põhiseaduslike õiguste rikkumine? Te olete jurist, te peaks ju aru saama, et on küll. Aga ilmselt te ei kvalifitseeru ka juristina.Ma ei tea, itaalia keeles on vanasõna "Nii hea, et ei kõlba mitte millekski". Mul on teid vaadates ja kuulates vahel täpselt sama tunne. Te olete nii hea, et ei kõlba mitte millekski, igatahes kindlasti mitte peaministriks. Võtke ennast kokku! Tehke endale selgeks, mis siin riigis toimub, mida inimesed ootavad, missugused on inimeste mured, mille vastu protestiti. Ärge sõimake neid lamemaalasteks, ärge sõimake rahvasaadikuid siin valetajateks ja lollideks. "lollid" te küll ei kasutanud, ütlesite natuke peenemalt. See on ka teie reformierakondlik filosoofia: peksta nii, et sinikaid ei jää. Me oleme teilt õppinud, katsume ka õppida peksma nii, et sinikaid ei jää. Me peame Me peame ju teiega kuidagi sammu pidama, me ju hingame teile kuklasse, me võtame teilt võimu ära. Varsti võtame võimu ära! Sest niimoodi seda riiki hävituspataljoni moodi juhtida, rahvast mõnitada, rahvast maha suruda, rahvast vaeseks teha, rahvast kodumaalt minema peletada – nii ei ole võimalik edasi minna. Ma olen muidugi veendunud, et te ei saa sellest aru. Aga ma siiski ütlen teile: niimoodi ei ole võimalik edasi minna. See riik võetakse teilt käest ära ja rutem, kui te arvate, ja te olete ise sellesse andnud kõige kaalukama panuse. Jätkake samas vaimus! Aitäh!

Mul on lugupeetud eesistujale ettepanek teha samasuguseid märkusi ka valitsuse esindajatele, antud juhul peaministrile, kui ta Riigikogu saadikuid solvama hakkab, neid valetajateks nimetab ja muid torkeid ja halvustavaid märkusi teeb. Palun olla ühesuguse mõõdupuuga kõigi suhtes! Aitäh! Ma vastan teile jaatavalt, ma teen seda kindlasti, kui ma seda kuulen kas valitsuse liikmete käest või Riigikogu liikmete käest. Aga ma olen nõus, loomulikult, üks mõõt, ma olen nõus sellega.

õigusele ja õiglusele. Paragrahv 1 ütleb, et kõrgeimat võimu riigis kannab Eesti rahvas. Meie siin Riigikogus oleme ja ka valitsuse liikmed on andnud pühaliku vande järgida Eesti põhiseadust, olla ustav oma riigile ja rahvale. Ja ometigi juba kaks kuud või vaid kaks kuud peale tänase valitsuse võimuleasumist oli täiesti selgelt näha, et valitsus on võtnud suuna, nii nagu meeleavaldajad skandeerisid, politseiriigi loomisele. Nakkushaiguste ennetamise seadus, meediateenuste seadus, hädaolukorra seadus jne – kõik need viisid need viisid kõrsi sellesse pessa, mille nimi ongi politseiriik ja mille kaudu püüti Eestist, demokraatlikust vabariigist, luua diktatuuri ja politseiriiki. Just nimelt selle vastu tulid need inimesed siia Toompeale. Tegemist ei olnud mingite lamemaalastega, vaid nende põhisõnum oligi just nimelt "Ei politseiriigile". Ja mida me nägime? Kuidas siis valitsus, kuidas siseminister, kuidas politseiameti peadirektor vastasid sellele? Sugugi mitte rahvale kinnitades, et ei, me ei liigu diktatuuri poole, me ei liigu politseiriigi poole, vaid vastupidi, sellele paarisajale inimesele saadeti vastu politsei kiirreageerijad, eriüksuslased, nagu rahvakeeli nende kohta öeldakse, kes olid hambuni relvastatud, kellel olid automaatrelvad, kellel olid koerad. See oli täiesti selge jõudemonstratsioon

Aga täiesti selgelt oli see ülereageerimine, mida saatis süüdimatu ja küüniline valetamine, sest PPA peadirektor kindral Vaher teatas, et oma tegevuses lähtuti Terviseameti nõuetest ja kapo ohuhinnangust. Oleme kohtunud mõlema

Kapo peadirektor on öelnud, et mingisugust sellist ohuhinnangut, et põhiseaduslik kord oleks ohustatud, ei ole. Oleme ka ise näinud seda nn ohuhinnangut, seal ei ole mitte poolt sõnagi sellest. Aga täiesti selge on see, et valitsus astus vastu oma rahvale ja oma rahva demokraatiasoovidele. Ma lähen siit nüüd sammu edasi. 9. mail

Ei ole vist ühtegi inimest, kellele oleks vaja selgitada, mida see võit tähendas Eesti rahvale. See tähendas 50‑aastase okupatsiooni algust, see tähendas küüditamisi, mahalaskmisi, vägistamisi, jõhkrat vägivalda. Kuidas käitus siis meie valitsus? Pea pisteti liiva alla, salaja lõdvendati nõudeid, 2 + 2

Kui see on tõsi, siis miks olid siin kümned ja kümned raskelt relvastatud politseinikud koertega, aga kaitseväe kalmistul oli ainult kuus tavalist politseinikku ilma mingisuguse erivarustuseta,

aga 9. mai ürituse kohta keeldus kapo meile oma ohuhinnangut näitamast, ka kitsamale ringile. Ma tahan sellega rõhutada, et Vaher valetas jälle. Kindlasti ei olnud need ohuhinnangud samasugused, need olid kardinaalselt erinevad, sest me oleme aastast aastasse ju lugenud ka kapo aastaraamatutest ja kuulnud erinevatel briifingutel, millised tegelikud ohuhinnangud on seoses 9. maiga. maiga. Seda drastilisemaks muutub PPA juhi otsus mitte reageerida, mitte võtta ettevaatusabinõusid kasutusele. Kõige drastilisem on ju see, et nagu peaminister meil siin esinedes väitis, tema oli kõigega kursis, tema teadis kõike, mis toimub. Järelikult oli kõigel sellel ka tema heakskiit, sellel, et eesti rahvale võib jõudu näidata, eesti rahvast võib ähvardada, aga teistsuguse seltskonna ees, kes hoopis teistsuguste väärtuste ja hoopis teistsuguse ajaloo eest seisab, seisab, tõmbame küüru selga. Kõige hullem on see, et kui mõni nädal tagasi (ma olen Kaitseliidu liige) küsiti mult, kas vastab tõele, et võidupüha tähistamine keelatakse ära, ma ei ole kuulnudki, ma ei usu seda, aga alles me lugesime lehtedest, et tõepoolest valitsus arutabki seda, et võidupüha Ettekäändeks on jälle terviseandmed, mis 9. mail ei seganud venelastel oma võitu tähistamast, aga eestlaste võidu tähistamine tuleb ära keelata. See on hullem kui absurd. Aitäh!

Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud Kaja Kallas! Mu keel ei paindu ütlema "lugupeetud peaminister".

Ajaloos tagasi hüpates: kõik sai alguse sellest, kui siinsamas saalis menetleti nakkushaiguste tõrje ja ennetamise seadust, millega taheti politseile anda ülemäärase jõu kasutamise võimalus. Rahvas tuli välja, tuli välja nii, nagu, ütleme, põhiseadus seda lubab, lubab avaldada rahumeelselt meelt, igaühel on Eesti Vabariigis õigus seda teha. Rahvas tuli välja, esimesel päeval vähem, teisel rohkem, kolmandal veel rohkem, ja lõpuks oli siin sadu inimesi. Sest nendele tundus ja nad olid veendunud, et see eelnõu lähebki sellesse kategooriasse, Eestis tekib politseiriik. Ma tulen selle sõnapaari juurde tagasi. Mis toimus? Meeleavaldajad kasutasid plakateid nii nagu igal pool mujal normaalses maailmas. Seal peal olid saadikute nimed, pildid ja telefoninumbrid.

kaks viimati nimetatud erakonda tulid vangist välja. Neile ei meeldinud see olukord, et nad on trellide taga, nende näod on avalikkuse ette toodud jne. Ma arvan, lugupeetud Kaja Kallas, et te Reformierakonna saadikute, oma kolleegide survel otsustasite sellele meeleavaldusele lõpu teha. Algul piirasite aiaga, hiljem suurendasite politseijõude, kontsentreerisite neid ja kui rahvas ikka laiali ei läinud, siis tulite välja hoopis suuremate jõududega.

kuigi te ütlete, et teil on ainult, mis seal oli, neli kaebust. Ei, lugupeetud Kaja Kallas, neid kaebusi on rohkem ja need on koondatud ühte kategooriasse, mida esindab Eesti Tsiviilallianss, saamaks teada kohtuniku hinnangut, kas need meeleavaldused olid seaduslikud või mitte ja kas politsei tegevus oli põhiseadusvastane või mitte. Aga seda näitab alles aeg.

see oli nende otsus. Hiljem politsei peadirektor rääkis, et tegemist oli ohuga põhiseaduslikule korrale. Kui selgus, et kapo dokument ütleb, et ohtu põhiseaduslikule korrale ei ole, siis hakkas üks veiderdamine. Ka teie täna ütlesite, et on erinev tõlgendus, kokkuleppeid ei ole. Jama. Kõige hullem on see, et kapo saatis selle dokumendi ka Riigikogusse, kuid Jürgen Ligi, teie hea erakonnakaaslane, hoidis seda dokumenti oma lauasahtlis nii kaua kinni, kuni see avalikuks tuli, kuigi see oli määratud ka Kert Kingole.

kui te nendest asjadest midagi ei tea, teile pole ette kantud ja te igale küsimusele vastate, et minge küsige siseministri käest või minge küsige Terviseameti käest, siis te ei oma kontrolli selles riigis toimuva üle. Mõistate?

proua Kallas. Seal on sinised, punased ja rohelised kleidid. Politseil on kindel struktuur, kindel vormiriietus vastavalt üksusele. Mina tean, et seal olid kiirreageerijad, julgestuspolitsei, kes valvab objekte, tavapolitsei, abipolitsei, ja

ja kes korduvalt rikkusid korrakaitseseadust. Aga ma ei hakka neid paragrahve siin ette taguma, see pole üldse oluline. Teie ebakompetentsust näitas juba see, et te ei tea, millised üksused olid siin tegutsemas.Mis riiki te juhite? Aga võib-olla te siiski ikkagi juhite seda riiki. seda riiki. Rahvas, kes tuli siia väljakule ja ütles ei politseiriigile, tuli võitlema selle vastu, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse vastu. Nad ei saanud päris kõike seda, mida nad lootsid, aga nad tegid ära suure-suure töö, proua Kallas. Nad tõestasid, et teie juhtimisel toimibki Eestis politseiriik ja teie olete selle riigi, politseiriigi peaminister. Palju õnne teile! Lugupeetud Lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister! tegelikult täna üldse plaanis siia rääkima tulla, aga kõik see, mis siin nüüd toimus, tekitas sellise olukorra, et ma tulin rääkima. Täna te ütlesite, et see tegevus ja see ohuhinnang kujunes politseil kohapeal. Olles ise mitmeid aastaid politseis töötanud, ma tean, et politsei hindab olukorda selle pilguga, kui ohtlik võib rahvas olla, kui ohtlik kogunenud seltskond on. on. Ohtlikkus seisneb selles, kas nendel inimestel on teadaolevalt ja kindlakstehtult külmrelvi, tulirelvi, kas on näha, et nad on alkoholijoobes, või kas nad on oma tegevusega asunud juba agressiivselt meelestatud sihte võtma, hakanud midagi lõhkuma, kaklema vms. Mitte midagi sellist selle rahva hulgas ei olnud.

Te väitsite siin ja seletasite, et inimesed ei ole selle tegevuse kohta kaebusi esitanud. Väga raske on esitada kaebust, kui sul on vastas mingid numbrid. Sellises kriitilises situatsioonis ilmselgelt need inimesed, kes siin rahulikult oma meelsust väljendasid,

Neid otsuseid vaadates, mille esimene lakmus ongi see, kuidas te oma rahvasse suhtute, kuidas te suhtute oma inimestesse, kes julgevad oma meelsust tulla väljendama,

kajastanud kuidagi väga külmavereliselt – see on täiesti hirmutav, kuidas naisterahvas võib nii külmalt kalkuleeriv ja nii julm olla, nii julm oma inimeste suhtes, kui te jäise pilguga valetate kõigi asjaolude kohta, kõige toimunu kohta. Te keerutate, te otsite ettekäändeid, miks see oli ainuõige tegu.

kes te hetkel ametilt olete, nõusolekul, teie korraldusel on saadetud rahumeelsete inimeste vastu relvastatud eriüksuslased kiirreageerijate näol. On täitsa hämmastav, et te räägite võimude lahususest. Seda siin ju ei ole. Samamoodi olete te peaministrina suutnud korralikult kõikuma lüüa rahva usu meie õigusriiki. See rahvas enam ei usu nii väga seda õigusriiki. Kui siiamaani veel oli põhjust uskuda, siis pärast sellist ülekohtust agressiooni nad kahtlevad selles, eriti need inimesed, kes pidid seal neid politsei käskusid täitma, hakates ennast riidest lahti võtma, paljaks koorima ja kõik.Palun kolm minutit veel! inimesed kindlasti ei näe seda asja nii, kellelt võeti rütmipillina kasutatav piimamannerg ära, või kes tahtis musitseerida ja kelle laste nähes hakkasid relvastatud politseiametnikud temaga üleolevalt haukudes rääkima-suhtlema, nemad nii ei arva. Kõige selle asja juures on täiesti uskumatu, et naispeaminister

Selle koha peal ma mõtlen, kas me ikka saame nii uhked olla, et meil on nüüd naispeaminister, sest siiamaani ei ole ükski meespeaminister peaministri tööd tehes sellist käitumist ja sellist agressiooni oma rahva vastu suutnud toime panna. Aga õnnetuseks meie naispeaminister

Head inimesed siin saalis ja need, kes on väljaspool saali ekraanide taga! Väga huvitav oli see tänane diskussioon, arutelu. Me saime teada, et need kuumad aprillipäevad, mis nädalate viisi täitsid meie meediat, see oli selline täitsa tavapärane sündmus. Meil ei olnud ju midagi erilist, meil ei olnud mingit eriolukorda välja kuulutatud. Tõsi, me saime täna teada ka, et tegelikult meil oli seadus, hädaolukorra seadus, mille kohaselt kõik olukorrad olid sellised, ilma konkreetset kuupäeva selgitamata, et kõik oli ikkagi hästi. Mingit ülereageerimist ei olnud, inimesed olid väga rahul, väga rahul ja võib öelda, et õnnelikud. Ja muideks, need inimesed, kes te olite siin aprillipäevadel Toompeal ja Vabaduse platsil, te kõik olete väga rahul. Meil on hea meel selle üle. Me saime teada ka, et meil ei ole poliitilist kontrolli politsei üle. Saime teada, et politsei teeb ise, mis ta tahab, täiesti vabalt, ei olegi mitte mingit probleemi. Meil on võimude lahususe printsiip, mis tähendab seda, et valitsus ei kontrolli riiki, ei kontrolli politseid ega jõustruktuure ja politsei teeb, mis tahab. Mitte keegi ei tea,

Noh, tuleb välja, et meil võimude lahususe printsiipi kasutatakse kattevarjuna selle jaoks, mida nimetatakse kontrollimatuseks, mis on tegelikult karikatuur riigist.

riigikohtuniku sõnadega lõpetada oma sõnavõtu siin. Need ta ütles, see riigikohtunik, soovitusena Riigikogule 23. aprillil 2019. Ta ütles, et vältida tasub ülereguleerimist, ülereageerimist ning õiguste ja vabaduste kõikvõimalikke liialdusi. Demokraatia tähendab ka sisu, mitte ainult kesta. Demokraatia austab otsustes ka nende väärikust ja nende vabadust, keda otsustega puudutatakse, vastasel juhul oleks tegemist orjandusliku demokraatiaga. Nii et seal me siis oleme. Aitäh teile!

head ka need, kes te olete meie mandaadi saanud, et seda võimu teostada! Ja loomulikult inimesed, kes te jälgite meid interneti vahendusel! Eks neid kõiksugu juhtumeid ole ju meil elustki võtta. Öeldakse ju, et see, kes ilma minevikuta elab, võib tulevikus olla edukas, või oli see kuidagi teistmoodi. Aga ma alustan isiklikust kogemusest. Aasta oli 2001, 25. november, kui A. Le Coq Arenal toimus Eesti-Kasahstani jalgpallimäng. jalgpallimäng. Seal oli kohal kaks meeskonda, siis oli teenindav personal, 80–90 jalkafänni ja mõned politseinikud. Kõik oli lahe esimesel poolajal, teisel poolajal millegipärast hakati fänne kuidagi ära viima ja ka mind viidi lõpuks ära. Siis, kui ära viidi, küsiti – noh, käitusid viisakalt –, hakati uurima, et aga mis te temast siia tõite, ta ei joo ju, eks ole, mis seal on siis.

käisime ära. Kes olid natuke käremeelsemad, need istusid viis päeva, kes ütles, et ta nii palju ei saa, maksis 2000 krooni trahvi. Üks pärnakas sai vist 60 krooni trahvi ja mulle tuli ka mingi selline summa.

olnud. Meil ei olnudki veel märulipolitseid, see alles hiljem moodustati ja siis kui tuli, ega neil ka erivarustust ja kõike seda ei olnud. Nad käitusid muideks sellel Venemaa mängul äärmiselt õigesti, sellepärast et nad võtsid meie fännide tribüüni niimoodi ahelasse ega lasknud kedagi välja, siis kui sinna tõmmati silt "Peremehed tulid tagasi". Aga meie erimeelsused jäidki sinna laua juurde, kus me rääkisime. Öeldi, et jah, et nendel, kes on enda viis päeva ära istunud, enam seda tagasi ei saa kerida, saa kerida, see oli keeruline. Aga me leidsime, et meil on mingi ühisosa, mis tähendab, et me ei pidanud enam kauna, sest see oli niisugune mõnus väike seik: teie tegite harjutusi, on ju, ja meie pidime selle kinni maksma, aga ei maksnud. Meil on erinevad komisjonid, kus me käsitleme väga sensitiivseid teemasid. Meil on kõigil riigisaladuse ja osal on ka veel NATO saladuse [luba]. Kui tulebki võib-olla mõni ametnik ja ütleb, et selle, selle ja selle pärast, siis ei olekski neid selliseid arutelusid, et kes, kus ja mis. Meie Meie valvame seda informatsiooni, mis meil on, ja me edastame selle kuidagi selliselt, et me ei riku neid piire, ütlemegi, et oli vaja. Kui aga seda ei ole võimalik teostada, siis jäävad vandenõuteoreetikud elama,

ka president. Jube hea sogane. Samamoodi, ei mina tea, kes need piirded pani. Loomulikult pani piirded see firma, kes need piirded toob, see pani ju piirded.

mingi tüütu demonstratsioon tuleb, tehke nii, et neid ei oleks." – "Aga kuidas?" – "Mina ei tea, teie leiate selle paragrahvi, tehke ära." Ma arvan, et et tõde on kuskil siin vahepeal, aga mingi hetk ei juleta lihtsalt enda Riigikoguga rääkida ja siis elavadki vandenõud ja siis keerutatakse ennast sisse. Lõpuks ei saa enam mitte keegi mitte midagi aru. Nii et natukene rohkem suhtlust. Ma sain aru, et valitsuse kommunikatsioonijuht on nüüd vahetumas, äkki läheb paremaks. Äkki läheb paremaks. Urmas Reitelmann, Aitäh, härra eesistuja! Hääd kolleegid! Eesti ajaloos on olnud üks selline tähelepanuväärne sündmus, mis käivitas üsna mitmeid protsesse. Mina olin selle sündmuse vahetu tunnistaja.Tegemist oli Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni vahelise jalgpallimatšiga, kus osales toonane menubänd Propeller. Seal läks asi käest ära. Miilitsad valvasid korda, nad tegid oma igapäevast rutiinset tööd. Olenemata sellest, mis suhe meil nõukogude miilitsasse oli, asi läks käest ära siis, kui anti rumalaid korraldusi, mida miilitsad täitsid vastuvaidlematult, sõjaväelises korras. Puhkes märul,

Sama oleks võinud juhtuda siinsamas Toompeal. Tõsi, jah, Kadriorus möllasid noored, veri kees. Ütleme nii, et et päästikusõrm sügeleb noortel kindlasti rohkem. Aga see oleks võinud juhtuda ka siinsamas – rumalate, läbimõtlemata korralduste tõttu. Mitte hetkekski ei tule ühelegi arukale inimesele pähe süüdistada politseinikke, kes olid tänaval, kes saadeti siia korda valvama. Politseinike taktika, politseikooli kõige tavalisem taktika on see, et kui tuvastatakse teatud ohulaadne olukord, siis politsei käitub tavalisest agressiivsemalt.

tegelikult valitsust. Ma saan aru, ja see käis mitu korda läbi meie kohtumistel nii politseijuhtidega kui ka siseministriga, et suurim etteheide oli korraldaja puudumine. Ehk see õnnetu, kuid Eesti-vaenulik valitsus sattus paanikasse sellest, et ei olnud kedagi represseerida, tegemist oli kodanike spontaanse meelsusavaldusega. Avaldusega, millele meil kõigil on vääramatu õigus, välja arvatud valitsuse meelest. Aga selle valitsuse puhul ma ei imesta mitte millegi üle. Õnnetu, saamatu, käpardlik, kuid see-eest Eesti-vaenulik valitsus, nagu ta on, on ju juurtega komparteis. Meil oli üks geneetilisest kommunistist endine peaminister, kellel oli samuti suurepärane kogemus miilitsakoertega. Nii et me võime lõpuks tõdeda, et

lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud arupärijad! See, mida me siin kuulsime, oli muidugi tõe väänamise tipptase. Selle ees müts maha, te oskate seda päris hästi. Osa olid lausvaled, osaliselt oli asju esitatud tahtlikult vales kastmes.Ma andsin selged vastused selle kohta,

Aga eriüksus on vastavalt keskkriminaalpolitsei põhimäärusele ainult K‑komando ja K‑komandot sellel meeleavaldusel ei kasutatud. Nagu ma ütlesin korduvalt oma vastuses: jah, kiirreageerijad olid.

Viimasele kõnelejale: meeleavaldajad said oma meelt avaldada. Seda erinevalt eelmisest aastast, eelmisest kevadest, kui kaks inimest, kes tahtsid meelt avaldada valitsuse vastu, aeti minema. Siin olid nüüd inimesed hulkades koos, nad said öelda, mis nad arvavad. Mitte keegi ei võtnud neilt seda põhiseaduslikku õigust ära, erinevalt eelmisest aastast, kui see oli keelatud. Kert Kingo sõnavõtust jäi mulje, et midagi hullemat, midagi jõhkramat ei saa olla. Lugupeetud Kert Kingo, teile vasakpöörde õpetamine ei ole jõhker politseivägivald. See lihtsalt ei ole seda! Ohuhinnang – te ütlete, et mina väitsin, et politsei tegi selle ohuhinnangu seal kohapeal. Ma ei ole seda väitnud. Ma ütlesin, et loomulikult olid ohuhinnangud tehtud eelnevalt, aga politsei peab lisaks sellele lähtuma ohuhinnangust, mille ta teeb kohapeal. Põhimõtteliselt Põhimõtteliselt on neid teemasid siin nii palju, et kõigele ei jõua reageerida. Aga ma ütlen, et politsei käitus vastavalt reeglitele. Selle tõendus on see, et politsei tegevuse suhtes ei ole esitatud hulgaliselt kaebusi. Teie jutust jäi mulje, et tohutult tehti kellelegi liiga, siis oleks see ka väljendunud õiguskaitseorganitele esitatud kaebustes. Minule teadaolevalt on neid kaebusi kokku neli. Aitäh!

esitatud arupärimine Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimise kohta. Arupärijate esindajana, palun, Helir-Valdor Seeder! Aitäh! Austatud peaminister! Lugupeetud kolleegid! Isamaa saadikute arupärimine ei ole kantud mitte lihtsalt uudishimust, vaid sügavast murest, ja julgen öelda, et päevakajalisest murest.Tuletan Tuletan meelde, et välisminister Eva-Maria Liimets on korduvalt esinenud initsiatiiviga, et Eesti peaks ühepoolselt liikuma edasi Venemaaga sõlmitud piirilepingu ratifitseerimisega. Meeldetuletuseks, et piirilepingu arutelul 2005. aastal Riigikogus viidi Isamaa ettepanekul ratifitseerimise eelnõusse sisse muudatus viitega Eesti Vabariigi õiguslikule järjepidevusele ja Tartu rahulepingu kehtivusele.

et selline täiendus, selline viide ratifitseerimise seaduses oleks vajalik ja igati mõistlik, et tagada ja üle kinnitada Eesti õigusliku järjepidevuse põhimõte. Selle viite lisamine Tartu rahulepingu kehtivuse ja Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse mainimise näol ärritas aga Venemaad selliselt, et Venemaa võttis oma allkirja piirilepingult tagasi ja piirileping jäi jõustumata. Teist korda jõuti ratifitseerimiseni 2014. aastal, kui lühikeseks ajaks sai Eestis võimule Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ühine valitsus. Üks esimesi asju selle lühikese perioodi jooksul oli just nimelt tegelemine piirilepingu ratifitseerimisega. See toodi Riigikogusse ja sealt jäeti välja viited Tartu rahulepingule ja Eesti õiguslikule järjepidevusele.

kus Euroopa Liidu ja Venemaa ning Eesti ja Venemaa suhted on madalseisus, Venemaa on oma piiridel olnud juba pikemat aega ja on jätkuvalt väga agressiivne, Venemaa kõrged poliitikud ja ametnikud eesotsas välisministriga dikteerivad Eestile meie välispoliitikat ja poliitikat laiemalt, heidavad Eestile ette inimõiguste rikkumist, heidavad Eestile keelelist diskrimineerimist, heidavad Eestile ette vähemuste õiguste rikkumist ja nõuavad Eestilt russofoobse poliitika lõpetamist. Vahepeal, pärast arupärimise esitamist, on välisminister käinud Riigikogu infotunnis. Me oleme teada saanud, et praegune valitsus on loobunud viitest Tartu rahulepingule piirilepingu ratifitseerimisel ja seega valmis loobuma ka Eesti riigi õigusliku järjepidevuse rõhutamisest ratifitseerimisel lähtub 2014. aastal arutelul olnud eelnõust, mitte 2005. aasta eelnõust. Arupärijad küsivad, milliseid järeleandmisi on praegusel valitsusel veel plaanis teha Venemaa nõudmistele seoses piirilepingu ratifitseerimisega. Lisaks soovime teada, kas see välisministri väga jõuline soov tegeleda piirilepinguga ja loobuda Tartu rahulepingu mainimisest on tema enda initsiatiiv, Välisministeeriumi initsiatiiv, Keskerakonna initsiatiiv või on see kogu valitsuse prioriteet, loobuda Tartu rahulepingu mainimisest ja õigusliku järjepidevuse ideest piirilepingu sõlmimisel. Kui see nii on, siis mis on need argumendid, miks praegu on mõistlik loobuda ja näidata ühepoolset initsiatiivi, sellisel ajahetkel, nagu see praegu on? on? Lõpetuseks, kuna peaminister on ka Reformierakonna esimees, siis huvitab meid väga, milline on Reformierakonna kui peaministripartei seisukoht piirilepingu küsimuses. Kas te peate õigeks

Eva-Maria Liimetsa avaldused, et Eesti peaks piirilepingu ratifitseerimisega edasi liikuma on tema enda isiklik initsiatiiv või on see Teie juhitud valitsuse ametlik poliitika?" Me oleme koalitsioonilepingus kokku leppinud, et Eesti inimeste turvalisus ja heaolu on kõige paremini tagatud maailmas, mis põhineb demokraatlikul riigikorraldusel, inimõiguste tagamisel, rahvusvaheliselt kokkulepitud reeglitel. Jah, välisminister tõi 16. veebruaril 2021. aastal Riigikogus toimunud välispoliitika arutelul välja, et Eesti huvides on endiselt see, et Eesti ja Venemaa ratifitseerivad allkirjastatud piirilepingu. Tegemist oli Vabariigi Valitsuse ettekandega välispoliitikast, mis oli Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja mille välisminister ette kandis. Seega on tegemist Vabariigi Valitsuse ametliku poliitikaga. Reguleeritud suhted naabritega, sh Venemaaga, on paremad kui reguleerimata suhted naabritega, seda nii Eestile kui ka tervele Euroopa Liidule.Teiseks: "Juhul, kui see on Teie juhitud valitsuse ametlik poliitika, millega Te sisuliselt põhjendate piirilepingu ratifitseerimisega edasiliikumist?" Eriti väikesele riigile on oluline, et suhted naabritega oleksid korrektsed ja selged. Piirilepingu sõlmimisel Venemaaga on Eesti julgeolekule positiivne mõju, kuna see aitab suurendada stabiilsust ja ettearvatavust riikidevahelistes suhetes ning välistab võimalikke arusaamatusi ja vääritimõistmisi nii olulisel teemal, nagu seda on riikide territooriumid. Selgelt paika pandud ja mahamärgitud piir on seega julgeolekut kindlustav lisafaktor. Kõik riigid peaksid olema huvitatud sellest, et nende piiride kulgemine oleks õiguslikult üheselt määratletud ja vastastikku kinnitatud. Juriidiline selgus on ka rahvusvaheliste suhete aspektist oluline. Seetõttu on lepingu jõustumine kasulik nii Eestile kui ka Venemaale.Kolmandaks: "Juhul, kui välisminister Eva-Maria Liimetsa avaldused on tema isiklik initsiatiiv, siis kuidas Teie sellesse suhtute ja kas Teie valitsusjuhina tolereerite selliseid initsiatiive?" Nagu öeldud, tegemist pole välisministri isikliku initsiatiiviga, vaid valitsuse poliitikaga.Neljandaks: "Milline on Reformierakonna ametlik seisukoht, kas piirilepingu ratifitseerimisel tuleb viidata Eesti Vabariigi õiguslikule järjepidevusele ja Tartu rahulepingu kehtivusele või mitte?" Riigipiiri kokkuleppimine Eesti ja Venemaa vahel on kooskõlas Eesti põhiseadusega. Põhiseaduse § 122 lõike 1 lause 1 sätestab, et Eesti maismaapiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ja teiste riikidevaheliste piirilepingutega. Piirileping puudutab tehnilise lepinguna vaid ühte osa Tartu rahulepingus käsitletud teemadest ehk riigipiirijoone kulgemist ning ei mõjuta Tartu Tartu rahulepingu kehtivust Eesti riikluse olulise alusena ja Eesti Vabariigi järjepidevuse kandjana. Tuletan meelde, et Tartu rahulepingu põhiline väärtus on selles, et Venemaa tunnustas Eestit iseseisva riigina. Seega ei mõjuta piirilepingu sõlmimine Eesti riiklikku järjepidevust, väärtust, mida Tartu rahuleping kannab ja Eesti põhiseadus kaitseb. Tartu rahuleping kehtib. Riigipiirileping käsitleb ainult riigipiirijoone kulgemist, millele Tartu rahulepingus vastab artikli 3 lõige 1. Muus osas piirileping Tartu rahulepingut ega selle kehtivust ei mõjuta. Kui vaadata ajalugu, siis Läti loobus piirilepingule preambuli lisamisest ning Venemaa ja Läti vahel on kokkulepitud piir olemas. Reguleeritud suhted naabritega on alati paremad kui reguleerimata suhted. Aitäh! naabriga suhted korrektsed? Aitäh! Lugupeetud peaminister! Te ütlesite, et reguleeritud suhted Venemaaga on mõlemale poolele kasulikud ja oluline on, et suhted naabritega oleksid reguleeritud ja ettearvatavad. Kas te tõesti arvate, et on proportsionaalne n-ö korrektsete suhete nimel naabritega loobuda Tartu rahulepingule ja Eesti õiguslikule järjepidevusele? Ma veel kord rõhutan: tolleaegne õiguskantsler pidas ülimalt oluliseks, et see oleks ratifitseerimisel mainitud. Kas teile ei tundu, et arvestades Venemaa käitumist pika aja jooksul, selline ootus ja lootus, et sellega me tagame mingisuguse julgeoleku? Aga minu põhiküsimus on: kas see ei ole täielikult ebaproportsionaalne, loobuda niivõrd põhimõttelisest ja igavikulisest viitest ratifitseerimise seaduses, selle nimel, et justkui oleksid naabriga suhted korrektsed? Aitäh! Me ei loobu ju kuidagi viitest Tartu rahulepingule või Tartu Tartu rahulepingust. Nagu ma ütlesin, see on ka põhiseaduses kirjas ja samamoodi on Tartu rahuleping just see, kus Venemaa tunnustas Eestit iseseisva riigina. [asi] on piirileping, mis on tehniline dokument. Jah, ma olen seda meelt, et see, et piir on korrektselt maha märgitud ja naabrite vahel

on mõlemale poolele olulised, et kõik oleks arusaadav. Just tänases julgeolekusituatsioonis on piirileping olulisem kui kunagi varem. Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees!

Tartu rahule enam ei ole. Kas valitsuse seisukoht on, et see oleks piirileppes sees või ei oleks piirileppes sees? See jutt, et naabritega peab läbi saama, on ka päris hea. Aitäh! Piirileping on tehniline dokument, mis puudutab piiri kulgemist ja selles kokkuleppimist oma naabriga. Tartu rahust, nagu ma ütlesin, keegi loobuma ei hakka. Aitäh! Piirileping Lugupeetud peaminister! Ma saan aru, et teie valitsuse poliitika on sõlmida Venemaaga piirileping, mis sätestab Eesti idapiiri enam-vähem selles kohas, kus on praegune kontrolljoon. Aga ma sooviksin teie seisukohta õiguslikus küsimuses. Kas senikaua, kuni vastastikku ei ole uut piirilepingut ratifitseeritud, on Eesti

Põhiseaduse § 122 ütleb, et Eesti maismaapiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ja teiste riikidevaheliste piirilepingutega. Ehk piirilepingut meil hetkel Venemaaga ei ole, aga meil on seda vaja, selleks et oleks selge, kus see piir jookseb, see kokkulepe oleks olemas ja rahvusvaheliselt ei tekiks selles mingit segadust. Aitäh, austatud eesistuja! Austatud peaminister! Mul on väga lühike ja väga konkreetne küsimus: kas Petserimaa ja Narva-tagused alad, mis on ju Eesti alad ja hetkel on need halduse all, on okupeeritud või mitte? Paluks jah‑ või ei‑vastust, pikemalt ei olegi vaja. Aitäh! Loomulikult on need okupeeritud. Küsimus on selles, kas teie tahate minna neid hetkel tagasi nõudma. Aitäh! Anti Poolamets, palun! Lugupeetud peaminister! Te käisite hiljuti Ukrainas, nägite kõike seda brutaalsust, mis toimub praegu ja on toimunud viimased aastad, Ukraina tükeldamist. Kas teil ei tekkinud mõtet, et just meie, kes me saame näidata, et ebaõiglusest ei sünni uut õigust, peaksime olema Ukrainale eeskujuks, jäädes enda juurde Tartu rahu rõhutamisel, oma riigi vastu toime pandud territoriaalse ebaõigluse rõhutamisel? USA tunnustas meid nii kaua, suurriigina, kui kui me olime okupeeritud. Kas me ei võiks olla just Ukrainale eeskujuks, näidates, et me ei ole nõus selliste territoriaalsete loovutuste tunnustamisega? Aitäh! Julgeolekuolukord Ukrainas ja Gruusias just viitab sellele, et tegelikult oleks meil väga piirilepingut vaja. Tuleb kokku leppida naabriga, kus see piir ikkagi kulgeb, et vältida igasugust rahvusvahelist segadust juhuks, kui meie naabril peaksid olema halvad mõtted meie suunas, nagu ta on toimetanud Ukrainas

Aga asi on selles, et me tegeleme praegu soovmõtlemisega. Mitte keegi Vene poolt ei sõlmi praegu Eestiga piirilepingut. Ükskõik, mida [ütleb] välisminister, peaminister, me võime seal Tartu rahu mainida, võime seda mitte mainida. Me vaatasime vastust meie välisministri initsiatiivile Moskva poolt. See oli mõnitav. Käivad siin, anuvad meie käest – mitte midagi nad ei saa! Kas teil on mingisugused indikatsioonid, et seekord see initsiatiiv läheb läbi? Kaks korda me oleme lasknud ennast mõnitada. Kas on vaja kolmandat korda? Aitäh,

me oleme avatud selle piirilepingu ratifitseerimisega edasiminekuks, on signaal ka teisele poolele, et piirilepingu ratifitseerimisega edasi minna. Aga nagu te ise ütlete, selged, korrektsed suhted naabrite vahel – on parem, kui need on, kui

Proua Kallas! Te teate täpselt, mis teiste inimeste peades, südames ja sisikonnas liigub. Te teate, et me valmistame ette löögirühmasid, et minna Petserimaad ja Narva jõe tagust vallutama. Tore, et teie teate. Mina ei tea. Aga küsimus on muus. Küsimus on selles, et te ütlete, et kui idanaabril peaks tekkima pahad mõtted meie suhtes, siis piirileping kaitseb meid. Ma tuletan meelde, te käisite just äsja Ukrainas, et Ukrainal oli Venemaaga maismaapiiri leping. Kas see kaitses neid?

samas inforuumis. Aga see oli lihtsalt küsimus härra küsimuse peale, et kas see on teie plaan. Kui teil selline plaan on, siis te võite sellest rääkida.

sõlmida? Austatud istungi juhataja! Lugupeetud proua peaminister! 1994. aastal sõlmiti selline leping nagu Budapesti leping, millega kolm suurriiki, Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia ja Venemaa, garanteerisid Ukrainale territoriaalse terviklikkuse vastutasuks selle eest, et Ukraina loovutab tuumarelvad. Me teame kõik, mis sellest lepingust on saanud. 2014. aastal Venemaa ju annekteeris Krimmi ehk rikkus sedasama lepingut ja kaks teist lepingu garanteerijat ehk USA ja Suurbritannia ei suutnud teha midagi, et seda lepingut täita. Kas selles olukorras on mingit mõtet piirilepingut sõlmida? Aitäh! Aitäh! Jällegi, te teate ise väga hästi, mis Ukraina sündmuste taustal oli ja millist infot selles infooperatsioonis kasutati Ukraina vastu. Aga endiselt

ja kui on ikkagi selline olukord, kus on vaja kiiret ja selget tegutsemist, siis ei tohi olla mingit kõhklust, kahtlust ja arusaamatust mitte mingisuguste reeglite osas. Aitäh!

Ma pean silmas just Gruusia sõda. Aitäh! Ma ei ole detailides kõikide Gruusia teemadega kursis, nii et ma ei oska sellele praegu

vastastikku tunnustatud rahvusvahelisele õigusele vastav piir Venemaa ja Ukraina ning Venemaa ja Gruusia vahel ei takistanud seal agressiooni, siis sellest tulenevalt ei peaks meil olema vastastikku tunnustatud piiri oma naabritega. Milles see loogika seisneb? Ma ei saanud hästi aru. Aitäh! Ei saa ka mina sellest loogikast aru, et see nüüd justkui oleks kuidagi argument. Aga ilmselt peate küsima nende enda käest selle loogika seletust. Hea peaminister, rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Kõigepealt Helir-Valdor Seeder, palun!

Kõigepealt, me teame väga hästi, et Venemaa ei kavatse praegu Eestiga mitte mingisugust piirilepingut sõlmida. Ei ole seda kavatsenud ka varasematel kordadel. Me mängime selles vääritus ja ebamõistlikus mängus kahetsusväärselt kaasa. Ja mul on sellest ääretult kahju. Seda enam, et valitsusel ja välisministril võiks nii palju taju ja oidu olla, et varasematest kogemustest õppida. Me teame, et sügisel on Venemaal Riigiduuma valimised tulemas ja sellises olukorras ühepoolset initsiatiivi näidata on täiesti absurdne.Aga millest ma olen üllatunud? Olen üllatunud teie vastusest. Te korduvalt rõhutasite, et piirileping on tehniline dokument. Kas tõesti on praegu sõlmitav piirileping tehniline dokument? Kõigepealt, kui see on tehniline dokument, siis ma küsin, miks need tehnilised lahendused on kokku leppimata või on ääretult ebamõistlikud ja ebapraktilised. Võtame Narva veehoidla ja elektritootmise, kus piirilepinguga on piirijoone kulgemise tõttu see, kuidas reguleeritakse elektritootmist ja veetaset Narva hoidlates, mis on ääretult oluline. Või hüdroelektrijaama ressursi kasutamine, mis vastavalt rahvusvahelisele õigusele peaks olema piiriveekogudel

Samal ajal te täna siit puldist ütlesite sõnaselgelt välja, et hetkel te peate seda 5,2% Eesti territooriumist, mis jääb n‑ö piirijoone ja Tartu rahulepinguga kokkulepitud piiri vahele, okupeeritud alaks. Kas me tõepoolest muudame Eesti piirijoont ja muudame territooriumi kuuluvust tehnilise piirilepinguga ja sellel ei ole poliitilisi ja õiguslikke motiive ja põhjuseid? Loomulikult ei ole see piirileping ainult tehniline piirileping, omal ajal Tartu rahulepingu sõlmimisel, oli üks osa Tartu rahulepingust ja on ka täna üks osa Tartu rahulepingust. Tal on väga tõsised ja pikaajalised nii õiguslikud kui ka poliitilised tagajärjed ja tähendused. Ma olen ülimalt üllatunud, et Eesti Vabariigi peaminister ütleb aastal 2021, et piirileping, mida me praegu arutame, mis on sõlmitud ja mille ratifitseerimine ootab kahe parlamendi taga ning mis loodetavasti sellisel kujul ei toimu, on lihtsalt tehniline dokument ja mitte midagi enamat. Ja et me oleme valmis kahima oma õigusliku järjepidevuse idee ja viite Tartu rahulepingule, mille me sisse viisime 2005. aastal ja mis oli väga hea lakmuspaber, mille tulemusena Venemaa loobus. See väga selgelt näitab, et Venemaa ei kavatse just nimelt tunnistada Eesti Vabariigi õiguslikku järjepidevust, mis tuleneb Tartu rahulepingust. Just see ärritab teda, mitte tehniline piirileping, nii nagu teie nimetate. Aastal 2021 ei ole me kogu selle 30‑aastase protsessi tulemusena targemaks saanud ja oleme ikka valmis astuma sama reha otsa. See hämmastab mind ääretult. Ma olen mures ja sügavalt mures selle tõttu, et välisminister ei ole tulnud

Need vastused, mis ma olen saanud siin infotunnis, ei ole see tase, ausalt öelda ei ole see tase. Nii et mul on ääretult kahju, et see ongi valitsuse kogu selgitus, mida te täna siin ütlesite, ja see on valitsuse ametlik poliitika. Ma võin öelda, et Isamaa Erakond teeb küll kõik selleks, et nii pikaajalise mõjuga ja nii strateegilised huvid ei saaks päevapoliitiliselt peenrahaks vahetatud. Aitäh! Tänan, hea aseesimees! Head inimesed, kes te jälgite seda arupärimist! Esitad sa küsimuse lihtsalt või mittelihtsalt, vastused on üsna head. Noh,

rahu jääb meil põhiseadusesse. See on hea, et vähemalt seda muudatust ei hakka see koalitsioon tegema. Küll aga nii nagu juba 2014 võeti piirileppest ära viide Tartu rahule, nii täna hoitaksegi seda seisukohta, et see on tehniline dokument ja et see ei peakski seal olema. See näitab tegelikult seda, et tänane koalitsioon on mingil hetkel teinud 2005. aasta otsusele oma auditi. Seda auditit on meil, Riigikogu liikmetel, õigus välja nõutada, et mis põhjustel jõuti nüüd siis sellele järeldusele, et aastal 2021 ei pea olema

Eva-Maria Liimets on väga hea presidendikandidaat ja ta sobib täpselt nii Keskerakonnale kui ka Reformierakonnale. Siin ilmselt suur saal seda leiab, sest et see on ju müstiline, mis sealt tuleb. See on naine suure saladusega, eks ju, sa kunagi ei tea, mis sealt tuleb: et meil onnice, very nicepresident peaminister ja siis kõik need, ja me saame ka uue. Alguses mõtled, et kas ta teeb nüüd mingit oma poliitikat, teeb ta mingit soolot, aga näe, me saime teada, et tegelikult see ongi selline valitsuse joon. Minu jaoks on natuke muret tekitav tegelikult see asi, see see argument, mida me ju laiendame, et me peame kõigiga hästi läbi saama ja reguleeritud suhted paariariigiga on loomulikult palju kordi paremad kui reguleerimata suhted paariariigiga. Ka Euroopa Liidu ja maailma sanktsioonid mõnede riikide tuleks ju laias laastus üle vaadata. Olgem ausad, eks ju, me ei olegi aru saanud, et me hoiame ühtepidi häid suhteid Valgevenega, sest kuidas muidu saaks tekkida Valgevene lõhe Moskva turule, ja samas me püüame hoida häid suhteid ka opositsionääridega. Ma arvan, et need opositsionäärid väga enam tegelikult ei tahagi seda, kui me oleme niivõrd silmakirjalikud. Selline pisikene riik, nagu Eesti on, kes muudab pidevalt enda seisukohta, ei tekita usaldust, ei tekita turvatunnet, ei ole enam see Eesti, saad aru, kes tõusis tagajalgadele, kui 08.08.08 toimusid need sündmused Gruusias, mis toimusid. Täna me juba üritame sellist hästi äraelamise kunsti, sest me tahame kõigiga natukene nagu reguleerida ja natukene ka mitte reguleerida. Aga mida meie liitlased Inglismaa, NATO Euroopa Liit sellisest laveerimisest annavad? Eelnevalt me olime justkui kompetentsikeskus ehk Eesti teadis väga täpselt, millised on suhted Venemaal ja kuidas neid tõlgendada.

Mul ongi tunne, et võib-olla on sihukest [soovi] ennast kirjutada kuskile. Ma tean, et Marko Mihkelsonil on kogu aeg soov, et tema saaks ka sinna kuskile nurga peale kirjutada, mina aitasin ratifitseerida seda piirilepingut, Marko Mihkelson Tallinnast. Aga seda ilmselt ei tule, ma loodan. Sellistel tingimustel, nagu praegu meie valitsus räägib, et viidet Tartu rahule ei ole, ma seda ei toeta. Henn Põlluaas, palun!

Kaheksa minutit. Aitäh, austatud eesistuja! Austatud peaminister! Austatud kolleegid! Eesti riik taastati riikliku järjepidevuse alusel kõikide tema tunnustega, kaasa arvatud riigipiir. Vähemalt ühes asjas oleme me läinud minu suureks üllatuseks edasi. Ma mäletan väga hästi, kui siinsamas saalis

Kaljurand – sellesama küsimuse peale, mis ma täna peaministrile esitasin, kas Eestile kuuluvad Petserimaa ja Narva-tagused alad on okupeeritud või mitte, teatas, et ei ole. Tänane peaminister on juba edasi arenenud ja jõudnud arusaamale, et tõepoolest on.Millele siis tugineb see arusaamatu himu loovutada okupeeritud Eesti alad meisse varjamatult vaenulikult Ma ei tea, tõtt-öelda ei tule ajaloost meelde mitte ühtegi sarnast pretsedenti, kui rahuajal üks riik oleks vabatahtlikult teinud ettepaneku teisele riigile, et me loovutame tasuta endale kuuluvad alad. Meie naabritest rääkides, jah, Soome oli sunnitud loobuma Karjalast, Sallast, Petsamost, aga see oli relva ähvardusel. See oli peale seda, kui nad olid need alad kaotanud sõjas Venemaale. Meie ei ole midagi kaotanud, meie tahame ise ära anda.Milliseid põhjendusi me siis kuulsime siin? Suhted paranevad, piirid peavad olema paika pandud. No kuidas nad paranevad? Kuidas see annab meile mingisuguse julgeolekugarantii, kui me teame, mis toimus Gruusias, mis toimus Ukrainas? Venemaa, kes ühtegi rahvusvahelist lepet ei täida, kui ta seda ei soovi, tema jaoks ei maksa kõik need paberid, kõik need allkirjad mitte punast krossigi. Läti loobus enda okupeeritud aladest. Kas see on grammigi võrra parandanud Venemaa ja Läti suhteid? Ei ole.Peaminister tsiteeris siin põhiseaduse § 122, mis ütleb, et Eesti maismaapiir on määratud Tartu rahulepingu ja teiste lepingutega. Jah, tõepoolest, ongi nii, on määratud, Tartu rahulepinguga on määratud. Tartu rahuleping täiesti punktuaalselt loetleb selle piiri üles, selle kivi juurest selle oja juurde, sealt selle talu juurde jne. Kui me seda muudame, tühistame ühepoolselt enda soovil, siis tähendab see ju seda, et me tuleme vastu Venemaale ja nõustume tema argumentidega, et Eesti ei olegi õigusjärgne riik, et me oleme justkui uustekkeline riik.

See tähendab üht asja veel. See tähendab seda, et kui me loobume Tartu rahulepingust, siis kuulutame me ka täiesti tühiseks selle sätte, milles Venemaa lubas tunnustada meie riiklikku iseseisvust ja puutumatust igavesteks aegadeks. Kas me seda tahamegi? Piirileping olevat tehniline dokument. No andke andeks! Tehniline dokument pärineb hoopis mingitest teistest sfääridest. Me võime seda praegust ajutist kontrolljoont, mis jookseb mööda ebaseaduslikku ENSV piiri, nimetada tehniliseks, aga mitte seda, mis on paika pandud Tartu rahulepinguga, mis on saanud rahvusvahelise tunnustuse, mis kuulub täiesti lahutamatult Eesti Vabariigi ühe alustala juurde. See ei ole tehniline dokument. Tartu rahuleping kehtib, vaatamata ükskõik millistele vastuargumentidele. Peaminister rääkis ka seda, et kui puudub piirileping, siis millised segadused võivad tekkida, et on mingi kodusõja oht, nii nagu Ukrainas jne. No andke andeks! Me nägime neid ohtusid 1993. aastal, kui taheti Kirde-Eesti autonoomiat luua, mille eesmärk oli ju tegelikult ta Peterburi ja Venemaa haardesse ära nihutada. Kui me teeme selle leppe, siis ei tähenda see absoluutselt seda, et midagi ei võiks tulla ka tulevikus, eriti kui me näeme seda massiimmigratsiooni, mille tõttu meile iga aasta tuleb tuhandeid ja tuhandeid inimesi juurde, just nimelt idariikidest. idariikidest. Miks ei või Putini režiim neid üles ässitada ja väita, et meil on siin kodusõda või mis iganes, ja tulla neile siis appi? Ma tahaks näha, kuidas see

sisemine julgus ja sirge selg, et me mitte lihtsalt ei anna tasuta ära peaaegu Saaremaa-suurust tükki Eestimaast, kus on tohutud looduslikud maavarad,

selleks, et näha mingite protsesside tagamaid, tulebki tõdeda: kindlasti mitte Eesti riigile, vaid, vastupidi, nendele, kes tahavad Eesti riiki ja riiklust hävitada, rikkudes meie põhiseadust, mis ütleb, et Eesti territoorium on ühtne ja jagamatu, ja mille kohta professor Jüri Uluots, kes on üks selle sätte autoritest, ütles, et see tähendabki sõna-sõnalt just seda, et Eesti territoorium on on ühtne ja jagamatu, siit ei tohi mitte jalatäitki ära anda. Nii et kui te soovite piirilepingut soovite piirilepingut sõlmida, siis te peate põhiseadust muutma. Selleks on vaja referendumit. Aga kõik küsitlused, mis siiamaani on sellel teemal tehtud, näitavad vaieldamatult, et Eesti rahva enamus on vastu sellele täiesti põhjendamatule tasuta loovutusele ja argusele. Argadel ei ole tulevikku. Aitäh! Kalle Grünthal, palun!

poliitikud, püüame käia, kes fassaadi pärast, kes hingest, Eesti Vabariigi aastapäeval pärgi panemas, meenutamas neid inimesi, kes langesid Eesti iseseisvuse eest. Me teeme seda väga rahuliku ja kindlameelsena, jah, me hoiame nende mälestust kõrgel. Tänane Tänane informatsioon selle kohta, et Tartu rahuleping on lihtsalt tehniline dokument – minu meelest mõned saadikud sülitavad meie esiisade esiisade valatud verele ja ma arvan, et neil ei ole enam nendele mälestusüritustele asja. Võiks öelda, et teie maskid on langenud. Aga nüüd ma lähen kalkuleeriva mõttekäigu juurde. Kõigepealt, 18. veebruaril 2021 teatas välisminister Liimets, et Eesti võiks esimesena astuda sammu Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimiseks.

vestlus, mille käigus Liimets esines seisukohaga, et Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimisega tuleb edasi minna. Mõni päev hiljem teatas Vene välisministeerium, et jah, piirilepingu ratifitseerimisega tuleb edasi liikuda, aga

tahtlikult üritab Eesti julgeolekut õõnestada. Ma ei hakka rääkima siin nendest Euroopa Liidu räägitud ja ja toetatud meetmetest, millega me loovutame peenraha eest hulga oma maavarasid, aga ma räägin just julgeolekutasandilt. Küsimus on selles. Reformierakond ei leia rahalisi vahendeid meie julgeoleku tagamiseks, soetamaks rannakaitset, soomukeid ega ka keskmaa õhukaitset, raha lihtsalt ei ole. See sektor on tegelikult praegu katmata. Aga olgu meil neid rakette, tanke või minu pärast olgu kas või tuumarelva omamise õigus või võimekus, ükski

Vaat seesama Tartu rahuleping on hullem ja võimsam kui ükskõik milline tuumapomm, mis on kuskil arsenalis. See on meie õiguslik järjepidevus. Minu jaoks on müstika, mispärast te tahate selle kõige tugevama relva meilt ära võtta. Reformierakond, vastake sellele küsimusele! Jevgeni Ossinovski, palun! palun! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! No ei teagi. Osa kolleegide puhul on selge, et tegemist on oskuslike propagandistidega ja ega nendega väga vaielda ei viitsi, ei ole huvitav. Aga teiste puhul tundub, et päriselt on probleem selles, et kas ei ole mälu või ei ole olnud teadmist, mille pealt mälu oleks saanud tekkida. Läbisegi jutt küsimustes ja kommentaarides sellest, kas piirilepingut hakatakse sõlmima või ratifitseerima,

Seedri juhtimisel esitatuna: et piirileping toodi Riigikokku üle-eelmises koosseisus ratifitseerimisele Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide valitsuse ajal. Meeldetuletuseks neile, keda siin tollal ei olnud, ja nendele, kellel mälu on tuhmunud: 2012. ja 2013. aastal tõepoolest parlamendi initsiatiivil piirilepingu läbirääkimise sõlmimise eestvõttetööd siin alustati nõnda, et kõik fraktsioonid, kes tollal siin olid – möönan, EKRE‑t ei olnud siis parlamendis –, olid nõus sellega, et me võiksime selles küsimuses edasi liikuda.

tegelikult kõik erakonnad kokkulepet toetasid. See jäi ratifitseerimata loomulikult välispoliitiliste sündmuste tõttu, mis 2014. aasta kevadel lahti rullusid ja millest siin on täna palju juttu olnud. Härra Kruusimäe ei saanud täpselt aru, kes mida hakkab sõlmima või mida arutama. Ta rääkis midagi Tallinna volikogust. Piirileping tõepoolest sõlmiti uuesti Urmas Paeti ja Lavrovi vahel. Aasta oli 2014, ma mälu järgi ütlen, ei, vabandust, vist oli 2013. Selles tehti võrreldes varasemate kokkulepetega kaks muudatust. Üks oli tekstiline muudatus, ütles selgelt, et Eestil ei ole territoriaalseid nõudmisi Venemaa vastu, ja teine ütles, et see piirileping reguleerib ainult ja eranditult piiri puudutavaid küsimusi. Sellega adresseeriti kooskõlaliselt ka juristidega, kes meid tollal nõustasid, see küsimus, kas Eesti on õiguslikult järjepidev ehk kas Tartu rahulepingu õigusliku järjepidevuse punkt kehtib edasi. See on see, millele peaminister viitas, kui ta ütles, et sellisena muutus piirileping piiritehniliseks küsimuseks, selleks et välistada pahatahtlik tõlgendus, et äkki selle lepinguga asendub Tartu rahu uue piirilepinguga. Ei, ei asendu. Tartu rahu jääb edasi kehtima. Piiriküsimuses konkreetselt tuleb teine leping sinna peale. See oli selle kokkuleppe mõte. Seda kokkulepet tehnilisel tasandil juhtisid Välisministeeriumist Lauri Bambus ja Moskva suursaadik Jüri Luik, väga hea diplomaat, kes kuulub ka ühte erakonda. Alles hiljuti oli ta siin meie kolleeg, küsige tema käest, ärge selliseid rumalusi rääkige. Siin

Seal on palju erinevaid punkte. Osa küll juriidiliselt kehtivad, aga on oma tähenduses raugenud, näiteks küsimused, kui suure kaliibriga suurtükid tohivad Peipsi järvel olla ja mitu tükki neid laevasid tohib olla,

Meie jaoks on tegelikult selles kontekstis üks kõige printsipiaalsemaid küsimusi, mis muutus ratifitseerimisele eelmisel kümnendil, nüüd juba üle-eelmisel kümnendil takistuseks, see, kas me saame iseendale piisava kindluse, et Eesti õiguslik järjepidevus, millest me loobuda ei soovi ega kavatse, seda mitte keegi ei taha, jääb piirilepinguga kehtima. Uus piirileping, mis sai sõlmitud ja mille ratifitseerimise protsess on takerdunud,

erinevat juttu nendest otsustest, mida te ise olete teinud, ise olete initsieerinud. See lihtsalt ei ole korrektne ega väärikas. Mis puudutab seltsilisi paremal käel, siis kahtlemata teid tollal parlamendis ei olnud. Kui te arvate, et Eesti rahvuslikes huvides on esitada territoriaalseid nõudmisi Venemaa Föderatsioonile ja hoida seda teemat üleval, siis demokraatlikus ühiskonnas on see kahtlemata legitiimne positsioon. Ma arvan, et see on vale positsioon, ma arvan, et see töötab Eesti rahvuslikele huvidele vastu, Eesti julgeolekuhuvidele vastu, aga kahtlemata on teil õigus seda igatepidi väljendada. Tervikuna mina küll väga loodan, et Eesti ei hakka kolmandat korda läbi rääkima piirileppeid, neid piirileppeid, mis said sõlmitud väga mõistliku professionaalse protsessi tulemusena, ja tekib millalgi kahtlematult, nagu peaminister õigesti ütles, see peab olema sümmeetriline –, et neid oleks võimalik ratifitseerida ja see teema päevakorrast maha võtta. Aitäh! Leo Kunnas, palun!

Nõukogude Liit oli teatavasti riik, kes pidas rahvusvahelistest lepingutest kinni täpselt niikaua, kui see oli talle kasulik. 1991. aastal see riik lakkas õnneks Meie saime vabaks. Venemaa sai vabaks. Teised riigid said vabaks. Venemaal Nõukogude Liidu õigusjärglasena oli kaks võimalikku teed: kas ta jätkab Nõukogude Liidu kurssi ehk käsitleb rahvusvahelisi lepinguid täpselt samamoodi nagu Nõukogude Liit või ta hakkab neid austama.Üks Üks esimesi suuremaid lepinguid, mis Venemaa osalusel tehti, oligi seesama Budapesti leping, millele ma viitasin oma küsimuses proua peaministrile. Ehk vastutasuks tuumarelvade loovutamise eest

Me nägime, mis 2014. aastal sellega juhtus. Üks garanteerijatest okupeeris Krimmi ja teised kaks ei

kuni nad on Venemaale kasulikud, kui nad kasulikud ei ole, siis võib neile sülitada. Ka suurriikide garantiid ei aidanud midagi.Seepärast, mis puudutab piirilepingut, pärast seda sündmust ei ole lihtsalt mõtet sellega edasi minna. Hästi lihtsalt: seni, kuni Venemaa ei ole

Palun! Lugupeetud eesistuja! Hea proua peaminister! Kolleegid! Siin just äsja üks kolleeg demonstreeris üsna üleolevalt oma pikka mälu ja teema tundmist. Ma pean teda kurvastama: siin on mõni inimene, kes on veel pikema mäluga, on isegi osalenud piiriläbirääkimistel ja teab täpselt, milles oli küsimus, miks see leping nn tehnilise lepingu nime sai ja mis selle tehnilise lepinguga pidi kaasnema, et see tehniline leping oleks kooskõlas Tartu rahulepinguga.Ma selgitan. Aasta oli 1997, kui me Peterburis Raul Mälgu juhtimisel parafeerisime piirilepingu teksti sellisena, nagu see mõni aeg hiljem – 2005, kui ma õigesti mäletan – allkirjastati. Parafeerisime. See ei tähenda seda, et allkirjastasime. Aga miks me olime nõus selle parafeerimisega? Väga lihtsal põhjusel. Olles sel ajal Moskvas suursaadik, mäletan ma väga hästi kõiki neid arvukaid lääne diplomaate, kes käisid vingus näoga kogu aeg kurtmas, et no jaa, aga vot, ei saa teid võtta Euroopa Liitu, ei saa teid võtta NATO‑sse, sest teil on Venemaaga see piirilepingu küsimus lahtine. Oi, missugune piin oli alati nende vingujatega rääkida. Aga no mis seal ikka, elasime üle.Missugune oli siis see lahendus, mille me välja pakkusime ja mis leidis tol ajal tolleaegsete poliitiliste jõudude konsensusliku või enam-vähem konsensusliku toetuse? See oli otsus parafeerida ja võimaluse korral allkirjastada piirileping, tehes samal ajal Riigikogus deklaratsiooni, milles kinnitatakse, et Eesti lähtub oma riikliku järjepidevuse puhul Tartu Tartu rahulepingust. Me teame, et üks Riigikogu koosseis ka selle deklaratsiooni tegi,

See näitab, kui oluliseks peab Venemaa just nimelt meie riikliku järjepidevuse küsimust lähtuvalt Tartu rahulepingust. Jutud sellest, et seal on kahurite arv ja kaliibrid ja ma ei tea veel, mis kõik, ei pea tänapäeval enam paika, sellel ei ole mingit tähtsust. Sellel ei ole mingit tähtsust. Tähtis on see, nagu ütles Lennart Meri, et Tartu rahuleping on Eesti riigi sünnitunnistus. Täpselt nii vaadatakse seda ka Moskvas. Tartu rahuleping on Eesti riigi sünnitunnistus. Ja nad ei taha seda sünnitunnistust näha, sest see paneb hoopis teise valgusesse kõik need 50 aastat, mil Eesti oli inkorporeeritud Nõukogude Liitu. See paneb meie iseseisvuse, taasiseseisvumise täiesti uude valgusesse valgusesse jne. Mul ei ole mõtet siin pikalt õhku võngutata selles küsimuses. See on kogu asja tuum. Seni, kuni me ei saa Venemaa Föderatsioonilt, Venemaa Föderatsiooni valitsuselt, olgu see Putini valitsus, olgu see Medvedevi valitsus või olgu see ei tea kelle valitsus võime siin ju leiutada igasuguseid vene nimesid, võib-olla see on Tolstoi valitsus, võib-olla see on Turgenevi valitsus, võib-olla see on Gogoli valitsus, ma ei tea –, ühesõnaga, kuni ei ole Venemaal seda valitsust, mis ütleb, et, jaa, me oleme nii hiiglaslik, maailma kõige suurema territooriumiga riik, ja suuremeelselt tunnustame Tartu rahulepingut ja

Senikaua on nii, nagu on. Piirilepingut ei ole. Ja kui see siia saali tuleb, siis tuleb Riigikogul teha deklaratsioon, milles ta ütleb: lähtub jätkuvalt Tartu rahulepingust kui Eesti riikliku järjepidevuse lähtedokumendist. See on kogu küsimuse tuum. Muide, kontrolljoonest. Eelmine valitsus ja siseminister Mart Helme olid need, kes panid käima kontrolljoone väljaehitamise,

põlvepikkusi poisikesi, polnud sel ajal Riigikogus, on rumal. Just nimelt sellepärast, et siin istusid ainult teietaolised kartellierakonnad, me siia Riigikokku saime ja selles Riigikogus me tulevikus võtame ka absoluutse enamuse. Aitäh!

Eesti põhiseaduses on kirjas, et Eesti maismaapiir on fikseeritud Tartu rahu ja muude rahvusvaheliste lepingutega. Asi on aga selles, et mingisuguseid muid lepinguid ei ole olemas. Ainuke leping, mis fikseerib seda piiri, ongi Tartu rahu. Nii et juriidiliselt see peaks olema nagu Eesti territoorium, siin ei ole midagi vaielda.

piirilepingut ratifitseeriti siin Riigikogus, olin ma väliskomisjoni liige. Muide, need viited Tartu rahule, mis olid kaudsed viited, ei olnud otsesed, Tartu rahu polnud nimetatud, aga viited sellele kaudselt olid, olid suurel määral minu ja teiste kolleegidega kokku lepitud. Nii et ma täpselt mäletan, kuidas see asi käis. Samal muidugi teame, et ükskõik millised viited Tartu rahule on Venemaale absoluutselt vastuvõetamatud. Aga ei maksa siin teha mingisuguseid illusioone, et nad hindavad seda üle. Just nimelt siis, kui oli see ratifitseerimisprotsess meil siin Riigikogus, tuli meile külla Vene duuma väliskomisjon eesotsas härra Kossatšoviga, kes kuulas maad, kuidas me siin hakkame ratifitseerima, ja üsna selgelt ütles, et kui see ei tule siin ühehäälselt, siis siis nad hakkavad kõvasti mõtlema. Ja oli näha, et nad otsivad põhjust, miks mitte ratifitseerida. Tartu rahu oli neile jah üks suurepärane ettekääne, aga ei maksa mõelda, et ilma selleta nad oleksid selle leppe ratifitseerinud. Nii on ka praegu. Ei ole mingisugust viidet Tartu rahule, aga on väga naiivne arvata, et nüüd nad hakkavad seda allkirjastama, ratifitseerima jne. Absoluutselt mitte. Meil on praegu mingisugune sürrealistlik olukord. Tundub, et suurim Tartu rahu säilitaja ja garant on seltsimees Putin, kes mitte mingil juhul ei kirjuta alla seda piirilepet, ei lase ratifitseerida seda piirilepingut, mis on sõlmitud.

Me näeme, et Venemaa liigub praegu järjest totalitaarsema ühiskonna poole, ta veel ei ole seda, aga ta liigub selles suunas. Aga see on agoonia tunnus. Ootame natuke. Nagu ütleb hiina vanasõna, üks minu lemmikuid: kui sa piisavalt kaua istud jõe ääres, siis on võimalus näha, kuidas su vaenlase laip ujub sinust mööda. Aitäh! Ärme kiirustame. Raivo Tamm, palun!

Austatud kolleegid! See on nüüd minu kui rahvasaadiku kõige tähtsam hetk siin praegu, sest valimiskampaania ajal rääkisin ma oma potentsiaalsetele valijatele, kui ma nendega kohtusin,

mida see leping endas kätkeb, vaid rääkides Tartu rahulepingust, mõeldakse ainult Eesti piirile, mille Tartu rahuleping tookord kehtestas. Kui räägitakse Tartu rahulepingust, räägitakse ka sellest, et nii Irboska kui ka Jaanilinn on Eesti alad, ja nagu me täna kuulsime, peaminister ütles, on need okupeeritud.

on seda öelnud ka Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor. Me oleme siiamaani hakkama saanud ilma selle piirilepingu ratifitseerimiseta saame ka edaspidi, meil ei ole kuhugi kiirustada. Me ei pea hakkama seda absurdset kontrolljoont praegu tegema Eesti piiriks. Aitäh! Nüüd palun kõnetooli peaminister Kaja Kallase.

Tartu rahuleping on Eesti Vabariigi sünnitunnistus, aga sünnitunnistus selles mõttes, et see oli esimene dokument, kus Venemaa tunnustas Eestit iseseisva riigina. See on see põhiline pool. Ma pole öelnud, et Tartu rahuleping on tehniline dokument, nagu väitis Kalle Grünthal. Ma olen öelnud, et piirileping oleks tehniline dokument. Kuulates kõike seda, mida te siin räägite, tekib küsimus, kas te tõesti tahate esitada territoriaalseid nõudmisi. Teatavasti oli NATO‑ga liitumise eeltingimuseks see, et meil ei ole territoriaalseid nõudmisi, nii nagu ka Mart Helme eespool kõneles. Meie julgeolek baseerub iseseisval kaitsevõimel ja kollektiivkaitsel, mis tuleb sellest, et me oleme NATO liikmed. Kui meil on territoriaalseid nõudmisi, kuigi me oleme väitnud, et meil neid ei ole, siis on hoopis teistsugune olukord.

inimest. Tekib küsimus, mis te nendega teete. EKRE tahab öelda, et tema rajab Eestisse etniliste eestlaste riiki, need peaksid olema etnilised eestlased. Mis te nende inimestega teete? Kas te kavatsete nad deporteerida või mis see

piiri väljaehitamist ja tehnilise taristu rajamist alustas meie valitsus siseminister Hanno Pevkuri isikus. Teiseks, näiteks Teiseks, näiteks ka Raivo Tamm viitas sellele, justkui see kontrolljoon oleks kuidagi nagu vale, see ei ole päriselt see piir ja sellest ei tohi lähtuda. Miks see valitsus, kus Isamaa oli liige,

kus teie arvates see piir tegelikult peaks olema? Teie sõnad ja teod ei käi päris käsikäes.Igal juhul, Tartu rahuleping kehtib ja jääb kehtima. Piirilepingut on vaja selleks, et meil oleksid selged ja arusaadavad suhted naabritega. Aitäh! Oleme selle päevakorrapunkti ammendanud. Liigume edasi neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Jevgeni Ossinovski, Riina Sikkuti, Eduard Odinetsi, Lauri Läänemetsa, Jaak Juske, Heljo Pikhofi, Kalvi Kõva ja Indrek Saare esitatud arupärimine vaktsineerimise prioriteetide ja nende järgimise kohta. Arupärijate nimel saab sõna Jevgeni Ossinovski. Palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Head kolleegid! 21. aprillil koos kolleegidega arupärimise vaktsineerimise prioriteetide ja nende järgimise

nende esmane prioriteet, ja nii nagu tollane epidemioloogiline olukord nõudis, on selleks, et võimalikult kiiresti laiaulatuslikest ühiskondlikest piirangutest vabaneda, vaja vaktsineerimisega liikuda

veel seal. Küsimus ei ole mitte ainult selles, et vaktsineerimisega tuli kiiresti edasi liikuda, et laiaulatuslikud piirangud maha saada, vaid küsimus oli ka selles, millisel viisil korraldada vaktsineerimist kõige tõhusamalt, et saavutada suurimaid ühiskondlikke eesmärke ja minimeerida tervisekahjusid. Loomulikult, nagu me teame, on tegelikkuses

vanuse kasvades nii suremust kui ka haiglasse sattumise tõenäosust, siis on selge ja tegelikult kogu Euroopas

perearstisüsteemi kaudu. Ja nii sai see arupärimine 21. aprillil, nagu öeldud, esitatud.Palusime vastavalt peaministri enda ettepanekule

Nendest asjaoludest lähtudes on nii mõnigi teema siiski jätkuvasti veel aktuaalne. Meil on peaministrile kuus küsimust. Ma palun, et ta loeks need ette annaks oma vastused, mille peale saame küsida täiendavaid küsimusi ning pidada loodetavasti konstruktiivset ja viljakat arutelu. Aitäh! Ja nüüd vastab Kaja Kallas, palun! Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head arupärijad! Head Riigikogu liikmed! Kõigepealt ma tahan seda öelda, et tõepoolest te soovisite, et ma tuleksin siia juba mai alguses, aga kuna olid planeeritud nii Ukraina visiit kui ka Euroopa Liidu Ülemkogu, siis mul kahjuks ei olnud võimalust varem tulla. Arvestades teema aktuaalsust, ma saan sellest täiesti aru ja püüan sellest edaspidi hoiduda. Aga nüüd küsimuste juurde. "20. aprillil valitsuses arutatud vaktsineerimise kava seab eesmärgiks "saavutada 2021. aasta aprilli lõpuks üle 70-aastaste inimeste hulgas vähemalt ühe doosiga vaktsineerimise hõlmatus 70%".

ning üle 80-aastaste seas 60,71%. On ka piirkondlikke erinevusi. Seitsmes maakonnas on üle 80-aastaste hõlmatus üle 70%, neist kolmes on see lähenemas 80%-le,

Seda on väga palju mõjutanud see, kas eakad inimesed nendes riikides on harjunud laskma end vaktsineerida või ei ole. Ma lasin endale välja võtta ka graafiku, et kui palju vaktsineeritakse igal aastal gripi vastu, ja sealt tuleb välja, et

Eesti hõlmatust võrreldes teiste Ida-Euroopa riikidega, siis oleme isegi suurema hõlmatusega riikide seas, kuigi me tegelikult tahaksime olla Põhjamaade seas. Bulgaarias on hõlmatus 11,7%, Horvaatias 49,7%, Tšehhis 76,8%, Ungaris 72,1%, Lätis 27,7%, Leedus 50,2% ja Poolas 58,6%. See ei ole kuidagi õigustus, vaid ma lihtsalt tahan öelda, et siin on kultuurilised erinevused. Hõlmatuse eesmärkide saavutamine sõltub nii Eestisse jõudvatest vaktsiinikogustest kui ka sihtrühma soostumusest lasta ennast vaktsineerida. Ja nagu ma juba ütlesin, mida rohkem inimesi sihtrühmast on vaktsineeritud, seda aeglasemaks muutub hõlmatuse kasv selles sihtrühmas.

Teine küsimus: "Immunoprofülaktika komisjon on kinnitanud Eesti Perearstide Seltsi koostatud põhimõtted riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimiseks, kus prioriteetsena nimetatakse üle 80-aastased inimesed. Samas on Eesti 80+ vanuste vaktsiiniga hõlmatuselt jätkuvalt EL-i viimaste seas. Miks see nii on?"

et Eesti on Euroopas viimaste seas. Perearstid on teinud väga-väga tublit tööd inimeste veenmisel, inimeste kutsumisel. Alguses,

juba kätte saanud ja järjest rohkem hakkab määrama soostumus ja sihtrühma huvi. Praegu tehakse täiendavat tööd selleks, et aru saada, kuidas motiveerida vanemaealisi inimesi rohkem vaktsineerima, sest nagu te väga õigesti ütlesite, tähendab see koormust meie tervishoiusüsteemile ja neile inimestele võib see haigus olla väga fataalsete tagajärgedega. Kolmas küsimus: "Aprilli teisel nädalal tehti kokku ligi 40 000 vaktsiinisüsti, millest 80+ vanuserühmale 3031 süsti. See on 8% kõigist doosidest ning kõige madalam osakaal nädaladoosidest alates jaanuarikuust. Kui maha arvata teised doosid, mille tegemine sõltub juba varasematest vaktsineerimisotsustest, siis esimesi doose tehti kokku 29 000, neist 80+ 80+ earühmale jagus kõigest 2400 doosi. Millega on kõige haavatavama sihtrühma piisava kaitseta jätmine põhjendatud?" Nagu ma ütlesin, oleme vaktsineerimisel lähtunud just sellest põhimõttest: vähendada haiglasüsteemi

vaktsineerimisega tegelesid eelkõige perearstid ja selle sihtrühmaga võeti ühendust telefoni teel. See oli ka esimene riskirühm, kelle vaktsineerimist võimaldati tulenevalt suuremast riskist haigestuda Alguses oli vaktsiini võimalik perearstidele jao kaupa jagada, ent tarnekoguste suurenedes oli võimalik anda rohkem doose nendele perearstidele, kelle nimistus on rohkem riskirühma kuuluvaid inimesi. Selleks on meil ka tarkvaralahendus, mis seda arvestab. Vaktsineerijate tagasiside põhjal võib öelda seda, et need üle 80‑aastaste sihtrühmast, kes vaktsineerimist on soovinud, on selle võimaluse saanud, ning vaktsineerimiseks vajalikke vaktsiinidoose on vaktsineerijatele piisavalt jagatud. Samas oli ka neid, kellega vaktsineerijad küll telefoni teel ühendust võtsid, aga kes ei soovinud vaktsineerimist. Praegu jätkub ka kodutingimustes vaktsineerimine ühedoosilise Jansseni vaktsiiniga ja selle võrra võib see hõlmatus ka üle 80‑aastaste sihtrühmas suureneda. Sügiseks soovime saavutada suurema hõlmatuse, kuid see nõuab ka detailsemat arusaamist nende inimeste kõhklustest, kes vaktsineerimist ei soovi.Neljandaks: "Te olete korduvalt väitnud, et valitsuse tervisekriisi eesmärk on vältida haiglate ülekoormust, ja selgitanud, et piiranguid kehtestatakse selleks, et tervishoiusüsteem vastu peaks. 80+ vanuses inimeste hospitaliseerimise risk on üle 40% ning suremuse risk üle 10% [---]. Kuidas aitab 80+ vanuserühma vaktsineerimata jätmine valitsusel enda seatud kriisijuhtimise eesmärki täita?"

et fokuseerida vanemaealiste vaktsineerimisele. Aga riskirühmades oli ka selliseid inimesi, kellel olid mingid kaasnevad haigused, ja perearstid sellest lähtuvalt ka tegutsesid. Kuna te teate ise ka väga hästi, et meie tervishoiusüsteem ei ole nii tsentraliseeritud, vaid tegelikult on perearstidel päris suur diskretsiooniõigus, siis nagu ma olen perearstide tagasisidest

Vaktsiinide tarnekoguste suurenedes alandasime riskirühma vanusepiiri 60. eluaastale, sest nagu ma ütlesin, haiglasse sattumine kasvas ka palju nooremas eas. Ehk üle 70% haiglasse viidud inimestest olid üle 60‑aastased.Viiendaks: "Eestil on olnud juba pikka aega piisavalt vaktsiini, et vaktsineerida 80+ vanuserühm täielikult, kuid seni on eakate vaktsineerimisega hõlmatus piirkonniti ja perearstinimistute lõikes väga ebaühtlane. Logiseva Logiseva vaktsineerimiskorralduse tõttu on surnud kümneid inimesi ja see jätkub samamoodi. Miks ei ole nende surmade ennetamine valitsuse jaoks tähtis? Milliseid korralduslikke samme astub valitsus ebavõrdse hõlmatuse lahendamiseks?"

ka arusaamine sellest, mis on kõhkluse taga.Kuues küsimus: "Valges raamatus on öeldud, et "Olukorrani, kus koroonaviiruse ohjamiseks piisab vaid vaktsineerimise korraldamisest, läheb veel aega."

veel rääkida. Ma saan aru, et praegu on mul aeg läbi. Just, aga kindlasti on võimalik küsimustega täpsustada ja nendega alustab Eduard Odinets. Palun!

väga väike. Teie retoorikat kuulates tundub, et kes tahab, see vaktsineerib, kes ei taha, on ise süüdi. Ja tundub, et ka kõik meetmed, millest te rääkisite, ei kanna vilja.

et kogunumber on tõesti 60,8% üle 80-aastastest inimestest. Aga Hiiumaal on see 79,4% ehk üle 70%, Jõgevamaal 72,1%,

seal on ilmselt ka kultuurilised ja inforuumi küsimused –, Harjumaa, mis on lihtsalt väga suur,

on arenguruumi. Perearstid tegelevad sellega, aga mingi hetk nad loobuvad. Kui inimesele on korduvalt pakutud ja ta on öelnud, et ta ei soovi vaktsiini, ta ei soovi. Meil sundvaktsineerimist ei ole ja inimesel on õigus otsustada, et ta ei soovi seda vaktsiini. Aga võib-olla saavad siin ka nooremad inimesed neid veel veenda. Kui osa vanemate inimeste argument on olnud see, et noorematel on seda rohkem vaja, siis kui nooremad on oma vaktsiinid kätte saanud, tuleb võib-olla uuesti nende vanemate inimeste poole pöörduda. See oleks mõistlik.

et kui on midagi defitsiitset, siis ära kuula valitsuse juhiseid, vaid nihverda, skeemita ja kombineeri endale see defitsiitne asi, sest edaspidi võib sellest kasu olla. Inimesed, kes ei läinud vaktsineerimistalgutele elavasse järjekorda, ei kasutanud tutvusi perearsti juures, ei oodanud öösel digiregistratuuri avanemist, et enne, kui avalikult registreerimiseks läheb, endale aeg juba kirja panna, jäävad nüüd sellel suvel heal juhul testimisjärjekorda. Miks peaksid inimesed edaspidi valitsuse antavaid juhiseid järgima? Aitäh! Esiteks vaktsineerimissertifikaadist. Vaktsineerimissertifikaat tõestab seda, et inimene on saanud vaktsiini. Praegu tuleb vaktsiini järjest juurde ja uusi aegu pidevalt avatakse. Kõik, kes

Digiregistratuuris on tõepoolest olnud järjekord. Näiteks Lätis tõesti lasti inimestel oodata tänaval vaktsineerimisjärjekorras,

registreerimine kõigile lahti. Mida rohkem tuleb vaktsiini peale, seda rohkem saab ka vaktsineerida. Nüüd vaktsineerimissertifikaadist. See ei anna kellelegi mingeid eriõigusi, aga küsimus on ju teiselt poolt selles, et

Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! See paralleel gripi vastu vaktsineerimisega on muidugi huvitav, aga ma arvan, et joonistuks välja ka pilt, et riigid, kus pensioni suhe keskmisesse palka on kõrgem, seal on ka eakate vaktsineerimise määr

Kuidas siis seda selgitada? Kuivõrd oluliseks faktoriks peate teie vaktsineerimiseks valmisoleku puhul sellist laiemat sotsiaalset võrdsust või sotsiaalse ebavõrdsuse puudumist, näiteks inimeste ligipääsu arstiabile, perearstiabi kättesaadavust, väiksemat hariduslikku kihistumist, suuremat sissetulekut? Aitäh! Aitäh! Kõik need faktorid võivad avaldada vaktsineerimisega soostumusele kindlasti mõju

võib-olla on see seotud sellega. Aga ma praegu spekuleerin, ma tegelikult ei oska sellele vastata. Aga ma arvan, et see on kindlasti analüüsi

lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ei ole kahtlustki, et teie valitsuse esmane prioriteet on vaktsineerimine, ja hämmastav on see, et kogu selle et kogu selle info saladuses hoidmine on samuti teie prioriteet. Võtame näiteks paljundustsüklite arvu, seda loobitakse nagu kuuma kartulit: Terviseamet saadab Kiige juurde, Kiik saadab välisminister Liimetsa juurde, sealt jõuab see otsaga tagasi Terviseametisse jne. Sama asi on raamlepingutega, mis on sõlmitud vaktsiinide saamiseks ja nende Eesti rahvale süstimiseks. Aga kui on palju informatsiooni valdavaid inimesi, siis tilgub midagi ikka välja ka.

süstimisega, kõige sellega, mis vaktsineerimisega kaasneb. Need on täiendavad ülesanded, mida tervishoiuasutused osutavad.

kui vaktsiini saab olema meil rohkem kui on soovijaid? Ja mis on valitsuse plaan selleks hetkeks, kui 70%-ni jõudmiseni on veel jupp maad minna ja ilus suvi on ees? et ei juhtuks nii nagu eelmisel aastal, et vajalik eeltöö jäi tegemata? Tõenäoliselt ei ole mõistlik hakata selle peale mõtlema siis, kui me sinna jõuame. Aitäh! Jaa, olen teiega täiesti nõus. Kui me vaatame vanemaealiste pealt, millal hakkas [vaktsineerimine] aeglustuma, siis ilmselt hakkab see aeglustuma täpselt samas kohas ka teistes vanusegruppides ehk umbes

vaja teha rohkem veenmistööd. Riigid on käitunud erinevalt, kuidas neid inimesi siis lõpuks veenda. Teame, et Ameerikas on loteriisid korraldatud ja tehtud muid selliseid trikke. Me

veel ees. Iseenesest juba praegu on boonus see, et kui sa oled vaktsineeritud, siis sa ei pea olema isolatsioonis, kui sa puutud kokku näiteks haigeks jäänud inimesega. See on päris suur soodustus, soodustus, kui mõtleme, et kõikidel teistel selline kohustus on. Ka tööandjatel on väga suur huvi, et nende töötaja ei läheks rivist välja, kuna ta peab olema isolatsioonis, ja seetõttu ka tööandjad saavad oma inimesi

sellega seoses, mis puudutab lapsi, kuna tuli otsus, et Pfizeri vaktsiin sobib ka üle 12-aastastele. Kas enne kooliminekut oleks mõistlik, loomulikult vanemate nõusolekul, korraldada laste vaktsineerimine, nii et koolid saaksid olla edaspidigi

Aga samal ajal te maksate perearstidele 15 eurot iga süsti pealt, et motiveerida neid rohkem vaktsineerima, ja samamoodi maksate süstijatele 5 eurot iga süsti pealt, et motiveerida süstimist.

Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Paar sõna tänase arutelu kokkuvõtteks.

platool olles võttis valitsuse juhtimisel ülemääraseid riske, leevendades piiranguid, mille tagajärjel jõudsime nakatumistelt Euroopa ja ka maailma tippu – sellel on olnud väga suured mõjud Eesti ühiskonnale. Mõjud on loomulikult tervise seisukohast, tänaseks on surnud 1252 inimest, valdav osa nendest viimastel kuudel.

Me näeme siiamaani, kui pikalt võtab aega, et käest lastud olukord uuesti kontrolli alla saada. Ja loomulikult on mõjud olnud väga suured ka majanduslikus vaates.

Lisaeelarve, mis käest lastud epideemia tõttu tuli vastu võtta, oli 650 miljonit eurot või vist isegi õige, vabandust! Lisaks loomulikult need kahjud Eesti majandusele, mis otseselt riigieelarves esimesel aastal ei avaldu ja puudutavad ettevõtete toimetulekut. See on läinud lumi, need vead on tehtud, need väga halvad, negatiivsed, õnnetud mõjud on käes. Ja nüüd on küsimus kaheosaline. Esiteks, millisel viisil on võimalik tulla kiiremini välja nendest piirangutest, mis meil on, ja millisel viisil edaspidi, eeldusel, et me peame olema valmis kolmandaks laineks, olla selleks paremini valmis? Ja kahtlematult,

on küsimus selles, millisel viisil vaktsiinihõlmatust saavutada. Ma just rõhutan, et ühiskondlikus kontekstis on vaktsineerimisel – lisaks sellele, et ta on isiklik hüve ja kaitseb inimest haigestumise eest – ka ülekaalukas avalik

No on tõepoolest olnud sama palju olukorras, kus me oleme esimesena ära vaktsineerinud siiski väga suure osa neid kõige haavatavamaid, üle 80-aastaseid. Kui meil on, ma ei tea, kolm inimest, kes on erisuguse füüsilise võimekusega no võtame lihtsustamiseks kaks, üks jookseb väga kiiresti ja teine jookseb väga aeglaselt, siis kui sa väga kiirele paned kolm tsemendikotti selga, ei saa sa sellest järeldada, et nad jooksevad ühekiiresti.

Loomulikult, arusaadavalt on põhjuseid erinevaid, tervishoiusüsteem on hajus, osa perearste teeb paremini, teised teevad kehvemini. Aga tegelikult, kui

Tuletame meelde, et haigust kannavad edasi eeskätt noored inimesed, surevad aga eakad. Teiseks on küsimus ka selles, millisel viisil hoida ühiskonnaelu normaalsena, piirangud võimalikult leebed. Selleks on vaja proaktiivselt just kõige eakamad ära vaktsineerida.

Miks me aprillikuus nõudsime, et seame selged sihid, selged eesmärgid koos tegevuskavaga, kuidas me nendeni jõuame? Meil on vaja [eesmärgiks seatud] hõlmatus saavutada, suurem hõlmatus tuleb saavutada. Kui senised meetmed ei ole olnud tõhusad, siis tuleb need prügikasti panna. Kui nad on olnud ebapiisavad, siis tuleb midagi juurde mõelda, tuleb teha täiendavaid samme selleks, et eesmärgini

on kõige suurem avalik surve nende inimeste vaktsineerimisel, kes on täies elujõus, noored, aktiivsed, nad on meediale lähedal, neid on igal pool ühiskonnas rohkem liikumas, nad teevad kõige rohkem lärmi. Aga nad ei ole kõige haavatavamad. Olukorras, kus me avame võimalusi noorte inimeste

Ei ole kahtlustki, head kolleegid, et vaktsineerimine on teie valitsuse esmane prioriteet. Ja see prioriteet on püstitatud selliselt, et ei hoolita enam inimõigustest ega millestki muust. Tänasel arupärimisel andis lugupeetud Kaja Kallas väga selge vastuse sellele, mispärast sellist massvaktsineerimist tehakse ning miks see on esmane prioriteet. Palun, kolm minutit lisaaega! Palun, kolm minutit lisaaega! Jah, vaktsineerimine on valitsuse esmane prioriteet, kuid kõik muu, mis ümbritseb seda prioriteeti, on meeletu saladus.

üksi ei võimalda haigust tuvastada. Ja see number on selline saladus, et mitte keegi seda ei ütle. Terviseamet ei ütle, lugupeetud Tanel Kiik ei ütle, lugupeetud välisminister Liimets ei ütle, Välisministeerium ei ütle.

suur riiklik saladus on Eesti riigi ja vaktsineerimisfirmade vahel sõlmitud raamlepingud ja kokkulepped selle kohta, mismoodi jagunevad poolte õigused ja kohustused vaktsineerimise korraldamisel. Samasugune meeletu riiklik saladus, kohe selline saladus, et tundub, et Riigikogu liige on täiesti mõttetu isik. Küsisin ametnike käest juba siis, kui Kaja Kallast asendas üks Keskerakonna minister – ei olegi tähtis, kes

et sooviks seda näha. Ei, seda ei saa näha, see on salastatud. Küsisin huvi pärast, et kes on siin riigis tähtsam, kas ametnikud, kelle valduses see dokument on, või Riigikogu liige, kes peab vastu võtma seadusi, et kõik oleks korrektselt ja täpselt kontrollitud. Maris Jesse ütles, et peab juristidega kontrollima,

töötajad andsid mulle infot, et iga vaktsineeritud inimese pealt saab perearst 15 eurot, iga süsti eest aga süstija 5 eurot, sõltub tööandjast muidugi. Ja samas ka haiglad saavad lisarahastust kuni 80%, kui kõik või suurem osa personalist on vaktsineeritud.

Vastuse sellele küsimusele annaksid need raamlepingud, mis on sõlmitud vaktsiinitootjatega. Ma ei usu, et Eesti riik maksab süstijatele

mille alusel Eestis teostatakse vaktsineerimist ehk, ma väidan, viiakse läbi meditsiinilisi ja teadusuuringuid inimesi informeerimata. Selle tagajärjed on fataalsed olnud väga paljude inimeste jaoks. Mitte ükski haigus seni Eestimaal olnutest ei ole põhjustanud selliseid inimeste liikumise piiranguid, nagu on teinud koroona. Gripp on olnud meil kümme aastat.

me liigume kogu aeg tõe poole, tõele lähemale. Mind huvitab väga, mis saab siis, kui kõik tõendid on selged, ja kes võtab vastutuse selle selle massvaktsineerimise eest, millega on hävitatud väga paljusid elusid kas jäädavalt või tervisekahjustuste näol. Nüüd on kõnetooli palutud peaminister Kaja Kallas. Palun! Aitäh! Kõigepealt vastan Jevgeni Ossinovskile. Tahaks ära õiendada, et piiranguid leevendas eelmine valitsus 15. jaanuaril. Selle kohta on tehtud ka faktikontroll.

Ei ole nii, me teeme pingutusi selleks, et nendeni jõuda. Aga meil ei ole sundvaktsineerimist, nagu siin mõni väidab. Kui inimene ütleb, et ta ei soovi lasta end vaktsineerida, siis me ei saa mitte midagi teha. Inimene ei soovi

5.30. Kui haiglatöötaja lahkub haigla territooriumilt seda süsti tegema kuhugi mujale, siis on süsti hind 7.30. Nii et need numbrid, mis te ütlesite, ei vasta lihtsalt tõele ja saan need ära korrigeerida. Aga tõepoolest, teenused maksavad ja neid rahastab haigekassa vastavalt seadustele. Aitäh! Sellega oleme selle päevakorrapunkti ... Jevgeni Ossinovski, kas on vasturepliigi soov? Selge, palun, vasturepliigi soov.

et Eesti ühiskonna vanuseline struktuur on selline, et 60–69-aastaseid inimesi on, ma ütlen peast, ma ei saanud praegu kontrollida, umbes kaks korda rohkem kui üle 80-aastaseid inimesi. See tähendab seda, et protsendina sellest earühmast,

hospitaliseerituse vähendamisele. Arvestades seda, et üle 80-aastaste earühm on väiksem ja seal on hüppeliselt suurem hospitaliseerimise risk, siis kõige kiirem

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Head kolleegid! See oli juba poolteist kuud tagasi, kui me siinsamas arutasime peaministri tutvustatud valge raamatu üle. Tõesti, seda plaani, kuidas ühiskonnaelu korraldada viiruse leviku tingimustes, oli kahtlemata vaja ja on ka praegu vaja. Selle fookus on viiruse leviku piiramisel.

on jäänud see, kuidas ühiskond hakkab toimima olukorras, kus meil osa inimesi on vaktsineeritud, osa on saanud võimaluse vaktsineerida, aga sellest loobunud, ja osa on veel vaktsineerimata.

See on mingil määral mõistetav, aga seda ei saa kuidagi õigeks pidada, sest valikud, mida tööandjad, mitmesugused teenuseosutajad teevad, on väga olulised ja vahel väga valusad.

Aga suhteliselt plaanivabalt, erakorraliselt sellise otsuse kommunikeerimine on tekitanud minu arvates rohkem küsimusi kui vastuseid. Lisaks Lisaks suurürituste teemale on ka teine teema, mis on teravalt üleval olnud. See on teatud töökohtadel vaktsineerituse nõudmine, on see siis Tallinna Kiirabi, mis teravalt meediast läbi käis, või haiglad ja hoolekandeasutused, kus töötaja vaktsineerimisotsus tegelikult mõjutab seda, kui ohtlik või ohutu on patsiendi või kliendi jaoks teenuse saamine. Oleme olukorras, kus digitõend on olemas, ja on väga tore, et seda on võimalik üle Euroopa kasutada.

saa. Samamoodi see, kuidas lahendada olukordi, kus iga teenuseosutaja ise hakkab reegleid kehtestama? Kuidas rahulolematust ja pahameelt leevendatakse? Kuidas diskrimineerimise olukordi lahendatakse?

Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head arupärijad! Kõigepealt ma alustaksin sellest, et kui piiranguid ei ole, ei ole ka mingit põhjust seda sertifikaati kasutada,

juhtudeks, kui meil on piirangud, teatud ettevõtete tegutsemisvabadus on piiratud, kuna me tahame nakkushaiguste levikut tõkestada. See on see põhiline asi.

suurema hulga inimestega.Nüüd lähen konkreetsete küsimuste juurde. "Kellel on õigus küsida inimeselt vaktsineerimissertifikaati, tõendit koroona läbipõdemise ja negatiivse testitulemuse kohta?" Kõigepealt,

See on oluline. Haiguse läbipõdemise andmed ja negatiivne testitulemus on terviseandmed. Isikuandmete kaitse seaduse järgi on need eriliiki isikuandmed

veenduma, et ta täidab need vajalikud tingimused. Õiguskantsler koostöös Riigikantseleiga on vedanud just seda õiguslikku analüüsi, kuidas ikkagi saab seda kasutada ja kuidas vältida diskrimineerimist sellistel puhkudel. Vabandust, keel on juba sõlmes, nii palju on siin täna räägitud!

Võrdsuspõhiõiguse nagu ka teiste põhiõiguste adressaadiks on avaliku võimu kandja. Põhiõigus seob riiki ja muid avaliku võimu teostajaid. See tähendab, et riik ei tohi põhiõiguste kandjaid mõjuva ja asjakohase põhjuseta ebavõrdselt kohelda. Põhiseaduse § 12 lõikest 1 tulenev võrdsuspõhiõigus ei seo aga täielikult eraisikuid. Põhiseaduses on ka §‑st 31 tulenev ettevõtlusvabadus ettevõtlusvabadus ja § 19 lõikest 1 tulenev lepinguvabadus. Seega, eraisikud ja ettevõtjad on põhimõtteliselt vabad ise otsustama, kuidas oma ettevõtlust korraldada ja kellega astuda lepingulistesse suhetesse. Teatud juhtudel on riik seadusega eraisikute lepinguvabadust piiranud ja keelanud neil teisi isikuid diskrimineerida. Nii on avalikkusele pakutavate kaupade-teenuste, sh eluaseme kättesaadavuse puhul keelatud diskrimineerimine rahvuse, rassi, nahavärvuse alusel. vastava diskrimineerimiskeelu puudumisel seaduses on eraisik vaba otsustama, kas ja kellega ta lepingu sõlmib. Riik tagab ligipääsu enda osutatavatele teenustele kõigile võrdselt, sõltumata vaktsineeritusest. Kui aga mõnda teenust tahetakse osutada ainult vaktsineeritutele, siis ei tohi see

Kolmas küsimus: "Kui iga kohvik, spordisaal, pank ja kaubanduskeskus otsustab, kas ta teenindab vaktsineeritud või vaktsineerimata inimesi, siis kuidas on tagatud inimeste võrdne kohtlemine ja ligipääs eluks vajalikele teenustele?" öelnud, on ettevõtluse põhieesmärk ikkagi teenust osutada, mitte seda teenust mitte osutada. Seega ei ole tegelikult nende ettevõtete huvides piirata piirata inimeste ligipääsu. Küll aga, kui me vaatame mujal maailmas ringi, näeme, et kui on piirangud, siis on teatud ettevõtted näinud seda kui enda konkurentsieelist, et öelda, et siin on kõik kontrollitud, siin on kõik turvaline. Kindlasti Kindlasti tekivad ka ettevõtted, kes ütlevad just vastupidi. Ma lugesin lehest, kuidas Eestis on levimas selline asi nagu jutt vaktsineerimiskiirgusest, inimesed usuvad sellist jama, ja on teenindusettevõtteid, kes ütlevad, et nemad vaktsineeritud inimesi sinna ei luba.

vaktsiinikiirgus on olemas. Neljandaks: "Kas näete, et tervislikel põhjustel vaktsineerimata ja vabatahtlikult vaktsineerimata inimeste teenindamisel peaks olema erinevad reeglid?" Vabatahtlik laialdane vaktsineerimine on vajalik, sest see avaldab mõju nii neile, kes on vaktsineeritud, kui ka neile, kes mingil tervislikul põhjusel ei saa lasta end Üle 70%‑line vaktsineeritutega hõlmatus tekitab olukorra, kus viiruse eest on paremini kaitstud ka need, keda ei saa tervislikel põhjustel vaktsineerida. Seetõttu jällegi

"Viiruse leviku tõkestamiseks lepime valge raamatu näol kokku reeglid viirusega elamiseks, aga kokkuleppeid vaktsineerimissertifikaadi kasutamise kohta on samuti vaja.

on küsimusi veel. Vaktsineerimine on ja jääb Eestis vabatahtlikuks. Aga tööandja peab riskianalüüsi käigus kindlaks määrama töötaja nakatumise ohu, laadi, suuruse ja kestuse. Vastavalt riskihinnangule tuleb võtta kasutusele meetmed ohuteguri mõju vältimiseks ja vähendamiseks. Ühelt poolt on inimestel õigus kehalisele puutumatusele, aga teiselt poolt on inimestel õigus elule ja tervisele. Kui [töötajate nõrgema immuunsüsteemiga inimesi ja see, kes seal töötab, on neile ohuks, siis tegelikult saab tööandja öelda, et vaktsineerimine on vajalik, sest vastasel juhul on nad teistele ohuks. vägisi töötajaid vaktsineerima sundida ei saa ega tohi, nagu ma ütlesin, see on vastuolus kehalise puutumatuse põhimõttega. Aga kokkuleppel saab seda korraldada, et kas tööandja peab oma töö ümber korraldama või tagama täiendavad isiku- või üldkaitsevahendid. Samuti kaasneb oht, et põhjendatud juhtudel öeldakse tööleping erakorraliselt üles, sest tööandjal ei ole mõistlikult võimalik tööd ümber korraldada selliselt, et see inimene teistele ohtlik ei oleks. Kuuendaks: "Kes ja kuidas lahendab juhtumeid, kus inimest diskrimineeritakse vaktsineerimisstaatuse alusel?" Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik jälgib võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist, nõustab ja abistab isikuid diskrimineerimist käsitlevate kaebuste esitamisel ja annab arvamusi võimaliku diskrimineerimise asetleidmise kohta isikute avalduse alusel ja talle laekunud teabe põhjal omal algatusel. algatusel. Neid vaidlusi lahendab kokkuvõttes ka kohus ja töövaidluskomisjon. Lepitusmenetluse korral lahendab neid vaidlusi ka õiguskantsler. Seitsmendaks: "Kas näete, et sügisel saab Eestis iga inimene ise otsustada enda vaktsineerimise üle ning ühiskonna toimimist ei mõjuta tehtud vaktsineerimisotsused, nii nagu seni ei küsi keegi infot leetrite või gripi vastu vaktsiinisüsti tegemise kohta?" Jah, meil tuleb õppida selle viirusega koos elama ja tuleb arvestada ka võimalusega, et tavapärase elu püsimise eesmärgil on vaja inimestel lasta ennast vaktsineerida.

ei jõua seda kõike ette lugeda, ma vaatan, et aeg hakkab otsa saama ja ma ei jõua vastata. Küsitakse, kas on realistlik ootus tekitada mulje, et viiruse vaktsiiniga kontrolli alla saamine on kuude küsimus, millised on eeldused vaktsiiniga hõlmatuse, uute tüvede ilmumise, vaktsiini hinna, inimestele tasuta kättesaadavuse osas, et vaktsiiniga viiruse ohjamine saaks toimuda. Just vastupidi, valge raamatu põhimõte ongi see, et me peame õppima elama koos selle viirusega ehk me tegelikult ei saa sellest viirusest lahti ja me peame pigem arvestama sellega, et me peame vaktsineerima, me peame tõenäoliselt uuesti vaktsineerima ja väga suur roll on ka inimeste käitumisel. Valge raamatu mõte on ka see, et panna inimesi nägema seda, mida võime ühiselt teha selleks, et ettevõtted ei läheks kinni, teatrid ei läheks kinni, restoranid ei läheks kinni, me ei peaks kehtestama karmimaid piiranguid, vaid suudaksime hoida viiruse viiruse leviku kontrolli all selliselt, et saame sellega elada, isegi kui inimesed endiselt haigestuvad. Aga loodetavasti ei jääda enam nii raskelt haigeks. Aitäh!

kui teemasid, mille puhul valitsusel ei ole vajadust ega kohustust mitte midagi teha peale vaktsineerimisvõimaluse pakkumise ja digitõendi loomise. Samas nõuavad vaktsineerimiskohustus ja digitõendi kasutamine väga keeruliste eetiliste ja võrdset kohtlemist puudutavate valikute tegemist.

tekitada ka ootust, et on mingid võimalused seda sertifikaati kasutada, kui neid inimesi lihtsalt ei ole. Nüüd, selle vaktsineerimissertifikaadi puhul on kaks poolt: üks on riigisisene ja teine on piiriülene. See, milles Euroopas lepitakse kokku, on see, kuidas me saame kasutada seda sertifikaati nii, et piiride ületamisel ei peaks inimesed jääma isolatsiooni. Ja seda oleme meie ka lubanud,

samas teistes riikides pole mõeldav, et seda vaktsineerimissertifikaati saaks riigisiseselt kasutada nii, et see kuidagi piiraks mingite teenuste kättesaadavust teistele inimestele.

kasutada, sest kõik üritused saavad toimuda ilma selleta. Ja vastupidi, me tegeleme sellega, et mõelda välja need paketid, kuidas saaks ka näiteks suuremad üritused toimuda tingimustes, kus meil on endiselt piirangud peal.

ühed inimesed saavad rohkem õigusi. See on nii sellepärast, et me ei taha kedagi diskrimineerida ja see ongi juba seisukoht. Selles mõttes, et me ei lähe sellele teele lihtsalt sellepärast, et me ei suuda seda diskrimineerimist [vältida]. On inimesi, kes ei soovi lasta end vaktsineerida, on inimesi, kes ei tohi lasta enda

ning et vaktsineerimispassid on siiski väga ajutine ja õigusriigis väga piiratud kasutusega [lahendus]. Aga ma arvan, et mitte kõik ei näe seda sellisel viisil, ja sellest tulenevalt ma arvan, et oleks oluline – ma olen üllatunud, et

Erinevalt teist mina ei arva, et neid juhtumeid saab olema palju, sest ettevõtja soov on võimalikult paljudele inimestele oma teenust osutada ja kaupa müüa. müüa. Tema olemuses ei ole piirata nende inimeste hulka, kes tema poodi külastavad, pigem vastupidi. Pigem on meil ju kogu aeg olnud probleem sellega, et piirangutest ei peeta kinni, sellepärast et soovitakse teenindada rohkem inimesi. Nii et ma tegelikult ei usu, et see saab olema selline probleem, et sellega peaks

Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Ma selle viimatisega ei ole absoluutselt nõus, sellega, et me saame reageerida alles siis, kui probleem ilmneb. Kahtlemata on erateenuse osutajate soov teenindada võimalikult paljusid inimesi ja teenida kasumit. Aga see, kas teenindatakse vaktsineeritud või vaktsineerimata inimesi, võib olla täiesti eraldi turundusnõks. See ongi see, kuidas saada eelis turul ja eristuda ja kasum välja teenida. Küsimus on selles, kas see tuleb kellegi ebavõrdse kohtlemise ja õiguste piiramise arvel. See on kahtlemata koht, kus riik peaks sekkuma.Aga tulen tagasi selle juurde, et sa nentisid, et me tõesti peame õppima selle viirusega elama, et see on pikemaajalisem protsess, mida me siin ühiskonnana läbi elame. See tähendab, et siseruumide sage puhastamine, investeeringud ventilatsiooni- ja pesuvahenditesse, maskid – kõik see on kulu, mis jääb tööandjate kanda nii sel aastal, järgmisel aastal kui ka võib-olla pikema aja jooksul. Samuti võib lisanduda mingi regulaarsusega ka kiirtestide kulu. Need kulud tuleb katta. Kas see tähendab, et ürituste pileti, spordiklubi kuukaardi või ujumistunni hind võib olla erinev vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimese jaoks? Aitäh, hea

millest lähtuvalt teeb oma otsuseid riik ja millest lähtuvalt ta peab oma otsuseid põhjendama.

teha sundvaktsineerimine karistatavaks. Selle mõiste alla ei käi mitte ainult vägivaldne ja sunniviisiline vaktsineerimine, vaid ka kaudne mõjutamine vaktsineerimise teostamiseks, samuti tööandja avaldatav surve jne. Olen küsinud Olen küsinud teie käest siinsamas saalis selle kohta, aga te ütlete, et Eestis ei ole sundvaktsineerimist. Ja nüüd, kus eelnõu on õiguskomisjonis neljapäeval esimest korda on Vabariigi Valitsus teatanud, et me ei toeta seda eelnõu, sest Eestis ei eksisteeri sundvaktsineerimist ei otseselt ega kaudselt mõjutamise teel. Kas teie seisukoht on sama, et Eestis ei eksisteeri sundvaktsineerimist sellise definitsiooni järgi, nagu nimetasin? Aitäh! Jah, Eestis ei eksisteeri sundvaktsineerimist. Vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik. Punkt.

et vaktsineerimisega peab minema järjest noorematesse vanusegruppidesse, kooliastmetesse. Aga nüüd vaatame seda, et teil on plaan hakata lapsi vaktsineerima, sellest vaatepunktist et lapse vaktsineerimise üle otsustab ikkagi lapsevanem. Kuidas te kavatsete seda korraldada, kui lapsevanemad massiliselt keelduvad ja see õigus neil on? Need on? Need on ikkagi eksperimentaalvaktsiinid ja üldine põhimõte ka Euroopa Liidus on, ma tuletan meelde, et lastega me ei katseta. Millisest printsiibist lähtudes te plaanite koolilaste massvaktsineerimist ja mismoodi te kavatsete hakata lapsi ja lapsevanemaid survestama ja mismoodi

Alustan tagantpoolt: keegi ei hakka diskrimineerima ühtegi last. See väide jälle ei vasta tõele. Aga laste vaktsineerimine saab olema korraldatud nii, nagu laste vaktsineerimine on korraldatud, see tähendab, et lapsevanema nõusolekul. Ka praegu, olgu see siis leetrite vastu vaktsineerimine või, ma ei tea, kas või gripi või emakakaelavähi vastu vaktsineerimine, see toimub vanemate nõusolekul ja täpselt niimoodi korraldatakse seda ka COVID-19 vastu vaktsineerimisel. Vanemalt küsitakse nõusolekut ja kui vanem on nõus, siis saab laps vaktsineeritud. Ja kuna 78% Eesti inimestest soovib lasta end vaktsineerida, siis ma ütleksin, et enamik ilmselt soovib ka oma lapsi vaktsineerida. Kert Kingo, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Õigustusega, et eelmine valitsus

Samas on teie valitsus otsustanud tasuta ära anda ehk kinkida meie riigi raha eest ostetud miljonilise väärtusega vaktsiinid, mis on kasutamata. Palun seletage ära, kus on see tasakaal. Aitäh, Esiteks, laste huviharidust korraldab kohalik omavalitsus ja selle jaoks on kohalikul omavalitsusel ka vastavad vahendid. Üle 100 miljoni on kohalikele omavalitsustele antud laste huvihariduse korraldamiseks. Samamoodi kaitsekulud ei lange kuidagi alla 2% SKT-st, isegi vaatamata sellele, et teie enda erakonna rahandusminister tõesti ütles seda, et et miljardi jagu lihtsalt kirjutati kärpeid, tühjasid kirjeid riigieelarvesse, et selle vastu saaks teha kulutusi. See on lihtsalt vastutustundetu. Tulles teie küsimuse juurde, siis

Liidu riigid, nii et meil on vastutus ka teiste ees. Meie soov on toetada just idapartnerluse riike, Ukrainat, Gruusiat, kes saaksid nendest vaktsiinidest osa. Esiteks,

lisaminutit. Sõnavõtusoove muidugi on! Minu meelest väga huvitav arutelu! Veidi küll hiljaks jäänud, aga siiski. Olukord on ju selline, et valitsus otsustas vaktsineerimisel prioriteetsed rühmad. Täna oleme arutanud, kui hästi või halvasti on nende puhul suure hõlmatuse saavutamine õnnestunud, aga kahtlemata prioriteetsed rühmad valiti välja. Vaktsineerimise korralduse pani valitsus paika ja otsustas näiteks AstraZeneca vaktsiini puhul kahe süsti vahet pikendada. Seega see, kas inimene on praeguseks saanud kaks vaktsiinisüsti, sõltub paljuski valitsuse senistest otsustest. Mõnel n-ö vedas. Ta sattus prioriteetsesse rühma ja praeguseks on tal võimalik digitõendiga tõendada enda vaktsineeritust ja igale poole ligipääs saada, pääseda sellest eneseisolatsiooni jäämisest lähikontaktsena või välisreisilt naasmise järel. Nüüd sõltub vaktsineerimisstaatusest ka suurüritustele pääsemine ja võimalik, et ka teiste teenuseosutajate juurde pääsemine, kui erasektor niimoodi otsustab. Aga olukorras, kus praeguseks ei ole olnud kõigil võimalik end vaktsineerida lasta, kuid riigisiseselt hakkab juba olema võimalik sellist digitõendit kasutada,

Vaatamata sellele, mis on olnud valitsuse juhised, kombineeri endale see defitsiitne asi, sest sa ei tea, sellest võib olla tulevikus kasu, sa võid saada täiendavaid õigusi, sul võib olla lihtsam ühte või teist asja teha. asja teha. Kindlasti oli inimesi, kes läksid seetõttu, et endale vaktsiin saada, vaktsineerimistalgutele, kuigi nad ei olnud sihtrühmas, nad kasutasid tutvusi, ootasid digiregistratuuri avanemist, et kiiresti endale aeg broneerida. Kuidas motiveerida seda, et valitsuse juhiseid edaspidi järgitakse, kui ei ole ette kokku lepitud, milliste reeglite järgi ühiskond toimetab? Väga kahetsusväärne olukord! Seoses suurürituste toimumisega sellel suvel, mida kahtlemata paljud inimesed ootavad ja ka sektor ootab, et saaks majandustegevuse avada, on näiteks Eesti Kontserdi juht Kertu Orro kinnitanud, et Saaremaa ooperipäevade publikule on kiirtestimine tasuta. Tõesti tore, et kiirtestimise kulusid nähaksegi ürituse korraldamise loomuliku osana, et inimene ise, keda testida on vaja, ei pea neid kulusid katma. Küsimus on, kas see peaks olema norm või tekib vahe, et näiteks riigi toetusega ürituse korraldajad võimaldavad tasuta testimist, aga erasektori teenuse osutajad nõuavad testi kulu inimeselt välja. See tähendab, et kultuurist osasaamine tähendab mõne inimese jaoks lisaks piletile ka testi kulu katmist.

teenindada ainult vaktsineeritud või vaktsineerimata inimesi. See on küsimus, millele me saame jooksvalt vastuse. Ma arvan, et see ei ole asi, millega eksperimenteerida. Kahtlemata oleks siin vaja valitsuse seisukohta, kuidas põhiõiguste kaitse inimeste jaoks tagada ning millist ärilist kampaaniat lubada ja millist

Otsus, et selline nõue kehtestatakse, oli selgelt olemas ja ettevõtja sai vabalt valida, kas lahendada asi humoorikalt, printida välja lihtsalt Terviseameti antud sini-oranž teabeleht või teha mingi efektne graafiline disainilahendus.

Kes küsib tõendeid? Kuidas ta küsib tõendeid ja kuidas testimise korraldab? See paratamatult tekitab arusaamatusi, millised reeglid kehtivad. Võib ilmneda pahameelt teenuseosutajate suhtes ja seda, et mõni inimene jääb teenusest ilma.

Sest need, kes kannatavad, need, kelle õigused saavad riivatud, on ikkagi kuidagi ebavõrdses positsioonis ja loota, et nad hakkavad oma õigusi nõudma kohtu kaudu, ei ole kuidagi inimlik ega põhjendatud. põhjendatud. Kriis panebki meid selliste fundamentaalsete küsimuste ette, mille puhul ühiskonnal on oluline neid neid nii arutada kui ka leida lahendus, millega kellegi põhiõigusi ei riivataks. Siit tegelikult mitu korda läbi käinud näide on juuksuriteenuse kättesaadavus, mida Taani võimaldab ainult digitõendi alusel. Või siis küla ainsa toidupoe õigus küsida negatiivset testitulemust või vaktsineerimistõendit. Need võib-olla tunduvad mõnevõrra humoorikad olukorrad, näiteks tänaval saame soengu korrastatuse järgi teha järeldusi selle kohta, kas inimene on vaktsineeritud või mitte, aga tegelikult need on tõsised küsimused, mis meie ühiskonna toimimist nii praegu suvel kui ka võimalik, et palju pikema perioodi jooksul hakkavad mõjutama.

valikuid ja õiguste kaitset nõudvad arutelud on kriisi tingimustes hädavajalikud. Need ei ole asjad, mis loomulikult või lihtsalt lahenevad. Valitsuse arusaam nende valikute olulisusest ja selle olukorra tõsidusest või kriitilisusest on tähtis, samamoodi valmisolek proaktiivselt laiapõhjaliselt neid arutelusid pidada ja lahendused leida, mitte lihtsalt diskrimineerimisjuhtumeid tagantjärele lahendada. Aitäh! Kalle Grünthal, palun!

Head kolleegid! Eelmise nädala pressikonverentsil peaminister Kaja Kallas ning keskerakondlasest tervise- ja tööminister Tanel Kiik

Tanel Kiik lisas hiljem veel seda, et digitõendi kasutusse võtmise puhul on oluline vältida diskrimineerimist. Tubli, Tanel! Me usume sind. Täna saime lugupeetud Kaja Kallase käest teada, et Eestis ei toimu sundvaktsineerimist ei otseselt, kaudselt ega tööandja survestamisel ja seetõttu ei ole meil vaja

elu on natukene teine. Esimene juhtum. 29. mail, ütleme, et ta nimi on Marju, kell 22.20 saabus mulle temalt sõnum: "Tere, Kalle! Töötan ühes meditsiiniasutuses. See, mis ma üle elasin, oli lausa kohutav. Põdesin läbi koroona, oli kerge nohu, palavikku polnud.

Alati on aga seal keegi ja mul pole õigust teisi välja ajada. Olin kaua söömata, mul hakkas halb. Ei jäänud muud üle, kui läksin WC-sse sööma. Kästi teha kaks vaktsiini, siis võin teistega koos ühes ruumis süüa. Sain sellest täieliku psühhotrauma. Ma ei tea, miks, aga tahtsin teile sellest kirjutada. Mina vaktsiini kindlasti ei soovi. Proovin kuidagi vastu pidada, kuigi üritatakse kangutada. Loodan, et see vaktsiinihullus lõpeb varsti. Aitäh tähelepanu eest!" Täna kell 6.30 saatsin talle sõnumi vastu: "Kas võin selle avalikkuse ette tuua?" Kell 7.18 tuli Marjult vastus: "Jah, võite, aga nime paluks mitte nimetada. See, mis toimub, on väga ebainimlik, ausalt. Mu peas on tiirelnud enesetapumõtted." Kahtlemata ei ole see diskrimineerimine, hea Kaja Kallas. Kuid see juhtum meenutab hitlerlikku Saksamaad, kus juute sunniti hambaharjaga tänavaid puhastama. Teine juhtum: "Hommikul tööl oli koosolek, kus ülemuselt tuli otsus, et vaktsineerimata inimestele jääb mask ja visiir. Taheti maskikandmise kohustust teistelt, kes on vaktsineeritud, ära võtta, aga kuna tööl olen mina ja mõned teised vaktsineerimata, peavad ülejäänud puhkeruumis ja koridoris maski kandma. Öeldi, et kui mina kõnnin ilma visiirita vaktsineeritud inimestest mööda ja tollel pole maski peas, peab minema vaktsineeritud töötaja COVID-testile. Nüüd olen täielikus häbipostis. Põhimõtteliselt on tunne, et pean lahkuma lausa surve tõttu. Ah jaa, kui keegi töötajatest näeb mind visiirita, siis peab ta mulle ütlema: "Pane visiir ette!"

Kolmas juhtum. Järvamaa haigla suitsuruumi ukse kõrval on silt "Suitsuruumis tohib korraga viibida kolm COVID-19 vastu vaktsineeritud töötajat". Selle all on silt "Suitsuruumis tohib korraga viibida üks COVID-19 vastu vaktsineerimata töötaja". Reegel kehtib 24/7. Neljas juhtum. Edastan info. Regionaalhaigla on võtnud vastu otsuse, et 1. juulist alates võetakse vastu ainult neid tudengeid, kes on ennast vaktsineerinud. "Kuni 1. juulini võtame vastu tudengeid, kes on teinud ühe vaktsiinidoosi.

Vaxzevria puhul 15 päeva pärast teise vaktsiinidoosi manustamist, COVID-19 vaktsiini Janssen puhul 14 päeva pärast vaktsiini manustamist. Tervitusega Ave Kikas (selle teate väljastaja)." Hurraa! Meil ei ole diskrimineerimist, tõepoolest ei ole. Nende kahe viimase juhtumi puhul meenub mulle millegipärast seik Ameerika lähiajaloost.

Meie ühiskonnas on silt "Ainult valgetele" asendatud sildiga "Ainult vaktsineeritutele". Aitäh, Kallas ja Kiik, selle eest, et meil ei ole sundvaktsineerimist ja diskrimineerimist! Edu teile teie töös!

Punkt üks, me peaksime siiski – ja mul on hea meel, et ka peaminister oli seda meelt – jõudma sinna, et proovida, et kõik saaksid osaleda

üheskoos pingutada, et sinna rohelisse tsooni jõuda. Kuna enamik inimesi juba saab, siis las neid haigeid olla selle võrra rohkem.

ikka – peab olema erandlik ja mida on selle juures oluline tähele panna. Me väga tihti räägime ja ka peaminister oma vastuses ütles, et kui keegi on vaktsineeritud, siis ta on ohutu, või kui keegi on teinud kiirtesti, siis ta on ohutu. Paneme tähele: kiirtestide [valenegatiivsete] protsent on väga suur. Nad tuvastavad väga täpselt suurt hulka viirusosakesi, aga see on siis, kui inimesed on juba sümptomaatilised.

hetkel käesolevate andmete, vähemasti Euroopa Nakkustõrjekeskuse informatsiooni kohaselt vähemasti mõne vaktsiini puhul on edasikandumist täheldatud ka vaktsineeritud inimeste hulgas – umbes 30% nendest, kes on täisvaktsineeritud, kannavad haigust ikkagi edasi. Kujutame nüüd ette, et inimene on täisvaktsineeritud, tuleb suurüritusele, saab ilusti ilma probleemideta sisse ja samal üritusel on teine inimene, kes ei ole vaktsineeritud, aga on

kui see inimene, kes on vaktsineerimata. Nii et üksikisiku riskist lähtudes me tegelikult neid diskrimineerimisotsuseid teha ei saa, nii ei ole faktiliselt õige teha. me teeme seda. Arutluskäik selle taga on loomulikult laiemalt riske juhtida. Me eeldame, et vaktsineeritud inimesed tervikuna kannavad nakkust pigem vähem edasi, nii nagu me eeldame, et inimesed, kes istuvad isolatsioonis, on kodus, kannavad haigust vähem edasi, sellepärast me kehtestame ka isolatsiooninõude. Ja nüüd on küsimus, et kuna me ei lähtu mitte individuaalsest riskist, vaid ühiskonna juhtimise riskist, siis tegelikult ei pea me vaatama mitte individuaalseid riske, vaid ühiskonnas leviva koroona epidemioloogilist olukorda tervikuna. Ja kahtlematult selles kontekstis tagasi tulles on kõige olulisem ja kõige lihtsam tegelikult töötada selle nimel, et anda õigused kõigile ehk saada olukord lõplikult kontrolli alla.

kus eakaid pole peaaegu üldse vaktsineeritud, aga 30-aastaseid on vaktsineeritud terve posu, ja on neid, kes on tublisti ära vaktsineerinud kõik oma eakad, aga vaat noortele pole vaktsiini jätkunud. Eks see on osa seletusest, et kuidas on niimoodi, et

või septembris. Tegelikult ei saa öelda, et kõigile on tänaseks võimalus antud. Ei ole kõigile seda võimalust antud. Võimalus olla suveks täisvaktsineeritud on antud väga vähestele.

oma pileti eest maksma. See oleks osa üldisest ürituse hinnastamisest, et kõik inimesed taas kord üldisest võrdse kohtlemise loogikast lähtudes saaksid võrdsetel alustel teenust, kuna me ei juhi mitte üksikisiku riski, vaid ühiskondlikku riski. Ja sellepärast ei tohiks

Kõigepealt aitäh selle arutelu eest! Igal pool maailmas on need arutelud algusjärgus. Ja ma ise loen selle kohta väga-väga palju, sest see on väga põnev teema: saada aru, kuidas eri riigid sellele lähenevad.

selline juhtrühm, kes arvestab nii õiguskantsleri grupi ettepanekuid kui ka kõiki muid selliseid probleeme, nagu te tõstatasite. Aga minu meelest ei suuda me kõiki võimalusi praegu ette näha. Seetõttu peame vältima ka ülereguleerimist, lähtuvalt sellest, et meil on praegu kuidagi selline olukord. Me ei anna vaktsineeritutele lisaõigusi. Me ei anna vaktsineeritutele lisaõigusi. Kui me annaks neile lisaõigusi, siis see tähendab, et me diskrimineerime, aga me ei anna lisaõigusi. See, milles praegu on kokku lepitud, on ainult selleks puhuks, kui meil on veel piirangud, et kuidas sa saad tõendada oma ohutust teistele. Ka seesama

[vähemalt] 21-aastastele. Miks mitte 18-aastastele? Miks neid piiratakse? See on samamoodi ettevõtlusvabadus. Aga keegi võib öelda, et see on diskrimineerimine, ma tahan ka. Või siis, ma ei tea, ööklubides seatakse ette piirangud – ma pole

Nii et tegelikult meil on ka selliseid juhtumeid, kus ettevõtjad ise piiravad. Ja nüüd, kui esineb diskrimineerimist, siis on meil kaks kohta, kuhu need inimesed saavad kaevata ja mille tulemusena on tegelikult ju ka muudetud asju. Üks koht on õiguskantsler

esmaeesmärk on piiranguid leevendada nii, et meil sellist vajadust üldse ei teki, aga me peame olema valmis selleks, et juhul, kui meil on piirangud, me ettevõtjaid võimalikult vähe piiraksime, et nad saaksid oma tegevust jätkata. Ma räägin näiteks ürituste korraldajatest. Sellisel Sellisel juhul on üks pakett, üks võimalus, kuidas saaks. Aga paar head küsimust, mis teil oli, ma võtan edasisse arutellu kaasa. Aitäh! Sellega oleme selle päevakorrapunkti ammendanud. Meil on jäänud veel kuues päevakorrapunkt, aga enne kui me kuuenda päevakorrapunkti juurde läheme, head kolleegid, ma vabandan ja võtan viis minutit juhataja vaheaega.V

Head ametikaaslased! Juhataja vaheaeg on lõppenud, me oleme kuuenda päevakorrapunkti juures, milleks on Riigikogu liikmete Mart Helme, Urmas Reitelmanni, Kalle Grünthali, Peeter Ernitsa, Kert Kingo, Martin Helme, Leo Kunnase, Alar Lanemani, Henn Põlluaasa, Ruuben Kaalepi, Helle-Moonika Helme, Paul Puustusmaa, Rene Koka ja Jaak Valge esitatud arupärimine tiibetlaste inimõiguste piiramise kohta Hiina Rahvavabariigi poolt. Arupärimine kannab numbrit 71 ja arupärimisele vastab välisminister Eva-Maria Liimets. Ma palun Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja, Riigikogu liikme Mart Helme, et Eestimaa avalikkusele arupärimist tutvustada. Palun!

Lugupeetud esimees! Lugupeetud minister! Kolleegid, nii palju kui teid on siin saalis või kabinettides! Käesolev arupärimine on inspireeritud Eesti poliitilise eliidi silmapaistva mure ilmutamisest inimõiguste küsimustes, kui asi puudutab näiteks Valgevenet. Teatavasti oli täna meil siin Valgevene dissident Tsihhanovskaja, kes võeti vastu väga kõrgel tasemel. oleme alati väga murelikud, kui näiteks Birmas rikutakse inimõigusi. Me oleme väga mures, kui on inimõiguste rikkumisega tegemist kuskil Venemaal.

aastakümneid kestnud inimõiguste rikkumisega, sest on ilmselge, et me ei taha rikkuda oma suhteid teatud suurriikidega. Meie fraktsiooni liikmed peavad seda silmakirjalikuks, peavad seda väärtuspõhise välispoliitika eiramiseks

Mongoolias, Burjaatias ja Bhutanis, aga mille emamaa, südamaa, hoidja on Tiibeti rahvas. Tiibetlased on tänasel päeval oma kodumaal selge genotsiidi ohvrid. Tiibetlased on vähemusse jäänud juba oma pealinnas Lhasas. Tiibeti sadadest kloostritest-templitest on paljud varemetes. Tiibeti usuliikumisi, Tiibeti usklikke budiste kiusatakse massiivselt ja süstemaatiliselt taga, neid vangistatakse. Nende enesepõletamisprotestidele ei pööra muu maailm praktiliselt mingit tähelepanu. Nunnasid vägistavad sõjaväelased, politseinikud, aga ka lihtsalt hiinlastest tsiviilisikud. See on jälk, karjuv, süstemaatiline ja, nagu öeldud, aastakümneid kestnud inimõiguste rikkumine, millele ka Eesti ei ole tähelepanu pööranud. Ma tuletan meelde, et dalai-laama on viibinud Eestis korduvalt ja ainult üks Eesti riigi juht, Arnold Rüütel, on soostunud temaga kohtuma. Kõik teised on leidnud, et neil on parajasti midagi tähtsamat, pakilisemat ees, ja nad ei ole kohtunud dalai-laamaga.Tänaseks päevaks on kujunenud olukord, kus dalai-laama tegelikult ei ole enam Tiibeti rahva ega isegi mitte Tiibeti eksiili poliitiline juht. Ta on Tiibeti usujuht. Poliitilise liikumise, poliitilise tegevuse on enda kanda võtnud Tiibeti väljarändajad, Tiibeti põgenikud juba täiesti tavapärase poliitilise loogika raamistikus. Seega, dalai-laamal tegelikult ei ole mitte midagi pistmist Tiibeti vabadusliikumisega, Tiibeti protestiliikumisega, Tiibeti dissidentlusega. Ta on usujuht, ta on Tiibeti usu ja tsivilisatsiooni elav sümbol.

filosoofiat või uskumust, on seatud kahtluse alla, kas järgmist dalai-laamat üldse enam tulebki, sest ta ei saa ümber sündida Tiibetis, oma kodumaal. Ja kui ta seal sünnibki, siis ei ole võimalik teda leida. Ma olen sunnitud kahjuks lõpetama, kuigi võiksin pikalt rääkida Tiibeti tsivilisatsiooni eripäradest, väärtustest, sellest, mida Tiibeti tsivilisatsioon on ka läänemaailmale andnud, kaasa arvatud Eestile. Meenutame Linnart Mälli. Kuid kell minu selja taga nõudlikult sunnib mind lõpetama. Annan kõnetooli üle välisministrile.

Austatud Riigikogu liikmed, tere õhtust! Hea meel on vastata tänasele arupärimisele Tiibeti teemal.Esimene teemal.Esimene küsimus on Eesti Vabariigi tegevuse kohta inimõiguste järgimise teemal Tiibetis, Hiina Rahvavabariigis. Austatud arupärijad, kinnitan ka siit Riigikogu kõnepuldist veel kord, et inimõiguste suhtes on Eesti selge seisukoht see, et inimõigused on universaalsed ja neid tuleb järgida kõikjal. Rääkides inimõiguste küsimusest Hiinas, olen ma lisaks Hongkongile ja Xinjiangile toonud esile ka Tiibeti ja Sise-Mongoolia. Seega arupärimises esitatud väide, et Eesti on inimõiguste olukorra tõstatamisel keskendunud eeskätt Hongkongile ja Xinjiangile, kuid mööda vaadanud ülejäänud rahvusvähemuste õigustest Hiinas, ei pea kord, kui vastasin austatud Riigikogu ees Hiina-teemalisele arupärimisele, läbis mõnda sõnavõttu mõte, et me ei peaks rääkima ühisavaldustest Euroopa Liidu, NATO ja teiste samameelsete partneritega. Kinnitan teile, et autoritaarsed režiimid, kes panevad toime inimõiguste rikkumisi, ainult rõõmustaksid selle üle, kui samu väärtushinnanguid jagavad riigid loobuksid inimõiguste ühisest kritiseerimisest. Seetõttu jätkab Eesti koostöös teiste samameelsete riikidega Hiina inimõiguste teema tõstatamist, sh inimõiguste olukord Tiibetis, sest nii on meie kõigi sõna kaalukam.Samuti kõlas tookord mõte, et me ei peaks rääkima sellest, mida teeb Euroopa Liit. Kuid Euroopa Liit, see ongi Eesti koos meie sõprade ja partneritega, mitte anonüümne Brüssel. Euroopa Liidu liikmesriigina on Eesti hea seisnud muu hulgas selle eest, et Tiibeti inimõiguste teema leiaks kajastamist Euroopa Liidu inimõiguspoliitikas, Euroopa Liidu suhetes Hiinaga. Aprillis 2019 tõstatas Euroopa Liit inimõiguste dialoogi kohtumisel terve rea Tiibeti olukorraga seotud muresid ning nõudis Tiibeti aktivistide – kirjanike, usutegelaste, sealjuures Tashi Tashi Wangchuki ja Lobsang Dargye vabastamist. Euroopa Liit on ka ÜRO Inimõiguste Nõukogus kutsunud Hiinat üles austama tiibetlaste põhiõigusi. Kuigi Hiina peatas inimõiguste dialoogi Euroopa Liiduga, jätkame selle eest seismist, et Tiibeti inimõiguste küsimus leiaks kajastamist Euroopa Liidu ja Hiina kahepoolsetes suhetes.Teine küsimus puudutab seda, kas Eesti Vabariigi Välisministeeriumil on kontakte Tiibeti inim- ja kodanikuõiguste eest võitlejate ja aktivistidega. Eesti Vabariigi alaline esindus ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures on olnud pidevalt kontaktis näiteks Tiibeti inimõiguste teemat tõstatavate Tiibeti büroo ja kampaania "Save küsimus: kas Eesti Vabariigi välisteenistus on valmis Tiibeti usujuhi või teiste Tiibeti ja tiibetlaste õiguste eest võitlevate poliitiliste juhtidega kohtuma? Austatud arupärijad! Eesti Vabariigi välisteenistus lähtub Eesti huvide, sh julgeolekuhuvide kaitsest ja väärtuste edendamisest. Seetõttu on Eesti diplomaadid valmis osalema kõigil kohtumistel, mis aitavad kaasa nende eesmärkide saavutamisele. Ja nagu juba viitasin, sellised kohtumised toimuvad. Eesti välisteenistuse eelarve on aga piiratud ja arvestab 1,3-miljonilise rahvaarvuga riigi võimalusi. Seega võib tunduda, et meil jätkub enam tähelepanu just meie regiooni julgeolekule ja demokraatia küsimustele meie vahetus läheduses. Aga sellest hoolimata on meie tegelik fookus palju laiem. Samas saavad kindlasti ka edaspidi olema aktuaalsed kohtumised näiteks Valgevene opositsiooniliidritega. Ka täna oli mul hea meel kohtuda Valgevene opositsiooni esindaja Svjatlana Tsihhanovskajaga. Neljas küsimus puudutab minu võimalikku osalemist dalai-laamaga kohtumisel. Lubage mul kõigepealt osutada arupärimises esitatud võimalikule ebatäpsusele, nagu oleks Tiibeti usujuhi dalai-laamaga Eesti riigijuhtidest kohtunud vaid president Arnold Rüütel. Minu andmetel on dalai-laamaga kohtunud president Ilves aastal 2011, samuti Mart Laar peaministri ja kaitseministrina.

ÜRO või ka Euroopa Komisjoni juurde võimalike täiendavate töörühmade loomist. ÜRO-s on peamised inimõiguste rikkumisele tähelepanu juhtimise võimalused kas ühisavalduste koostamine ja esitamine või resolutsioonide läbirääkimised. Nagu eespool mainisin, on Euroopa Liit tõstatanud Tiibeti inimõiguste teema ÜRO Inimõiguste Nõukogus. Eraldi töörühmi eri riikide inimõiguste olukorra teemal ÜRO juures loodud ei ole. Eesti vaates on rahvusvaheliste organisatsioonide mehhanismid asjakohased formaadid, tõstatamaks inimõiguste rikkumisi. Eesti toetas ÜRO Inimõiguste Nõukogu loomist, et seal käsitletaks erilise tähelepanuga just nimelt inimõigustega seotud küsimusi lisaks varasematele formaatidele, nagu selleks on olnud ÜRO 3. komitee. Eesti on ühinenud kõigi Hiina inimõiguste olukorda käsitlenud suuremate ühisavaldustega ÜRO-s. Mis puudutab alalise töörühma loomist Euroopa Komisjoni juurde, siis sellise komisjoni loomine Euroopa Komisjoni juurde ei ole minu andmeil asjakohane. Kuues küsimus küsimus on eelnimetatud initsiatiivide rakendamise kohta. Austatud arupärijad! Eesti ei lähene inimõiguste rikkumisele valikuliselt, olgu tegemist rikkumisega Hiinas või mujal maailmas. Eesti on oma sõnavõttudes ja avaldustes käsitlenud lisaks inimõiguste rikkumisele Hiinas ka inimõiguste olukorda Süürias, Myanmaris, Burundis, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Põhja-Koreas, Malis ja Valgevenes. Samuti oleme viidanud oma sõnavõttudes inimõiguste rikkumisele tõepoolest ka Venemaal. Riikide ühisavalduste kaudu oleme kaasa rääkinud inimõiguste rikkumisele ka Venetsueela, Nicaragua, Egiptuse, Saudi Araabia ja Filipiinide inimõiguste teemal. Läbi aastate on Eesti olnud paljude riigipõhiste inimõiguste resolutsioonide vaderiks ehk eesrääkijaks, näiteks Põhja-Korea, Iraani, Myanmari, Süüria, Eritrea, Jeemeni, Venetsueela, Burundi, Somaalia, Kongo Demokraatliku Vabariigi, Sudaani, Nicaragua, Lõuna-Sudaani, Mali, Liibüa ja Valgevene inimõiguste rikkumise küsimustes. Lisaks võtab Eesti regulaarselt sõna inimõiguste olukorra korrapärase ülevaatemehhanismi istungitel Genfis, kus oleme teinud soovitusi inimõiguste olukorra parandamiseks väga erinevates riikides. Viimasel kahel istungil oleme teinud soovitusi näiteks sellistele riikidele nagu Liibanon, Nepal, Omaan, Myanmar, Belau, Namibia, Niger, Saalomoni saared ja Somaalia. Eesti on temaatiliste riikide koalitsioonide kaudu ühinenud ühisavaldustega meediavabaduse teemal lisaks Hiinale ka Valgevenes ja Myanmaris ning inimõiguste, sh LGBTI-inimeste olukorra teemal Tšetšeenias. Eesti tegutseb inimõiguste kaitsmisel ja demokraatlike põhimõtete edendamisel Vabariigi Valitsuses heaks kiidetud inimõiguste diplomaatia tegevuskava alusel. Tegevuskavas toodud suunised ja ülesanded tuginevad suuresti sellele, kuidas Eesti on neis küsimustes ka varem tegutsenud. Näiteks inimõiguste rikkumise teemal Hiinas jätkab tänane valitsus varasemat Eesti poliitikat. See on kindlatel alustel ja laiapindne, tõepoolest, nagu ka arupärimises viidati. lähtub sellest, et inimõiguste kaitse on universaalne. Aitäh! Austatud minister, aitäh! Teile on ka küsimusi. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kõigepealt, lugupeetud minister, õnnesoov teile ka minult, sellepärast et te peate, täiesti südamest ütlen, sellel tähtsal päeval siin Riigikogu ees seisma. Aga amet kohustab, midagi pole teha. Kingituseks see, et ma küsin ainult üheainsa küsimuse.

Eesti Vabariigi välisteenistusele on tõepoolest Eesti riigieelarvest eraldatud rahalised vahendid arenguabi andmiseks eri riikidele ja seda raha eraldatakse vastavalt arenguabiprojektidele. Eesti arenguabi prioriteetriigid on idapartnerlusriigid, nende seas on eriti prioriteetsel kohal Ukraina, Gruusia ja Moldova. Me toetame aktiivselt nende riikide demokraatlikke püüdlusi, aitamaks kaasa sellele, et julgeolek meie piirkonnas oleks kaitstud. Mis puudutab laiemaid arenguabiprojekte, siis see on projektipõhine tegevus, kellele me arenguabi anname. Kui me räägime humanitaarabi andmisest, siis seda otsustatakse vastavalt sellele, kus ja kuidas ja milline humanitaarkriis on. Selle põhjal teeb valitsus otsuse ning eraldab raha. Ruuben Kaalep, palun! Lugupeetud minister! Ma küsin teilt väga konkreetselt: kas Eesti toetab Tiibeti rahva õigust demokraatliku tahteavalduse korras Hiina riigist eralduda? Palun jah- või ei-vastust! Sellisele küsimusele on tõepoolest üsna keeruline üheselt vastata. Sellisele küsimusele saab vastata vastavalt sellele, milline Tiibeti huvi ja mis võimalused on selleks Hiina Rahvavabariigi koosseisus. Eesti Vabariik on oma välispoliitikas lähtunud ühe Hiina poliitikast.

Aga tegelikkus on muidugi palju proosalisem ja me oleme väga suurel määral hiljaks jäänud tiibetlaste aitamisega, sest aidata me saame ju konkreetselt mitte Tiibeti emamaal elavaid inimesi,

laiemas raamistikus ja niisugust individuaalset riiklikku lähenemist eriti ei praktiseeri. Kas seda poliitikat on kavas muuta? Ma veel kord rõhutan, et see unikaalne tsivilisatsioon on hävimas. Aitäh! Aitäh! Tõepoolest, nagu ma püüdsin teile selgitada, on Eesti pikalt astunud samme aitamaks kaasa sellele, et inimõiguste rikkumist

Anti Poolamets, palun! Lugupeetud ettekandja! Tõepoolest, te ütlesite, et arutate ka teisi meetmeid. Oskaksin kohe teha ühe ettepaneku: Tiibeti eksiilvälisminister Eestisse kutsuda. Ta on muide varemgi Eestile sõbraks olnud. Kunagi, kui asutati Esindamata Rahvaste Organisatsioon, siis oli Tiibeti välisminister selles asjas aktiivselt osaline. Nii et meil on side nendega olemas. Kas teil on ka endal täiendavaid ideid, mida me saaksime Tiibeti heaks teha? See, mis Tiibeti rahvaga toimub, toimub peaaegu igas valdkonnas – keeleline diskrimineerimine, etniline survestamine oma asualadelt lahkuma, kultuurilised rünnakud, keskkonnakatastroofid jne, neid valdkondi on nii palju. Kas teil on veel ideid, mida teha?

ja juhtida Hiina tähelepanu nendele kitsaskohtadele. Seda on Eesti teinud. Seda on Eesti teinud ÜRO Inimõiguste Nõukogus, ÜRO 3. komitees. Need on need kohad, kus me oleme seda probleemi esile toonud ning teinud ka ettepanekuid, kuidas seda olukorda parendada, et inimõiguste kaitse oleks tagatud. Aga ma nüüd läheksin oma küsimuse juurde. Mulle on ikka see natuke segaseks jäänud. Te ise ütlesite siin, et te ei tegele abistamisega valikuliselt, aga hetk tagasi märkisite, et eelkõige te toetate idapartnerlusriike. Selle põhjal jääb ikkagi mulje, et toetamine toimub valikuliselt.

Eesti Vabariigi välispoliitika põhineb Eesti Vabariigi välispoliitika arengukaval, see on ka siin Riigikogus heaks kiidetud dokument, ning meie tegevused tulenevad eelkõige sellest, et meie peamine eesmärk on tagada ja kindlustada Eesti Vabariigi julgeolek. meie tegevus on väärtuspõhine, teiseks on meile oluline valdkond majanduskoostöö ning kolmandaks loomulikult Eesti kodanike ja eestlaste aitamine üle ilma. Need on need alusdokumendid, mille alusel me oma tegevust planeerime.Kui

Seetõttu võib jääda esmapilgul mulje, et me justkui ainult nende küsimustega tegelemegi. Tõepoolest, need küsimused on meil esmasena fookuses, kuna see on kõige olulisem ülesanne, mis meie ministeeriumile on antud. Kui rääkida inimõiguste kaitsmisest laiemalt, siis olen siin mitu korda öelnud, kus me oleme märganud ja kaasa mõelnud sellele raskele olukorrale, millele ka teie täna siin tähelepanu juhtisite, inimõiguste rikkumisele Tiibetis. Oleme seda küsimust ka rahvusvahelisel areenil tõstatanud. Arenguabi andmise rahad on eelkõige demokraatlike protsesside edendamiseks ja me lähtume seejuures projektipõhisest tegevusest. Kas ja kuidas see võiks olla ka tiibetlaste toetuseks? Seda küsimust on võimalik Seda küsimust on võimalik analüüsida, kuid milliseks see vastus täpselt kujuneb, seda ma teile praegu siin olemasoleva info põhjal öelda Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea minister! Palju õnne sünnipäevaks ka minu poolt! Ütlesite, et te olete nõus ka ise kohtuma dalai-laamaga, kui see on Eesti huvides. Määratlege palun siinkohal ära need Eesti huvid, mis oleksid eelduseks ja aluseks, et te dalai-laamaga kohtuksite. Aitäh selle küsimuse ja täpsustava kommentaari eest! Tõepoolest, olen valmis kõikideks kohtumisteks, mis on Eesti Vabariigi huvides ning lähtuvad Eesti Vabariigi välis- ja julgeolekupoliitilistest eesmärkidest. See tähendab seda, et need kohtumised peaksid täiendama Eesti Vabariigi välis- ja julgeolekupoliitika eesmärke ehk tugevdama meie iseseisvust, aitama kaasa meie rahvusvahelise maine tugevdamisele maailmas ja kindlustama meie iseseisvust. Urmas Reitelmann!

Samuti ütlesite te, et Eesti lähtub ühtse Hiina poliitikast. Siit veel üks spekulatsioon: kui Hiina Rahvavabariik ründab Taiwani ja liidab

Mis puudutab Taiwani, siis Eesti on hiljuti avaldanud rahulolematust selle üle, et tsiviilkodanike meeleavaldusi ei ole asjakohane sõjalennukite või sõjaähvardustega laiali ajada. Nii et Eesti märkab ka selliseid küsimusi. Kuid jah, Eesti lähtub ühe Hiina poliitikast. Jaa,

võtnud selle informatsiooni teadmiseks või ka öelnud, et nad ei nõustu selle kriitikaga. Austatud minister, ma tänan teid! Rohkem teile küsimusi ei ole. Aitäh teile! Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli läbirääkijate esindaja Mart Helme.

Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Kolleegid! Ma tänan ministrit ausate vastuste eest! Sest ausatest vastustest me saime teada, et Eesti markeerib vastavat tegevust, noh, ütleme niimoodi, nagu üks laevapoiss suure laeva meeskonna ühe liikmena. Meil ei ole tegelikult mingeid oma isiklikke initsiatiive. Me ei tõstata seda küsimust. Me tõstatame selle küsimuse siis, kui see küsimus tõstatub mingis laiemas kontekstis, kus me saame pugeda kellegi teise selja taha. Sellest on kahju ja see on silmakirjalik.Meenutame – ma meenutan ise, ma arvan, et paljud nooremad siin võib-olla ei suuda seda nii meenutada. Ma mäletan, kui ma 1980. aastate lõpul, veel enam isegi 1990. ja 1991. aastal, kui oli võimalik juba rohkem suhelda välismaailma esindajatega, mitte nõukogude inimestega, kuidas nad vangutasid pead, kui rääkisime, et me tahame iseseisvaks saada. Ärge kõigutage paati, Gorbatšov on teile kingitus, ärge rikkuge tema šansse, laske Nõukogude Liidul demokratiseeruda jne. Mul on see kõik väga hästi meeles. Ja ma mäletan seda kibestumust, seda nördimust, et need, kes võiksid ja peaksid demokraatlike riikide kodanike ja esindajatena meid toetama, tegelikult pööravad sellise jutuga meile selja.Me teeme täpselt sedasama praegu Tiibetiga. Me teeme tegelikult täpselt sedasama ka paljude teistega. Me küll markeerime, me tõstatame küsimuse, me oleme kusagil murelikud, me räägime mingitest sanktsioonidest, aga sisuliselt me ei tee mitte midagi. Sisuliselt me ei tee mitte midagi! Sest on kaks võimalust: me kas tunnetame, et meie käed on nii lühikesed, et niikuinii me midagi muuta ei saa, või me kardame. Me seame Me seame esiplaanile oma suhted nende suurtega – nendega, kes teevad, mida tahavad –, sest tugevad teevad, mida tahavad, ja nõrgad teevad, mida peavad. Ja vaat siin me kvalifitseerume nõrkadeks. Meie teeme, mida me peame. Kui sakslased ja ameeriklased ütlevad, et nüüd paneme täie rauaga uiguuride inimõiguste rikkumise kritiseerimiseks, siis Eesti on seal rivis ja paneb täie rauaga. Aga kui ameeriklased ütlevad, et Tiibeti teemal hoidke madalat profiili, siis me hoiame madalat profiili. Ja see on mage. See on mage! Aga nii see on, see on reaalpoliitika. Me eitame, et me reaalpoliitikaga tegeleme, ja ütleme, et me ei tegele, Ajaloolasena ma võin meenutada seda, kuidas Eestide jureoli veel iseseisev riik. Aastatel 1939 ja 1940,

Suure surmaga, suure sõjaga lubas ta Eesti, Läti ja Leedu esindajatel istuda ja jälgida istungeid rõdult. Me lubame ka tiibetlastel ja paljudel teistel heal juhul rõdult vaadata, kuidas arutatakse tähtsaid küsimusi, mis kaudselt mõjutavad ka nende saatust, aga nende küsimust konkreetselt keeldutakse arutamast. Me peaksime siiski väga kriitiliselt üle vaatama kogu senise välispoliitilise praktika. Jaa, siin on karid. Palju lihtsam on niimoodi ajada poliitikat, nagu me praegu ajame – teha seda, mida peab. Teha seda, mida peab, nagu nõrgad ikka teevad. Palju lihtsam on. Ja palju raskem on olla initsiatiivikas. Aga me näeme ju, kuidas mõned riigid ... Palun lisaaega! Palun, kolm minutit! ... mis on ka ju väikesed riigid – jumal Island, pole ollagi, paarsada tuhat inimest, pool Tallinna, julgeb võtta tihtipeale välispoliitilist initsiatiivi. No kes siis seda Islandit nii väga peaks arvesse võtma, et tema maailmapoliitikat kujundab, aga ta võtab selle initsiatiivi, ta tõmbab Põhjamaad kaasa, ta tõmbab teisigi riike kaasa ja ta jõuab kusagile selle initsiatiiviga. Kas me ei võiks oma välispoliitikas mõelda, et ka meie võtame initsiatiivi, mida me jäärapäiselt hakkame ajama, ja tõmbame teisi riike kaasa, kõigepealt oma lõunapoolsed partnerid, aga siis võib-olla ka oma põhjapoolsed partnerid, ja saavutame midagi? Aga me ei tahagi midagi saavutada.Ja ma olen selles suhtes väga kriitiline. Ma olen olnud Välisministeeriumi töötaja, ma tean seda mõtteviisi. See mõtteviis on aja jooksul ainult kehvemaks läinud.

ühel hetkel on ikkagi üks tiiger või karu, kelle küüned on nii vägevad, et ta tõmbab selle vatipuhvri puruks. See ei päästa meid. Meid pigem päästab see, kui me teeme endale tuntust riigina, mis julgeb ja teeb seda, mida tahab, mitte seda, mida peab. See on mu sõnum: ärme oleme valikulised, ärme sörgime sabas! Tulles tagasi Tiibeti juurde, olukord Tiibetis on katastroofiline. See ei ole võrreldavgi selle olukorraga, mis on kilbile tõstetud Ida-Turkestani ehk Xinjiangi puhul. Olukord Tiibetis on katastroofiline. Hiina on muutnud selle oma röövmajanduse üheks objektiks. Seal on maavarad, mida Hiinas on vähe. Seal on eraldatud piirkonnad, mida kasutatakse tuumapolügoonidena. Seal on piirkonnad, mida kasutatakse kõikvõimalike jäätmete ladustamiseks. Tiibetlased on paljudest piirkondadest täielikult välja tõrjutud. Neid sundhiinastatakse, see on katastroof. Ja maailm vaikib. Ka Eesti vaikib. Eesti teeb, mida tohib, aga mitte seda, mida peab. Antud juhul peab – peab tegema seda, et olla eestvõitleja ühe suure ajalooga, aga väga raskesse olukorda sattunud rahva heaks. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Ruuben Kaalepi. Palun! Lugupeetud Riigikogu! Ma tunnen, et on aeg tuletada meelde mõningaid põhiväärtusi, põhialuseid, millele Eesti riik on üles ehitatud. Seesama riik, mille valvamine ja mille eest hoolitsemine on usaldatud meie kui parlamendiliikmete kätesse. See riik on rajatud rahvaste enesemääramise kustumatule õigusele. Mis on rahvaste enesemääramise idee sisu? Kui me meenutame ajaloolist konteksti, kus Eesti riik loodi, siis saame öelda, et selle riigi lõi rahvas, kes oli sajandeid olnud osa teistest, suurematest impeeriumidest, nende poolt alla surutud, kes ei olnud siiski sisimas kunagi kaotanud oma vabadustahet, soovi ennast kehtestada, luua oma riik ja selle kaudu täita ühe ühe rahva enesemääramise, eneseks olemise kõige kõrgemat väljendusviisi. Rahva enesemääramine tuleneb otseselt selle rahva sügavast hingelisest seosest oma maaga, selle maaga, mille mullas puhkavad selle rahva esivanemad, millest kõneleb selle rahva mütoloogia, rahvaluule, mis on selle maaga kõige olemuslikumal tasandil üks. Ja selle tõttu see side selle maaga on see, millest võrsub rahva enesemääramine, soov tuua vabadus iseendale kui selle maa peremeestele. Väga populaarne on viimasel ajal rääkida Eesti ja lääneriikide ühisest väärtusruumist. Selle all mõeldakse tavaliselt selliseid ajaloos üsna värskeid ideid nagu liberaaldemokraatia ja inimõigused. Aga paraku tuleb tunnistada, et need ideed on teisejärgulised selle sügavama maailmavaatelise aluse, rahvusriikluse aluse kõrval, millele Eesti riik on loodud. Kui meil Eesti riigina, eestlastena on mingisugune maailmavaateline missioon selles maailmas, siis see saab olla just nimelt rahvusriikluse, rahvaste enesemääramise, allasurutud väikerahvaste vabadusiha toetamine, tutvustamine, näitamine maailmale, et selles on peidus mingisugune sügav väärtus. Ja just selle tõttu on meile eestlastena olemuslik, palju olemuslikum kui suurtele rahvastele, nagu ameeriklased, inglased, hispaanlased, sakslased jne, jne, tunda solidaarsust, ühtsust just nimelt selliste allasurutud väikerahvastega nagu tiibetlased. Seda tehes me peame tunnistama, peame pühenduma ideele, et tõepoolest iga rahva ülim enesekehtestamise akt on oma riigi loomine, oma rahvale vabaduse ja tõelise iseseisvuse toomine. Me ei tohiks kunagi lasta mingisugustel majanduslikel huvidel endale ette kirjutada ja dikteerida, et peame käima mingisuguste suurte paljurahvuseliste impeeriumide sabas ja selle tõttu loobuma oma kõige sügavamatest pühadest väärtustest. Eesti välispoliitika peab võtma rahvaste enesemääramise oma tõeliseks südameasjaks. Aitäh! Ma palun Riigikogu kõnetooli Mihhail Lotmani.

Kõigepealt ma tahan tänada Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda selle väga olulise küsimuse tõstatamise eest. See on tõesti väga oluline teema ja mulle hästi südamelähedane.

Tõepoolest, kõik, mida lugupeetud minister ütles, on õige. Nii see on: me oleme selles voos, kus on demokraatlikud riigid, me oleme nende seas ja ei

Me tahame näha Eesti riigi initsiatiivi erinevates valdkondades, eriti seal, kus on tegemist rahvaste rõhumisega,

ta on alati kellelegi vastumeelne. Aga seda me peame tegema. Teine asi, mida ma tahan rõhutada, on see, mida ma nimetan tänavalaterna efektiks. Kust me otsime kaotatud võtit? Tavaliselt mitte sealt, kuhu me ta pillasime, vaid laterna alt, sest seal on valgem. Ja nii on paraku ka inimõiguste valdkonnas siin maailmas. Tõepoolest, kõik need uued konfliktid, millele me reageerime, on väga olulised, kisendavad, ja me peame neile reageerima. Aga see ei tähenda, et me peame need vanad konfliktid

inimõiguste rikkumise ja demokraatlike institutsioonide õõnestamisega. Tiibetis on väga järjekindlalt läbi viidud kultuuri hävitamist, hävitatakse tervet kultuuri. Ma isegi ütleksin, et seal on teatud genotsiidi tunnused. on midagi täiesti teist võrreldes Hongkongiga. Ja see, et see asi on juba väga pikka aega

Tegemist on tõepoolest väga vana, väga rikkaliku kultuuriga. Ma ei taha öelda, et noori ja mitte nii rikkalikke kultuure võib hävitada. Absoluutselt mitte! Aga Tiibet on täiesti omaette nähtus. Ma loodan, et teie, austatud minister, võtate julguse ... Ei võta? Võtate. Ma väga julgustan teid selleks ja ma tahan, et kui me järgmine kord Tiibetist räägime, siis me räägiksime konkreetsetest Eesti sammudest tiibetlaste abistamiseks. Aitäh!

on vaba mikrofon. Kõik on väga oodatud ja kõigil soovijatel on võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis. Palun!